Dobro jutro, poštovane zastupnice i zastupnici. Počet ćemo sa radom. Temeljem članka 247. Poslovnika, Odbor za zakonodavstvo je predložio Hrvatskom saboru da se 33 točke koje su danas na raspravi, provede objedinjena rasprava jer su one sve vezane uz Konačni prijedlog Zakona o Državnom inspektoratu koji je u drugom čitanju, kao što znate P.Z. br. 459. Sve ove preostale točke su zapravo su na neki način samo vezane za minimalne promjene u ostalim zakonima kako bi se ti ostali zakoni uskladili sa Konačnim prijedlogom Zakona o Državnom inspektoratu. Naravno, ja moram pitati da li se slažete s time? Evo, izvolite, prvi je digao ruku poštovani zastupnik. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ne slažemo se sa ovim prijedlogom jer se ovdje radi o podređivanju Hrvatskog sabora jednoj stranci, jednoj osobi. Danas bi trebali raspravljati o lex fotelji, lex Mikuliću, lex uhljebu, znači jedna funkcija i Hrvatski sabor bi trebao 33 točke, 33 zakona objediniti kako bi što prije HDZ stvorio jednu funkciju za svojeg člana, shvatili smo./… Znači to nije nešto šta je interes Hrvatskog sabora i mi vas pozivam da raspravimo svaku točku ponaosob i pozivamo vas, ukoliko nema vremena, ukoliko nema vremena pojedinačno, ok, lapsus se desio, to je zbilja velika tragedija, znači svaku točku pojedinačno, ukoliko nemate danas vremena, pozivam vas da ne radimo stanku 15.12. i mjesec dana idemo nego da se nastavi raspravljati i ovim točkama. Znači ja vas molim, nemojte Sabor,

sa objedinjenom raspravom jer smatramo da se ovdje jednom čovjeku daje faraonske ovlasti, da je zakon napravljen samo zbog jednog čovjeka i da ova trgovačka koalicija u Zagrebačkoj skupštini dakle kadrovira i da građani grada Zagreba ne smiju biti taoci, da se Sabor pretvorio u izglasavanje zakona samo zbog jednog čovjeka i tražimo da se pojedinačno raspravlja. Hvala lijepo. Budući da nema naravno jedinstvenog stava o tome, onda moramo o tome prijedlogu glasovati. Ja vas molim da onda pristupimo glasovanju o tome prijedlogu, dakle tko je za prijedlog da se objedine 33 točke koje su ponavljam sve vezane uz Konačni prijedlog Zakona o Državnom inspektoratu i radi se o doslovno minimalnim promjenama, gotovo u nekima samo jedna riječ da bi se uskladile sa tim zakonom. Molim vas, tko je za, ručno ćemo glasovati, tko je za objedinjenu raspravu?

molim vas lijepo, nemojte vikati iz klupa. Možemo razgovarati normalno bez deranja, bez vikanja jedni drugima itd., jel'. Dakle, za ovakvu situaciju nije predviđena potreba se./… Dozvolite da vam pročitam članak 247., dio to je stavak 3. koji se odnosi na ovu situaciju. „Na prijedlog predsjedatelja matičnog radnog tijela Odbora za zakonodavstvo, konkretno ovdje ili klubova zastupnika, o dvjema ili više točaka utvrđenog dnevnog reda, može se provesti objedinjena rasprava ako se s time složi većina nazočnih zastupnika.“ Većina nazočnih zastupnika, dakle tako piše u našem Poslovniku. Vi znate da se ja striktno držim uvijek Poslovnika, prema tome, kolega Maras, ako mislite stvarno da je povrijeđen Poslovnik, ja ću naravno to odobriti ali nemojte to zlorabiti. **Maras, Gordan (SDP)** Nek' da opomenu, uopće nije ništa sporno. Ovo je skandalozno. Vi ne možete skupiti u sabornici većinu zastupnika… se./… Povrijeđen je članak koji definira da se za odlučivanje, za donošenje odluka na sjednici Hrvatskog sabora je potrebna većina zastupnika. To je povrijeđeno, znači stvar logike glasanja i funkcioniranja Sabora, pa ne možete glasati sa dva zastupnika o temama kako vi hoćete. Pa treba biti većina prisutna na sjednici. **Reiner, Željko ja sam vam pročitao odredbu Poslovnika, ja sam pročitao odredbu Poslovnika koja govori upravo o ovoj situaciji, vi ste svejedno digli povredu Poslovnika, ja vam za to moram dati opomenu jer ne znam, ili niste shvatili ili niste dorasli tome da shvatite, ja ne znam, ako vam pročitam nešto a vi pričate dalje svoje. Poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle povrijeđen je upravo članak koji ste vi citirali jer ovdje nigdje ne piše da se većinom glasova prisutnih zastupnika odlučuje to, piše ono što ste vi citirali, dakle, na prijedlog predsjedatelja matičnog radnog tijela, Odbora za zakonodavstvo ili klubova zastupnika od dvijema ili više točaka utvrđenog dnevnog reda može se provesti objedinjena rasprava, točka, kraj citata i kraj članka. **Reiner, Željko (HDZ)** Pročitajte slijedeću, pročitajte

ne znam. Kolega Bulj, vi ostajete pri povrijedi Poslovnika, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo predsjedavajući. Pa evo vidimo kakav je Poslovnik donesen da u biti nije potrebna većina u Saboru da bude većina. Znači, ovaj Poslovnik je donesen točno prilagođen da radite šta hoćete, kako hoćete, da saborski zastupnici glasaju…/Upadica: Po čemu je povrijeđena ova točka Poslovnika koju sam ja citirao/…247. Poslovnik je

Pa možemo mi i elektronski. Možemo mi elektronski, ajde dajte organizirajte molim vas, da se elektronski, ako vas to veseli, mi ćemo elektronski. Tko je za, molim vas? Dobro. Tko

kolega Maras dobivate drugu opomenu i zabranjujem vam dalje govor danas, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, ja se slažem s vama oko toga, oko načina na koji je utvrđeno glasovanje, znači, o dnevnom redu, većina nazočnih zastupnika, ali da bi se glasovanje provelo prema Poslovniku, mi moramo znati koliko je ljudi glasovalo, tako da vas molim da stručne službe Sabora utvrde koliko ljudi je glasovalo, znači, za ovaj prijedlog o objedinjenoj raspravi, koliko je prisutno i koliko je ljudi glasovalo za objedinjenu raspravu. Ne, nisu svi, ne svi nazočni, i ja sam nazočni, nisam glasovao, ne, nisam se prijavio…/Upadica: Molim vas/…, to je moje Molim vas lijepo, nemojmo prvo se derati/…Slažem se…/Upadica: Tako počmemo/…Molim vas, poštovane kolege, molim vas da smirimo tenzije, utvrdimo broj ljudi koji su glasovali, znači, za objedinjenu raspravu i nastavimo s raspravom.

molim vas, ajde sad se smirimo, napravili smo ono sve korektno, jel tako kolega Grmoja, jel se slažete sa mnom da smo napravili korektno kao što treba biti, prema tome, molim vas, sada idemo provesti raspravu, ovaj i, izvolite kolega Jovanović.

šta ste nervozni, izglasati ćete, sve možete …/Upadica: Izvolite kolega Jovanović/…sve možete šta je u interesu HDZ-a, baš vas briga za interes Sabora, za dignitet Sabora, za interes građana, bitno je da Lex Mikulić se izglasa, da čovjek sjedne u foteljicu i da radi što hoće. Sram vas može biti. Svaki dan rušite dignitet Sabora, ovo glasanje, pa to je, to je karikatura demokracije, pa šta bar niste skupili 76 glasova da glasate, pa sramotite sami sebe i ovaj Sabor. Tražim stanku da se možemo konzultirati oko nastavka rada. To vi želite? Mi nismo na ti i nikada nećemo biti, sa takvima neću nikada biti na ti, izvolite kolega Bunjac. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Znači, u ime kluba zastupnika Živog Zida i Snage tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se unutar kluba konzultirali o situaciji gdje danas moramo raspravljati o 32 točke, što je upravo skandalozno jer je poznato da za jednu točku samo predlagatelj mora 30 minuta govoriti, a tek onda bi zastupnici trebali doći na red. Znači, vi neku raspravu koja bi samo obrazloženje trebalo trajati 16 sati, skraćujete na nekoliko minuta, a sve zato da biste dali poziciju čovjeku koji je duboko upleten u potencijalne nezakonitosti, na što upućuje nalaz iz Državne revizije 2016.-te godine koji jasno ukazuje da su rudarske koncesije u RH dodjeljivane na netransparentan način, pogodujući jednoj tvrtki i pogodujući krugu prijatelja oko gospodina Andrije Mikulića. I vi taj nalaz Državne revizije imate, ali vi bez obzira na sve želite tom čovjeku dati ovlasti zamjenika premijera pa čak i na neki način zamjenskog premijera, koji će u Hrvatskoj dodjeljivati poslove onima koji su stranački podobni, a sve one koji su stručni i koji žele pošteno raditi svoj posao će progoniti i uništavati poput one sirotinje koje naplaćujete 10-tine tisuća kazni zbog nekoliko kuna viška viška u blagajni. Prema toma, smatramo da zbog interesa hrvatske javnosti se ova rasprava mora provesti postupno i stoga razloga tražimo konzultacije u klubu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani podpredsjedniče, ja sam namjerno tražio znači da se prebroje glasovi i da se pokaže svo licemjerje HDZ-a i vladajućih, znači tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bi se konzultirali. Naime, kada vam to odgovara pozivate se na poslovnik iako je očito da je većina opozicije i većina stranaka protiv onoga što ste predložili u Hrvatskom saboru ovdje da se objedinjeno raspravlja o ovim brojnim točkama, a kada imate drugu situaciju kada ste na Odboru za vanjsku politiku prekršili Poslovnik da biste nametnuli određeni zaključak koji se tiče npr. Marakeškog kompakta tada ne želite drage kolege ni sazvati Odbor za ustav i poslovnik. Ja sam do niz pritužbi, čekate da delegacija ode u Marakeš, a ne želite da se Odbor za poslovnik sastane. Vaše licemjerje je danas u potpunosti razotkriveno, znači držite se Poslovnika kada vam to odgovora, a kada vam ne odgovara onda se Poslovnika ne držite, kako biste ovog čovjeka ovdje koji je napet kao puška samo čeka da uleti u fotelju znači glavnog državnog inspektora i ove vaše trgovine, trgovine HDZ-a, Milana Bandića, preslikavanje situacije u Zagrebu ovdje na državni sabor odnosno na Hrvatski sabor je za nas apsolutno neprihvatljiva. Znači mi ćemo sada dobro razmisliti hoćemo li sudjelovati u ovoj raspravi, a vas molim da kao podpredsjednika sabora, da se zauzmete da o mojim pritužbama koje sam dao gdje je prekršen Poslovnik što hitnije raspravi Odbor za Ustav i Poslovnik, nemojte to raditi, nemojte se pozivati na Poslovnik kad vam odgovara, a kad vam ne odgovara onda ga kršiti. ovaj ja naravno da će odbor sastati i raspraviti to, o tom uopće nema dvojbe, mora odbor to raspraviti. Ovaj, poštovana zastupnica Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče, tražim stanku u ime HDZ-a kako bi još jednom istaknula članovima kluba kako je predlagatelj Odbor za zakonodavstvo ovo predložio sukladno važećem Poslovniku i želim još jednom svima naglasiti da je Odbor za zakonodavstvo ovaj zaključak jednoglasno donio, što znači da su sudjelovali u glasanju i predstavnici, članovi predstavnici opozicije. Dakle, upravo zato što je ovakav prijedlog opravdan jer je u ovih 32 prijedloga zakona, izmjene su tehničke naravi i nema potrebe da se o svakome raspravlja pojedinačno zato što su izmjene praktički identične u svakom od njih. Zato smo to predložili da se objedini rasprava kako bi se o svemu tome istovremeno raspravilo, jer takvih primjera smo imali u prošlosti kada je bila i vlada SDP-a, odnosno njihove koalicije, isto tako su objedinjavali preko 30-tak zakona, to je sukladno pravilima Poslovnika i nema tu ništa ono zbog čega bi se trebali ovakvi skečevi u sabornici. Ovi skečevi su čisto iz polikantskih razloga, a na kraju onda oni koji predlažu i ne slažu se s ovakvim prijedlogom ne žele se ni uključiti u glasovanje. To je smiješno. Hvala. Hvala lijepa, naravno s obzirom da je zatražena stanka dati ću stanku do 10 i 3 minute.

Poštovane kolegice i kolege, evo isteklo nam je vrijeme stanke pa vas molim da zauzmete svoja mjesta. Ali prije nego što krenemo na raspravu, dozvolite mi da pozdravim na galerije učenice i učenike Osnovne škole Petra Preradovića iz Pitomače.

Samo sam vas htio jednu stvar obavijestiti, znači, Klub zastupnika SDP-a neće sudjelovati u ovoj političkoj sapunici koju je kreirao gradonačelnik Bandić i premijer Andrej Plenković, gdje se jednom čovjeku štela fotelja glavnog državnog inspektora i gdje ste vi podredili osobno Hrvatski sabor toj ambiciji, … **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo, amnestiju od Hrvatskog sabora, 46 zastupnika je bilo prisutno i evo sa te strane vas želim samo o tome obavijestiti, da Klub zastupnika u tome Mi ćemo ovaj, krenuti sa točkom i najprije ću vas zamoliti da da vas obavijestim da je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je podnijela amandmane na sve navedene akte, osim na Konačni prijedlog Zakona o državnom inspektoratu, II. čitanje, PZ broj 459., te oni postaju sastavni dio Konačnih prijedloga Zakona. Molim vas. Žele li predstavnici predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani ministar gospodarstva Darko Horvat. Izvolite. Hrvatskoga sabora, cijenjenje i uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Nakon saborske rasprave u prvom čitanju u listopadu ove godine, danas je pred nama Konačni prijedlog Zakona o državnom inspektoratu. Donošenje je Zakon o državnom inspektoratu, Vladina je obveza koja proizlazi iz Nacionalnog programa reformi za 2018. godinu. Nacionalnim programom reformi su utvrđene mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unapređenja poslovnog okruženja uključujući i mjeru objedinjavanje inspekcijskih službi. Kao što ste prethodno upoznati, ovim Zakonom objedinjuju se inspekcijski poslovi iz nadležnosti 17 inspekcija trenutno ustrojenih unutar 8 Ministarstava. Govorimo o Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, rada i mirovinskog sustava, turizma, zaštite okoliša i energetike, poljoprivrede, izuzev ribarske inspekcije, zdravstva, graditeljstva i prostornog uređenja, izuzev nadzora građevina državnog značaja, te dio poslova carinske uprave Ministarstva financija, koji su bili u djelokrugu Državnog inspektorata prije njegova ukidanja. Tekst Konačnog prijedloga Zakona je dorađen uvažavajući primjedbe saborskih radnih tijela, zatim primjedbi i prijedloge iznijete kroz saborsku raspravu, te uvažavajući mišljenja resora od kojih se preuzimaju navedeni inspekcijski poslovi. Konkretno, jedna od primjedbi iznijeta tijekom saborske rasprave u prvom čitanju odnosila se na podjelu inspekcijskih poslova u području gradnje. Predmetna primjedba je prihvaćena, te je u Konačnom prijedlogu Zakona, definiran djelokrug građevinske inspekcije na način da državni inspektorat preuzima u potpunosti inspekcijske poslove građevine inspekcije. Nadalje, kroz saborsku raspravu bilo je predloženo i definirati pitanje suradnje glavnog državnog inspektora i ministra obrane, odnosno ministra unutarnjih poslova. U tom kontekstu, unesene su dopune vezano o obavljanju poslova iz djelokruga državnog inspektorata za potrebe Ministarstva nadležnog za obranu odnosno Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. To su odredbe koje su sadržane i u pojedinim važećim Zakonima, kojima se uređuju inspekcijski poslovi koje preuzima državni inspektorat. Prihvaćena je primjedba o mogućnosti pravne zaštite inspektora odnosno glavni odnosno državni inspektorat će predujmiti troškove u slučaju vođenja kaznenog postupka protiv inspektora koji pokreće privatni tužitelj u vezi s obavljanjem redovnih poslova i zadataka u djelokrugu državnoga inspektorata. Međutim, isti troškovi će se naknadno naplatiti od osoba koje su ih dužne podmiriti sukladno posebnim propisima. Primjedbe glede uvjeta za šumarskog inspektora, je također prihvaćena na način da je kao uvjet propisan položeni stručni ispit za šumarskog inspektora, višeg šumarskog inspektora, te višeg šumarskog inspektora specijalistu. Dodatno je uređen djelokrug energetske inspekcije, te su dodane posebne odredbe o zajedničkom inspekcijskom nadzoru u području energetike. Uređen je i djelokrug inspekcije zaštite prirode te je dodana nova odredba koja se odnosi na postupanje u svezi sa zahtjevom za izdavanje naloga za pretragu od strane nadležnog prekršajnog suda. Predložen je i novi datum stupanja na snagu ovog zakona, odnosno to je 1. travanj 2019. godine. Naime, paralelno uz donošenje novog zakona nužno je donijeti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave kojim će se ustrojiti državni inspektorat. Nužno je provesti, točnije, već su tijeku zakonodavne aktivnosti kojima će se posebni zakoni uskladiti s odredbama Zakona o Državnom inspektoratu posebice u dijelu odredbi o nadležnosti za provođenje inspekcijskoga nadzora. Isto tako potrebno je poduzeti pripremne radnje za početak rada Državnoga inspektorata. Iz tog razloga je Vlada na sjednici održanoj 22. studenog 2018. godine donijela odluku o osnivanju radne skupine za pripremu početka rada Državnog inspektorata koja će koordinirati i pripremati sve potrebne aktivnosti. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je do sada zaprimilo prijedloge članova radne skupine od gotovo svih nadležnih tijela i radna predmetna skupina započinje radom tokom sljedećega tjedna. Nastojati ćemo planirati da se prvi sastanak te iste radne skupine održi već početkom sljedećega tjedna kako bismo pravovremeno odnosno na vrijeme donijeli sve potrebne prijedloge podzakonskih akata potrebitih za početak rada Državnoga inspektorata. Uz zakonodavne aktivnosti nužno je provesti i brojne tehničke pripreme za početak rada Državnog inspektorata posebno uzimajući u obzir broj inspekcija koje se objedinjuju. I to je jedan od glavnih razloga zašto smo predložili da zakon stupi na snagu ne s 1.1. već sa 1.4. sljedeće godine. Tijekom saborske rasprave iznijeta je primjedba na odredbu kojom se daje ovlast građevinskom inspektoru da u provedbi inspekcijskog nadzora može prikupljati osobne i druge podatke u domu osobe bez prethodnog pristanka ukoliko je dom ujedno i gradilište. Razmotrili smo primjedbu i odlučili smo ju neprihvatiti iz razloga što se ta iznimka odnosi samo na slučaj kada se inspekcijski nadzor obavlja na građevini koja je ujedno i dom stranke. Dakle, svrha tog izuzetka je omogućavanje obavljanja inspekcijskog nadzora, građevinskog inspektora u predmetnim situacijama. U pogledu unutarnjeg ustrojstva Državnog inspektorata smatramo i dalje da ovim zakonom nije potrebno odrediti sjedišta područnih ureda i ispostava jer će se ta pitanja urediti Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnoga inspektorata. Upravo će se uredbom na temelju prikupljenih podataka o kapacitetima pojedinih inspekcija, njihovom ustrojstvu, potrebama gospodarstva i drugim specifičnostima konačno definirati koliki broj područnih ureda i ispostava je optimalan i funkcionalan za buduće djelovanje Državnoga inspektorata. Osvrnuo bih se i na raspravu u dijelu koordinacije rada i jedinstvenog postupanja inspekcija diljem RH te uvjeta rada inspektora. Na budućem Državnom inspektoratu je da kroz interne procedure osigura takav način rada koji će osigurati učinkovitu koordinaciju nadzora između inspekcija u sustavu inspektorata te ujednačeno postupanje inspektora te ujednačeno postupanje inspektora i pravilnu primjenu načela u postupanju inspektora pri obavljanju svih potrebitih inspekcijskih poslova. Smanjenjem stupnja da tako kažem represije, odnosno pritiska prema nadziranim gospodarskim subjektima omogućiti će se stvaranje proaktivnog odnosa prema gospodarstvenicima u slučajevima kada su utvrđene nepravilnosti otklonjenje već tijekom nadzora ili u roku danom za otklanjanje predmetne nepravilnosti. Tu se ne slažem sa stavom pojedinih saborskih zastupnika da takva mogućnost pravo nije moguća na način kako je predložena Konačnim prijedlogom zakona. Upravo odredbe važećeg zakona o inspekcijama u gospodarstvu imaju reguliranu primjenu načela oportuniteta iz Prekršajnog zakona na način kako se predlaže upravo ovim Konačnim prijedlogom zakona. Primjena tih odredbi u praksi pokazuje da nadzirani gospodarski subjekti postupaju po traženju inspektora te otklanjaju utvrđene nepravilnosti već tijekom nadzora ili u roku danom od strane inspektora za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Naravno takva mogućnost ne procesuiranja ne može se primijeniti ukoliko je nadzirani gospodarski subjekt u povratu počinjenja prekršaja te ukoliko se radi o težim prekršajima. Zaključno, predlažemo Hrvatskom saboru da donese ovaj zakon kojim će se urediti inspekcijski poslovi na funkcionalniji način jer će se oni obavljati unutar jednog jedinstvenog tijela a to znači bolju koordinaciju između inspekcija, adekvatno planiranje i provedbu nadzora u primjeni propisa, ujednačeno postupanje prema gospodarskim subjektima nadzora, drugim riječima učinkovitije obavljanje inspekcijskih poslova što će omogućiti bolju zaštitu građana i veći stupanj pravne sigurnosti svih gospodarskih subjekata. Iz svega ovdje navedenoga predlažemo da Hrvatski sabor usvoji predmetni, Konačni prijedlog Zakona o Državnom inspektoratu. Hvala vam lijepa. vam lijepa. Imamo prilično dugu listu replika tako da treba odmah krenuti od početka. Prvi je bio, najbrži je bio poštovani zastupnik Mirando Mrsić. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče i ministre. Definitivno ovo je zakon koji se zove lex Mikulić i tu nema uopće dvojbe biti ćemo iznenađeni, ako na čelu te institucije bude netko drugi, ali isto tako, to je i zakon koji je zakon predizborni, jer će inspektorat onda one kojima se HDZ zamjeri će ih malo više dirati, nego onima kojima se HDZ ne zamjeri. I u vrijeme kada se HDZ kune u to da treba rasteretiti gospodarstvo, kada je HUP scor jedan od najnižih u EU, stvara se jedan novi inspektorat, sa novim ljudima, gdje ćete zapošljavati svoje nove HDZ-ovce, 100 ili 200 novih ljudi, 1800 stolica, računala i svega ostaloga, jako smrdi na korupciju, koja je bila jako prisutna u državnom inspektoratu za vrijeme HDZ-a. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala Hvala vam poštovani saborski zastupniče na ovoj replici, u kojoj moram priznati je iznijeto jako puno paušalnih i netočnih podataka ja moram priznati, da barem ja nisam, možda negdje na kavicama u središtu grada se to spominje, ali brojka od 1800 je danas prvi put izrečena i bojim se da je brojka od 1800 deplasirana brojka o kojoj danas govorimo. A nazivati Zakon o državnom inspektoratu lex pa nešto, ja ustvari mogu samo utvrditi gradivo, za sve nas ovdje koji smo prisutni, uvođenjem ili objedinjavanjem od 17 inspekcija, odjednom središnje državno tijelo, ima za cilj koordinaciju između inspekcija, adekvatno planiranje i provedbu nadzora za primjenu propisa, ujednačeno postupanje prema subjektima nadzora, drugim riječima, učinkovitije obavljanja svih inspekcijskih poslova. I kroz svaku repliku pročitati ću ovu rečenicu, jer to je moj konačni zaključak. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Lipošćaka. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima, evo zbog nekoliko upita s terena i tumačenja po pitanju ovlasti samog inspektorata a vezano uz šumarsku inspekciju i izmjene Zakona o šumama, iskoristio bi priliku pa bi htio naglasiti nekoliko stvari oko kojih je bilo nedoumica. U Zakonu o šumama i dalje ostaje podjela nadzora na upravni, inspekciji i stručni nadzor, uz jasne definicije i pojedine nadležnosti, odnosno, pojedinog nadzora. Državni inspektorat preuzima po ovome inspekcijski nadzor, koji je do sada bio pod ingerencijom ministarstva, a dok onaj stručni nadzor, a tu je bilo i najviše upita, odnosno, nedoumica sa terena i dalje ostaje na komori inženjera, šumarstva i drvne tehnologije. Znači ona je nazovimo ga strukovni dio, ostaje pod ingerencijom komore i ovlaštenih inženjera, dok državni inspektorat vrši uvid u akte, nadzirane osobe, zakonitost poslovanja i drugo. I zato ću još jednom ponoviti, zbog upita s terena, stručni nadzor vrši struka, inspekcijski nadzor ostaje na inspektoratu i na terenu ne bi trebalo biti preklapanja …/Govornik se ne razumije./.. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, moju i našu podršku ćete imati ako ovo znači, da se ide u rasterećenje represije, da idu više upozorenja, a manje kažnjavanja, da nemamo situaciju u kojoj ovdje sada imamo 17 inspekcijskih, recimo 6 trećina, izađe i kod mene u Osijeku, u Slavoniji, Baranji, nepovoljan omjer, imamo, odnosno, možda za inspekciju povoljan omjer, s obzirom na gospodarski subjekt i broj inspektora i oni moraju nešto napisati, imaju svoju kvotu. I onda nam se događa da svih tih 6 nešto napiše. Ako to znači da će umjesto tih 6 izaći 1 inspekcija ići na upozoravanja, ne prevenirane i smanjiti represiju, a znamo šta jedan obrtnik mora od buke, od zaštitnih mjera, izlaz opasnosti, naljepnica svakakvih, podloga ispod pulta, ako to znači da će ići u tom smjeru, onda ima apsolutno podršku jer mislim da

slijedu članaka, koji započinju sa čl. 70. završavaju sa čl. 75. unutar kojih smo jasno izrekli, što je prekršaj a što se neće tretirati prekršajem. Dakle svi oni laki ili lakši prekršaji, koji će biti otklonjivi, u samom procesu inspekcijskog nadzora ili će se otkloniti do u riješenu danog roka ili do pravomoćnosti tog rješenja smatrati će se kao da prekršaja nije niti bilo.

ja sam župniku savjetovao da ne makne skelu s te crkve, jer znate, dok je skela, dok su radovi, valjda će biti milodara, jer i biskup rađe drži ruku ovako nego ovako. Zašto vam to govorim. Odite malo kroz Slavonijom, provozite se državnom cestom, provezite se županijskim cestama, vidjeti ćete da je jako puno neožbukano, jako puno kuća nezavršeno, kod nas u Slavoniji građenje kuća nije …/Govornik se ne razumije./… nije to završeno vrijeme, prošlo svršeno vrijeme, pa je to, nego se to odvija. I zato vas još jedanput molim, maknite iz čl. 56. stavak 4. u skladu sa ustavnom odredbom čl. 34. dom je nepovrediv, ne može niti jedan inspektor, pa bio on i građevinski ulaziti u dom bez sudskog naloga ili bez ovlasti policije kako se to definira Ustavom s čl. 34. Nije mi, zapravo mi stvarno nije jasno, zašto se uporno inzistira da to ostane u ovome zakonskom to jednostavno nije dobro rješenje. Hvala. nakon uočene, ja bi se usudio reći iste polemične odredbe konstatirana je struka, isto tako i saborski Odbor za zakonodavstvo, koja je predlagan konačni prijedlog zakona, nije imao nikakvih ni prijepora, niti novih sugestija, niti je dao do znanja, da predmetna odredba je ili protuustavna ili na bilo koji način remeti Ustavni poredak RH. To je jedan legitimitet koji će inspektor imati da bi funkcionalnije, brže, transparentnije i učinkovitije mogao obaviti svoj inspekcijski nadzor u slučaju kada je dom u stvari gradilište.

inspekcija u Državni inspektorat, ali vi ste u svojem izlaganju napomenuli, što me konkretno zanima, da veterinarsku, poljoprivrednu, lovnu, šumarsku, te hitnu sanitarnu inspekciju preuzelo od Ministarstva poljoprivrede. Pa vas konkretno pitam zbog čega nije preuzelo i ribarsku inspekciju, zašto nije preuzeta i ribarska inspekcija, a to vas pitam da, da li će opet biti lova u mutnome u RH.

polemike ovoga tipa, tko će raditi nadzor, a tko će imati stručnu verifikaciju kada se donose ili transponiraju u hrvatsko zakonodavstvo akti koje konstruira EU, pa prema postojećim Uredbama i Direktivama EU i u svim članicama, punopravnim članicama, pa tako i u RH ima, a u RH će imati ribarsku inspekciju u sklopu ili u sastavu Ministarstva poljoprivrede. Slijedeće replike, poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre, moje pitanje je isključivo, ja bih rekla, tehničke naravi. U medijima u posljednje vrijeme se barata brojkom koliko to će biti inspektora biti u tom velikom inspektoratu. Vi ste sigurno odradili sve analize i znate koliko će biti, pa bi bilo dobro da kažete koliko ćete ljudi biti. I postoji još jedna stvar, budući da inspekcija počinje s radom prema ovom prijedlogu zakona 1. travnja, dakle, da bi oni počeli rad 1. travnja, moraju se steći svi određeni preduvjeti, ja pretpostavljam da će ići i rebalas proračuna da se posebna stavka za inspekciju osnuje da bi uopće mogli raditi, ali gdje će ta inspekcija raditi, na kojoj lokaciji, da li ste već odredili lokaciju, da li ste iznajmili prostore, da li imate prostore kojim upravlja država, pa bi bilo dobro ako sve to znato, a nekako bi za očekivati bilo ako 1. travnja počinje, da nam to u Saboru i kažete. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Horvata. **Horvat, Darko (HDZ)** Hvala poštovana saborska zastupnice. Ja ili mene nikada niste čuli da prije nego će svi podzakonski akti za koje je Vlada oformila Povjerenstvo koje će ih u konačnici vrlo brzo i donijeti, raspolažem sa brojkama sa kojima raspolažu mediji. I neki dionici politike, prvo sebi medije naruče ovdje u pola deset, pa onda u jedan sat komentiraju sami sebe kao da su to rekli mediji. Vidimo i gledamo takve igrokaze, ali u jednom trenutku, a to će biti vrlo brzo, znati će se i točna lokacija središta ili Središnjeg ureda Državnog inspektorata i to točni broj Uredbom u unutarnjem ustroju sistematiziranih radnih mjesta u Državnom inspektoratu. Polemika o tome, da li će ih biti 800 ili će ih biti 1400 ili će ih biti 1800 možda netko…/Upadica: Hvala/…od saborskih zastupnika predvidi i 2500, to ćemo znati kada bude gotova …/Upadica: Hvala/…Uredba o unutarnjem ustroju i tada će sve transparentno biti podastrto Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre. Znamo da Državni inspektorat će objediniti inspekcijske poslove koji se trenutno obavljaju u 8 Ministarstava. Jasno je da će osnivanjem Državnog inspektorata biti transparentnije poslovanje. Mene zanima odnosno vaše mišljenje, da li je ukidanje Državnog inspektorata od strane Vlade SDP-a bila politički mudra odluka ili smišljena manipulacija? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Horvata. Hvala na ovom pitanju poštovani saborski zastupniče. Pa ja ću, evo, izreći svoje osobni stav. Da se ta politička odluka koja za mene nije bila mudra, tada nije donijela, mi bi u ovih proteklih 5 ili 6 godina imali puno, puno efikasniji Inspektorat, da li je ona mudra ili nije, ja sam si, moram priznati, dao malo truda, pa sam pročitao nekoliko napisa struke iz razno raznih resora koja je rekla svoje, a nemojte me držati za riječ, baš nijednog stručnjaka koji je ili tada bio dionik tih stručnih službi Inspektorata ili Ministarstava ili javnosti, nije se baš nekako pozitivno odrazio na ukidanje Državnog inspektorata. Slijedeća replike poštovanog zastupnika Željka Glasnovića. 50 milijardi kuna koje pojedinci i tvrtke duguju državi, do sada, mene ne zanima lijevo, desno, prepucavanje partije, nego efikasni sustav, ja sam za efikasni sustav. Što je sa retroaktivnim Zakonima? Ljude koji će tamo raditi, hoće oni…/Govornik se ne razumije/…imati sve provjere do sedmog koljena i kakva će biti obučenost tih ljudi. Do sada je totalni bio katastrofa na terenu. Recimo, Porezna uprava, gdje je oprano milijarde kuna, šta je s retroaktivnim Zakonima, kako će funkcionirati ako ljudi nisu dobro plaćeni. Imate korelaciju između niskih plaća i korupcije u svakoj državi. Molimo te odgovore da dobro mislite o tome jer to je najodgovorniji posao u državi. Mi ponovo ko mantra ovdje, imamo dobre zakone a nema mehanizma ko Hare Krišna to ponavlja ovde 20 godina i slušamo istu priču.

Ja siguran sam neću biti niti SOA, niti policija, niti državni tužitelj, niti državno odvjetništvo kada se budu transponirali oni ljudi u novu instituciju koji su danas dio inspekcijskih službi i koji sa jednim dugogodišnjim iskustvom rade taj posao. Ja neću dvojiti u njihovu stručnost i kvalificiranost, ali ono što je činjenica ne uspijemo li mi novom uredbom o unutarnjem ustroju korigirati i koeficijente svi oni stručni ljudi koji su potencijalno poželjeli ili će biti u mogućnosti biti ti državni inspektori spram definiranih i uvjeta zapošljavanja u ovom zakonu i broja godina radnog staža siguran sam da neće prihvatiti novi angažman. Dakle, novim unutarnjim ustrojem trebamo pomiriti dvije stvari

Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, zahvaljujem na prihvaćanju primjedbe koja je bila u prvom čitanju u dijelu koji se odnosi na objedinjavanje građevinske inspekcije, po meni je to jako dobar dobar prijedlog. Meni inače djeluju groteskno optužbe, primjedbe iz oporbe koje su usmjerene ka ovom zakonu. Naime, prema njima kada sanitarni inspektor Petar Petrović koji dolazi ispred Ministarstva zdravstva u nekakvu kontrolu, onda je on neovisan, onda je odgovoran, onda radi po zakonu. A kad taj isti sanitarni inspektor Petar Petrović sada dolazi ispred Državnog inspektora onda je on korumpiran, onda je on politički obojen, onda je on selektivan. Dakle, pokušavaju neargumentirano politikantski koji ide isključivo ka tome da se na jednom mjestu objedini poslovi inspekcije i na taj način smanji broj nadzora, da kvalitetnije obavlja taj isti inspekcijski nadzor i na taj način govore više o sebi, a manje o ovome zakonu Odgovor poštovanog ministra Horvata. **Horvat, Darko (HDZ)** Pa evo poštovani saborski zastupniče, ne samo ta primjedba, mi smo kroz jednu vrlo sistematičnu i regularnu proceduru u dva čitanja ovog zakona dali priliku i hrvatskoj javnosti i struci i politici i ministrima u 8 resora čiji se inspekciji poslovi objedinjavaju u središnji državni ured, pa evo i dva puta vama kao saborskim zastupnicima, priliku da komentirate, da predlažete bolja rješenja, veliku većinu tih sugestija smo usvojili i siguran sam da je pred nama jedan bolji koncept nego je bio u onom prvom čitanju, a svjesni činjenice da se kroz provedbu ovog zakona mogu radit izmjene i dopune, siguran sam da će se i struka i zainteresirana javnost i u segmentu početka primjene ovog zakona …/Upadica: Hvala./… na ovakav isti način uključiti u eventualno njegove izmjene i dopune. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika poštovanog zastupnika Damira Felaka. Poštovani gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, prije svega pohvaljujem uspostavu Državnog inspektora nešto što je ugašeno prije 5 ili 6 godina i pokazalo se na terenu jako lošim. Izneseno je već niz razloga za to i ja ne bi se u tome ponavljao jedino bi prenio glas ljudi, znači obrtnika, malih poduzetnika koje inspekcije posjećuju i nadaju se da će to sada biti puno usklađenije puno funkcionalnije, da im neće u jednom tjednu dolaziti 5 različitih inspektora jer ne znaju jedan što radi onaj drugi, nego će sad se objedinjavat na jednom mjestu i znat će kad se ide kod koga u inspekciju. Jednu stvar samo da pitam ili kažem znači Državni inspektora ustrojava se središnji ured u Zagrebu i područni uredi ispostave područnih ureda, ja se nadam da će se to napravit po jednom korektnom načelu da neće doći do majorizacije pojedinih županija nad drugima i da će se poslovi ravnomjerno

ja mogu samo ponoviti vaše riječi. Dakle, mi smo u trenutku kada smo stvarali ovaj zakonodavni okvir, ne samo da kontaktirali struku, kontaktirali smo i realni poduzetnički sektor i uz njihove sugestije predmetne članke od 71. i 75. prilagođavali upravo njima i za potrebe njih. Dakle, bespredmetno je kažnjavati poduzetnika za lakšu bilo kakvu povredu koju on može otkloniti na samom ili u samom vremenskom intervalu provedbe inspekcijskog nadzora ili u rješenju koje mu izdaje inspektor može biti definiran rok unutar koje se taj nedostatak može otkloniti. Sva ona ponavljanja smatrat će se namjerom, a svi oni teži prekršaji bit će sankcionirani. Slijedeća replika, poštovana zastupnika Anđelka Stričaka. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala podpredsjedniče, kolegice i kolege, ministre sa suradnicima, apsolutno se slažem i podržavam donošenje ovog zakona, smatram da ako nešto dobro funkcionira ne treba mijenjati a kamoli ukidati, prema tome po meni inspektorat nikad nije trebalo niti ukidati. U svojoj raspravi iznijeli ste da je cilj donošenja ovog zakona bolja zaštita građana i gospodarskih subjekata koja će se postići kroz ujednačeno postupanje, učinkovitiji rad itd. Međutim, apsolutno se slažem da bi možda trebalo čak veći značaj dati preventivnom postupanju. Učinkovitiji rad može biti da će biti više nadzora ali ja smatram da upravo intencija ovog zakona je ono što ste vi u više navrata iznijeli je da ne mora uvijek sve završiti kaznom, da je moguće upozoriti, dati mogućnost da se nepravilnost ukloni, pogotovo ako se radi o manjim, sitnim prekršajima. Evo hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća replika je poštovanog zastupnik Josipa Križanića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima. Također zbog upita s terena, jedno pojašnjenje vas molim, vezano uz osnivanje Državnog inspektorata, mijenjat će se Zakon o veterinarstvu i Zakon o hrani. Pa me zanima, pitanje za vas ili možda za državnu tajnicu ako je ona spremnija odgovoriti, u domeni sigurnosti hrane, kako je regulirano donošenje provedbenih propisa s jedne strane i provedbu istih propisa na terenu s druge strane, dakle zanima me koji će uopće poslovi vezani uz sigurnost hrane ostati u Ministarstvu poljoprivrede a koje poslove će raditi Inspektorat i koje je nadležno tijelo za hranu? Hvala. Hvala. Odgovor poštovanog ministra. **Horvat, Darko (HDZ)** Hvala poštovani saborski zastupniče. Već i u nesuglasicama unutar prvog čitanja, jasno smo izrekli da će nadzor nad hranom i dalje ostati u Ministarstvu poljoprivrede. Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. objedinjene inspekcije u okviru Državnog inspektorata promijeniti praksu i način kako trenutno sada rade inspekcije a o tome upravo govore i dopisi i razmišljanje obrtnika unutar obrtničke komore pa i članova OPG-a jer nedopustivo je bilo da u jednom mjesecu pojedino subjekti imaju i 15 i 17 različitih inspekcija, morao bi jednog djelatnika imati samo da odgovara na zahtjeve inspektora i rekli ste da će biti jedan kvalitetan pristup i selektivni pristup, do sad je mišljenje obrtnika da nije bio selektivan pristup, da se postupalo i po anonimnim prijavama i da je to jednostavno nedopustiv pristup a kulminiralo je sad na sajmu u Istri pršuta, na sajmu maslinovog ulja gdje se trenira strogoća na malima. Pa evo i jučer na Adventu u Zagrebu. Mislim da Državni inspektorat ne bi smio tako raditi, da bi morali voditi brigu da kažnjavaju oni koji ne rade a ne male obrtnike. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala poštovani saborski zastupniče. Dakle, konstrukt zakona kakav vam je predložen a i na samom početku sjednice u samom uvodu točke, potpredsjednik Hrvatskog sabora iznio je jednu rečenicu u kojoj je izrečeno da je na predmetni tekst zakona, da bismo ga još bolje i upotpunije prilagodili pragmatičnosti i mogućnosti postupanja po njemu, ima nekoliko i samih Vladinih amandmana, pa je jedan od takvih upravo anuliranje mogućnosti da se anonimnim prijavama intervenira na ovakav način već će svaka ta prijava morati imati ime, prezime podnositelja i razlog zbog čega se takva prijava podnosi. Hvala lijepa. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Marije Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, evo stvarno mi je drago što ste do drugog čitanja neke stvari popravili u odnosu na prvo čitanje. Mislim da je ovakvo ustrojavanje Državnog inspektorata puno bolje rješenje u odnosu na postojeće. Prije svega mislim da je to dobro i za naše građane iz razloga što u postojećem sustavu nije moguće ulagati žalbu kao redovan pravni lijek na nalaz inspekcije, iz tog razloga nemamo dvostupnjevanost u rješavanju, znači mora se odmah ići na tužbu. U novom sustavu dakle žalbe će se moći ulagati i na taj način će stranke u postupku moći prije prije upravnog suda dakle koristiti institut žalbe prema ministarstvu i mislim da je to svakako u korist naših građana. Samo vas još molim da mi kažete da li će biti moguće da u onim recimo intenzivnim ljetnim mjesecima dođu u ispomoć recimo na more, neke jer znamo da je inspektora nedovoljan broj u takvim ljetnim mjesecima? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog ministra Horvata. **Horvat, Darko (HDZ)** Evo na ovaj drugi dio poštovana saborska zastupnice, odgovor, dakle ova prva konstatacija je i nama vjerodostojna i hvala vam na njoj a zakon predviđa da se ljudi koji će biti sistematizirani u središnjem državnom uredu, mogu bez bilokakvih posebnih uputa ili odredbi ili suglasnosti, aktivnošću državnog inspektora baviti na prostoru cijele RH a oni inspektori koji će biti sistematizirani na svoja radna mjesta unutar ispostava i regionalnih ureda, temeljem izdatih uputa od svojih čelnih tijela, biti će adekvatno potrebama, raspoređivani na određeni broj dana i u druga područja RH kako bi se na prostoru cijele Hrvatske, ovisno o potrebama uniforno i efikasno provodio inspekcijski nadzor. I posljednja replika je poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine ministre, gospođe i gospodo državni tajnici, zar vi stvarno mislite da je ovaj igrokaz jutros bio slučajan? Nije. Jer kad je ukinut Državni inspektorat, onda su ministri napravili svoja carstva i na čelu tih inspekcija, imenovali svoje ljude. I ovo što danas pripisuju ovoj Vladi, to su oni napravili prije nekakvih 5 g. i i oni se upravo boje za te svoje ljude i zato su napravili ovaj igrokaz danas koji su napravili a o tome ću više govoriti u pojedinačnoj raspravi. Međutim, nešto što bi želio podijeliti s vama gospodine ministre, to je tijelo za drugostupanjski postupak. To je možda jedno od najvažnijih ustrojbenih jedinica u Državnom inspektoratu i mislim da je možda u zakonu trebalo naznačiti da je na čelu te jedinice pomoćnik glavnog državnog inspektora jer to je jedno tijelo operativno gledajući možda najbitnije. Kod njega se objedinjavanju sve žalbe iz svih inspektorata i oni su ti koji prije upravnog suda, daju zadnju riječ i pravorijek .../Govornik se Hvala na ovoj sugestiji. Ja ne velim ni da smo je u ovom trenutku prihvatili ili je nismo prihvatili, dakle to trenutka izglasavanja intervencije u zakon su moguće. Da li je ovo politički igrokaz ili nešto slično, ja o tome ne bih u ovom trenutku. Dakle, moj je zadatak bio i tehnički i pravno i pragmatično i fizibilno kako bismo rekli napraviti jedan zakonski prijedlog i iskoristiti ću ponovno priliku pročitati vam rečenicu od koje odustati nikad neću s namjerom bolje koordinacije između inspekcija, adekvatnog planiranja i provedbe nadzora u primjeni propisa, ujednačenom postupanju prema gospodarskim subjektima nadzora, drugim riječima učinkovitijem obavljanju inspekcijskih poslova. Željko (HDZ)** Žele li sada izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu i prvi će biti Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a u ime kojega će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. No prije toga pozdravimo svi na galeriji učenice i učenike O.Š. Petra Preradovića iz Pitomače,

svim suradnicima a i državnim tajnicima iz drugih ministarstava. Pred nama je u drugom čitanju Zakon o Državnom inspektoratu. Mi iz kluba GLAS-a i HSU-a kao i svi kolege koji ćemo evo uskoro činiti i formalno jednu amsterdamsku koaliciju koja je u najavi a formalno će ovih dana biti i potpisana smo odlučili ostati u ovoj raspravi, odlučili smo reći što o tome mislimo, odlučili smo kroz raspravu i navesti određene i dileme i probleme i sve ostalo što mislimo da će doći kroz ovaj Državni inspektorat jer nam se čini da je tema izuzetno važna i izuzetno bitna i da ne treba biti .../Govornik se ne razumije./... i otići i reći ja u tome neću sudjelovati, da je puno korisnije sudjelovati u raspravi i jasno reći koji problemi se tu mogu stvoriti i šta mi cijenimo da može biti dobro a šta cijenimo da može biti loše. I tako ćemo i inače raditi u ovoj sabornici jer su nas birali zbog toga da progovaramo o problemima a ne da o njima ne progovaramo. Ja bih o ovoj temi progovorila kroz nekoliko grupa problema. Prva grupa problema je organizacijski, dakle odlučilo se je i to je reforme koje iako ja mislim da reforme ovdje ne stanu i nema ništa o reformi ali to je nešto što se Vlada odlučila i jednako tako dosljedno provodi i ima sasvim dovoljan broj ruku da to izglasa i ne treba tu nitko dvojiti da ono što su odlučili i namjeru koju imaju da to neće i do kraja provesti. Ja tu imam i mi u klubu kada smo razgovarali i zajedno kad sam se s drugim kolegama konzultirala dakle dosta je, bez obzira što je ministar rekao da ne može u ovom trenutku reći koliko će biti ljudi, dosta je važno da se zna koliko će to biti veliko tijelo. Da li je to tijelo kojim će se uopće moći upravljati? Dakle ja zaista ne želim vraćati i neću vraćati i reći koliko će biti ljudi no ako je zaista istina da će to biti nekih 1400, 1500 ljudi to će biti teško upravljati i trebati će biti još glavnom državnom inspektoru još jedno par koordinatora koji će moći to sve zajedno koordinirati. Jednako tako da bi ajmo reći tehnički, ja razmišljam sad isključivo tehnički da bi nešto moglo 1. travnja profunkcionirati a 1. travanj vam je sutra, da bi se moglo raditi, da bi inspekcija mogla raditi svoj posao vi već sad morate znati otprilike koja su vam sredstva potrebna, morate znati koliko je to ljudi, morate znati koliko će to, ja cijelo vrijeme govorim o tim tablama morati se promijeniti na lokalnoj razini jer više će se drugačije, dakle biti će Državni inspektorat, drugačije će se zvati, koliko će to, koliko je to, nitko nije rekao što to znači u odnosu na proračun, šta znače dodatna sredstva za to sve zajedno, gdje će ti ljudi sjediti, što znači za nekakve materijalne stvari, koliko će auta trebati. Dakle ima tu niz, niz stvari, to znači kolege koji to koordiniraju a koordinator je i Ministarstvo gospodarstva, moraju potrgati noge dok to sve zajedno ne poslože, dok ne dobiju sve podatke i sve skupine na jedno mjesto. Dakle to vam je jedan organizacijski problem. Jer ono što je iskustveno je sljedeće da kada se tako nešto krene onda prvih 6 mjeseci nitko ništa ne radi dok se ne vidi, dok se u tih 6 mjeseci krenu rasprave tko će biti i tko će gdje sjediti i tko će kako sjediti, kako će se šta zvati a mi si to priuštiti sigurno ne možemo. Druga tema o kojoj želim govoriti je tema uloge inspekcije. Biti inspektor, ajdemo biti pošteni i reći, biti inspektor nije jednostavno i nije lako. Dobiti kvalitetnog inspektora isto tako bez obzira o kojoj mi grupi posla govorimo jednako tako nije jednostavno. Zašto vam to govorim? Dakle netko tko je inspektor mora imati znanja koja su vezana apsolutno uz upravne postupke i uz donošenje rješenja jer rješenja inspekciji zaista ne bi trebala padati iz formalnih razloga. Mora imati stručna znanja, dakle on mora imati stručna znanja za određene probleme i određenu grupu problema. I treće, dakle on mora biti apsolutno dosljedan u svojim odlukama iz jednostavnog razloga jer već samo ulazak inspektora bilo gdje izaziva netrpeljivost, pozornost jer svaki put kad inspektor dođe svatko ima osjećaj sigurno će me kazniti i sigurno sam nešto krivo napravio. Uloga inspekcije bi trebala biti i na tome, dakle više ja ni ne dvojim da neće biti tog velikog inspektorata, dakle odluka je donesena, idemo u drugo čitanje i taj veliki inspektorat će biti. Uloga bi trebala biti edukativna i savjetodavna. Edukativna i savjetodavna iz jednostavnog razloga što ono što bi zaista trebalo raditi, trebalo bi raditi, da li su to savjetovanja, da li su to okrugli stolovi, kada se god nekakav propis promijeni ali čak i kad imate postojeće propise da ljudi mogu doći i pitati, da ljudi imaju, da imate nekakve upute o radu iz jednostavnog razloga, dakle, i uvijek je prvi put, netko može i pogriješiti, drugi put kad je pogriješio, nije više pogriješio slučajno nego je pogriješio namjerno. Stoga ako želimo zaista inspekciju dovesti na razinu na koju sam apsolutno sigurna da treba biti, dakle, oni bi trebali imati jednu savjetodavnu ulogu, jednu instruktažu da tako kažem, sa nekakvim uopće, paletom svih stvari koje su već kroz godinu dana vidjeli i rekli su uobičajeno nam se ponavlja taj i ta problem, nemojte to više, i tada bi uloga inspektora trebala biti apsolutno jasna. Dakle, onaj jedan strah od inspekcije, kad inspekcija dođe, sigurno će me za nešto kazniti, sigurno sam nešto pogriješio, bi, uloga bi trebala biti državnog inspektorata i inspekcije da to sve zajedno manje, u manjoj mjeri, nekako bude smanjeno na najmanju moguću mjeru. Kad govorimo o radu inspekcije, dakle, ja sam se u svom radnom vijeku moram priznati najviše susretala sa radom građevinske inspekcije, pa onda o tome mogu nešto više, al to ću u ovom trećem dijelu, u radu inspekcije postoji još jedna stvar koja je izuzetno važna, izuzetno bitna, to je tu definirano onako dosta nježno s člankom 55., to je pripravnost i rad iza radnog vremena. apsolutno smeta je sljedeće, kada vikendom, a ja ću tu zaista dati primjer, znate ja sam i u ovoj sabornici kad sam bila s jedne druge strane i branila jedan drugi Zakon, onda mi je jedan saborski zastupnik koji više ne sjedi, rekao da u Hrvatskoj postoji tradicijska samogradnja. Onda kad sam ja zamolila da mi se malo objasni što znači tradicijska samogradnja, onda se ispostavilo da je tradicijska samogradnja u Hrvatskoj, kad imate, kad prijatelji dođu, vi kupite građevinski materijal i vikendom radite, jer vikendom ne radi inspekcija, tad je to bilo objašnjenje da je to tradicijska samogradnja, petak popodne, subota, nedjelja, lijepo vrijeme, etaža je tu ako ima dovoljno koji su spremni, onda sljedeći vikend, sljedeća, dođete pod krov i priči kraj. Dakle, izuzetno je važno da inspekcije rade i da budu dostupne iza radnog vremena, dakle iza formalnog radnog vremena i vikendima, iz jednostavnog razloga što građani zaista zovu inspekciju, zovu inspekciju zato što mora, zato što se je nešto desilo, razlog zašto zovu i onda oni naravno zovu, inspektor se ne javlja, ne mogu nikog dobit, pa zovu drugi put, pa onda netko kaže ali mi sad ne radimo, ako već i je tako jedan veliki inspektorat, ako već je takvo jedno, jedan glomazni sustav, onda bi bilo izuzetno važno da imate posebne, dakle, da imate posebnu glavu iza onog formalnog radnog vremena, dakle popodne, navečer, to je važno i za ugostiteljstvo i za niz drugih stvari, i rad vikendom, to drugim riječima što želim reći, inspekcija mora biti 24 sata dostupna, jer kad je riječ, prestaju djelatnosti, neki samo od 8-16, nego neke stvari se zaista dešavaju i navečer, i u kasnim satima, i na taj način treba biti definirana i organizirana. Jednako tako, vratit ću se na onu prvu temu koju sam krenula, a to je način i struktura i organiziranost. Mi u Klubu GLS-a i HSU-a, cijenimo da nije dobar model da glavni državni inspektor bude odgovoran direktno premijeru, da nam se čini da bi bio puno bolji da je on odgovoran podpredsjedniku koji je zadužen za gospodarstvo, jer je inspekcija za taj dio i da to nije dobar način i u tom smislu smo i spremni dati nekoliko amandmana. ja ću se vratiti na inspekciju o kojoj ja zaista dosta toga znam, a to je građevinska inspekcija i uloga građevinske inspekcije, i tu je odnos one moje omiljene teme, komunalnih redara. Tamo negdje 2013. godine, kad su se, radio jedan set Zakona, onda se u tom setu Zakona između ostalog, smo smo sjedili sa Udrugom Gradova, i malo s njima razgovarali da vidimo kako bi to, dakle, inspekcije su uvijek problem. Ako rade i onda kažnjavaju, su problem. Ako ne rade, su još veći problem. Dakle, tu bi trebalo naći zaista nekakvu mjeru i zato sam i naglašavala ovaj, ovu potrebu za tako zvanom instruktažom, i tad kad sam, da se vratim na ovu temu, i tad kad sam razgovarala sa Udrugom Gradova, onda je glavnina gradonačelnika rekla ali mi imamo problem, zaista, kad su centralizirana inspekcije, pri tome zaista govorim o građevinskoj, mi bi trebali imati ipak neku mogućnost promptnog djelovanja, puno više znamo, i tad se je odlučio donijeti Zakon i tad se odlučilo povećati ovlast komunalnih redara. Zašto? Jer komunalni redari za svoj rad odgovaraju, odnosno oni su zaposlenici pojedinih Općina, pojedinih Gradova, zaista su na terenu, mogu puno jednostavnije doći do nekakvih situacija i tad su se i neke, neki poslovi koje komunalni redari mogu raditi, znatno povećali. Da bi onda nažalost ti komunalni redari, kako je tko mijenjao propis, onda je bilo spasonosno rješenje - daj nek to nadgleda komunalni redar. Pa propisi s oblasti otpada, pošalji to komunalnom redaru, pa kad su bili tema zaštita životinja, komunalni redari. Ja sam se našalila i s ove govornice rekla nešto što ću i sad ponoviti, komunalni redari danas imaju toliko ovlasti da jedino koliko ja znam ne rastavljaju brakove i još nekakve takve stvari, ovo sve drugo rade. Što vam tu želim reći? Ako zaista građevinska inspekcija, kao što je sada prijedlog, bude u sklopu ovog velikog državnog inspektorata, ono što će se morati hitno promijeniti, je Zakon o građevinskoj inspekciji, nadležnost komunalnih redara, odnos prema njima i morat ćete to iz definirati da bi uopće bili operativni u tome dijelu. U raspravi koju sam imala u prvom čitanju, sam raspravljala kada je riječ o građevinskoj inspekciji na slijedeći način, rekla sam ako već građevinska inspekcija mora biti u tom velikom Državnom inspektoratu, onda napravite slijedeće da cijela građevinska inspekcija bude jer neće biti dobro da dio ostane u Ministarstvu graditeljstva, a dio ide u Državni inspektorat jer to jednostavno nije dobro. Meni bi bilo neusporedivo draže da ste poslušali kolegu Branka Bačića koji je u raspravi rekao građevinska inspekcija mora ostati u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. I nekako sam mislila, gospodin Bačić je predsjednik kluba, vi ćete to još možda malo na klubu raspraviti i građevinska inspekcija će ostati u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i bilo bi mi draže da ste poslušali njega, nego mene, ali što je, tu je. Kad gledate malo ove druge Inspekcije, onda morate gledati što je smisao i šta je cilj. Ako je smisao i cilj da sve Inspekcije koje su vezane uz određenu temu budu na jednom mjestu i da one zajedno izlaze van, onda ja tu mogu reći da je taj smisao i taj konačni cilj vezano uz hranu, vezano uz poljoprivredu, vezano uz ove neke druge sektore, postignut.Vezano uz prostor oblasti graditeljstva nije postignut jer vi ćete sada imati, ja pretpostavljam da od toga nećete odustati, bez obzira na ovo što govorim s ove govornice, bez obzira na Amandmani koji će se dati, ako je smisao da Inspekcija graditeljstva bude u tome velikome Inspektoratu i da imate taj jedan veliki Inspektorat, onda je uz graditeljstvo, i to ću ponoviti ono što sam govorila i na Odborima i što govorim sad, onda je tu trebalo biti sve ono što je vezano uz graditeljstvo, a pri tome naglašavam dvije Inspekcije. Jedna Inspekcija je sa nadležnosti zaštite spomenika kulture, a druga Inspekcija je Inspekcija koja ima nadležnost za radove koji se rade na pomorskom dobru. Što vam hoću reći? Netko tko radi građevinske radove na zgradi koja je zaštićena sa aspekta zaštite kulturne baštine, zove inspektora koji će i dalje biti u Ministarstvu kulture, on će ustanoviti svojim rješenjem da ovaj radi radove na spomeniku kulture, ali ne može dalje djelovati. On će ponovo sada u Državi inspektorat zvati građevinskog inspektora koji će ponovo izlaziti van i utvrditi nešto. Ako ste željeli na jednom mjestu imati cijelu priču, onda ju na jednom mjestu je trebalo bilo. Dakle, tih inspektora sa aspekta zaštite kulturne baštine, ja sam sigurna da ih nema više od 10. Nema ih više od 10, ima ih relativno malo. Zašto ste njih ostavili Ministarstvu kulture, vi znate meni je teško dokučiti. Jednako tako s aspekta gradnje na pomorskom dobru. Kod nas u ovom trenutku je, sigurna sam, najviše bespravne gradnje na pomorskom dobru iz razloga, svi oni molići, sve one nekakve dogradnje, sve one nekakva nasipavanja su vam u principu bespravna gradnja jer za to se nisu mogli davati odobrenja, morali ste imati koncesiju i sve ostalo. I tu ponovo imate, to sad dvostruko postupanje, ne samo dvostruko postupanje Inspekcije, nego dvostruko postupanje dva tijela. Dakle, inspektori, pri tome ne govorimo o koncesijama na pomorskom dobru, nego govorim o radovima na pomorskom dobru slijedeća tema, to ću možda u pojedinačnoj raspravi, kada se inspektorica koji su sa aspekta radova na cestama, ali sada ću samo, budući da je relativno malo vremena, na pomorskom dobru. Dakle, netko na pomorskom dobru ide dograditi mol, on prvo ide inspektor koji je nadležan za pomorsko dobro i utvrdi da su zaista, zove se lučka kapetanija, pa sve ostalo i on utvrdi da na pomorskom dobru stvarno netko radi mol. No, onda zove građevinskog inspektora koji mora donijeti rješenje jer je tema gradnje. I onda naravno se organizira, kada ovaj, u principu vrlo teško, utvrditi tko je radio na pomorskom dobru, jer to nitko neće priznati da je radio. Dakle, nikoga ne možete uloviti…/Govornik se ne razumije/…kad radi netko na svojoj katarskoj čestici, onda vrlo jednostavno možete utvrditi, gle, ti si investitor, na pomorskom dobru nitko neće priznati iz jednostavnog razloga što rušenje na pomorskom dobru je izuzetno skupo, komplicirano, morate teglenice organizirati, brodove, posebne strojeve i sve ostalo. ako je već odluka da se radi veliki Državni inspektorat, ja moram priznati da bi nama u jednom, dakle, mi smo u klubu Glada i HSU, a i šire sa kolegama razgovarali, bilo prihvatljivo da vezano uz neke procese iz nekakve grupe zaista ima smisla da budu svi inspektori na jednom mjestu. Ali, onda ako se to odlučite, onda to morate napraviti dosljedno i to mora biti smisaono. Ako je razlog da bude se brži, ekspeditivniji, da inspekcije rade svoj posao, da smanjite razlog zašto imate inspekciju, onda to morate imati na jednom mjestu kada je uopće tema građenja, a morate priznati da kad djelovanje Inspekcije vezano uz građenje, to su zgodne slike jer su uvijek nekakve rušenje, uvijek je nekakva priča oko svega toga, to ovim Zakonom nije postignuto. Inače, za kraj, sve više dobivamo propisa u ovom Saboru gdje kada postavite pitanje onda je odgovor to nismo definirali Zakonom, to ćemo definirati Podzakonskim aktima. Osnovne stvari morate definirati Zakonom. Osnovni elementi i uvjeti moraju biti u Zakonu, a Podzakonski akti su točno oni, oni razrađuju osnovne uvjete koji su definirani u Zakonu. mi u klubu Glasa ako ostane ovakvo rješenje, imati ćemo niz Amandmana, ako te Amandmane se ne prihvate, a teško je, moram priznati…/Govornik se ne razumije/…dajete Amandmane onda samo kažete ne prihvaća se, mi ne možemo i nećemo glasati za ovaj Zakon iz jednostavnog razloga što tu ima jedan dio koji nije odrađen kako treba i koji nije odrađen na način da će rezultirati nečim boljim. Jednako tako ako se već odlučilo raditi veliki inspektorat, pa zašto smo se doveli u situaciju da o tome odlučujemo u zadnja dva tjedna sabora, pa bilo je dosta vremena da je taj zakon mogao doći i prije i u prvo i u drugo čitanje i da smo imali možda više prilike i vremena o tome raspravljati. Hvala. **Radin, Sada će u ime predlagatelja uzeti riječ ministar Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta. Izvolit gospodine ministre. **Horvat, Darko (HDZ)** Hvala poštovani podpredsjedniče, još jednom lijep pozdrav svim saborskim zastupnicama i zastupnicima, poštovana saborska zastupnice nemojte mi zamjerit ali ja s vama uvijek rado polemiziram, konstruktivno polemiziram, uvijek je do sada rasprava bila depolitizirana i držala se tijela zakona za razliku od dobro ste rekli nekih jogunastih kojima kad pokažete na prste u križ, dižu se iz ovakvih rasprava i bježe jer zakon nisu pročitali, zakon ne razumiju i onda ne mogu o njemu niti diskutirati. Samo dvije kratke, dva kratka tehnička detalja oko pojašnjenja. Dakle, vaša briga oko toga da li će za inspektore koji će se u jednom trenutku naći ne više u ministarstvima nego u u državnom inspektoratu pravovremeno osigurati plaće i sva materijalna primanja, sve materijalne potrebe da bi efikasno obavljali svoje zadaće, moj je odgovor da, već sada, a prije nekoliko dana kad ste imali priliku glasovati o državnom proračunu siguran sam da ste primijetili da postoji jedan poseban razdjel koji se zove državni inspektorat i unutar toga državnog inspektora mi smo predvidjeli sva materijalna prava da bi taj državni inspektorat saživio. Isto tako Vlada je na istoj sjednici na kojoj je zakon uputila na drugo čitanje formirala jedno stručno povjerenstvo koje će zajedničkim snagama nadam se odnosno siguran sam jer ću ja koordinirat to povjerenstvo pristupiti izradi uredbe o unutarnjem ustroju predmetnog državnog inspektorata i svi ti resori koji u ovom trenutku usudit ću se reći sele inspektore iz nadzora ministarstva u državni inspektorat sudjelovat će u radu toga povjerenstva. Isto tako u potpunosti se slažem s vama i za razliku od nekih pozdravljam vaš zaključak da spram potreba izmjena i dopuna inih drugih zakona da bismo usuglasili zakonodavni okvir prihvaćanjem ovog zakona, nužna nam je i potrebita objedinjena rasprava kako bismo u istom trenutku prihvatili i Zakon o državnom inspektoratu a i sve one zakone u koje se predmetnim zakonom unose određene izmjene i dopune da bi se sa 1.4. sa predmetnim inspektoratom profunkcioniralo. Ono što su nama kontradiktorne dvojbe, dakle ja uopće ne dvojim da li smo mi u konstruktu zakona jasno pojasnili kakvu ili koju stručnu spremu mora imati viši građevinski inspektor – specijalista, viši građevinski inspektor, građevinski inspektor, ja imam onu drugu dvojbu ja sam siguran da smo u zakon unijeli vrlo konkretne i stroge odredbe onoga što što u formalnoj naobrazbi ali i praksi takvi ljudi moraju imat da bi se mogli u jednom trenutku ili preselit iz ingerencije ministarstva u ingerenciju državnog inspektora, ali ja se bojim da ćemo mi u jednom trenutku s obzirom na iskazanu potrebu broja takvih ljudi upravo zbog ovih vrlo strogih kriterija koje smo unijeli imati dosta, dosta problema oko popunjavanja svih tih sistematiziranih radnih mjesta adekvatnom stručnom spremom i adekvatnim radnim iskustvom. Dakle, bolja koordinacija, objedinjeni inspekcijski nadzor, inspektorat u funkciji stvaranja konkurentnog gospodarstva. Znate zbog čega još? Ne samo zbog toga da biste poduzetnika došli i kaznili, ne samo da bi poduzetniku došli i utjerali strah u kosti, ne samo zbog toga da biste poduzetnika u u jednom trenutku s poduzetnika skinuli obveze i plaćanja enormnih iznosa kazni za lakše prekršaje, već i zbog toga da biste stvorili da bismo svi mi skupa stvorili iste uvjete za poslovanje i kod onih koji savjesno i svjesno poštuju zakonodavni okvir i onih koje trebamo, neću reći natjerati, već određenim prvo preventivnim a nakon toga možda i represivnim djelovanjem natjerati da poštuju taj isti zakonodavni okvir. Dakle, mi želimo u Hrvatskoj stvoriti ista pravila za sve, a nakon toga te pojedinačne gospodarske subjekte privoliti da svojom sposobnošću iskažu da li su dobri ili su bolji ili su najbolji. Hvala i vama. Imate 5 replika. Prvo će vam replicirati gospođa Anka Mrak-Taritaš. Hvala lijepo podpredsjedniče sabora, uvaženi ministre. Ako ste u oporbi jedini način da vas čuje je govornica. Prema tome, mi koji evo tvorimo amsterdamsku koaliciju i koju ćemo uskoro i formalno potpisati mislimo da moramo koristiti sabor da nas se čuje jer je to naša obveza prema onima koji su nas birali. Ignorirat problem, problem neće nestat ako ga ignorirate. Prema tome, treba jasno reći svoje stavove i jasno reći što vas smeta i to to je ova govornica. A ja cijelo vrijeme naglašavam i naglašavat ću i dalje edukacija, edukacija, edukacija. Morte imati kvalitetni inspektor, inspektor kad dođe na teren on mora imati jedan dio, dakle mora dobro upravljati svim upravnim postupcima, ali on mora upravljati stručnim znanjima. I to će biti zadaća Državnog inspektorata, kako ćete to postići vidjet ćete i sami, tu će biti najviše problema i tu sam sigurna da je ključni problem dobiti kvalitetan kadar. **Radin, Furio Gospodine ministre upravo ste izrekli ono što sam ja i u svojoj replici prethodnoj rekao da ćete zapošljavati nove ljude jer se vidi to iz zakona, vidi se i u tome da ste sada najavili da baš oni koji sada svi su u inspektoratima neće baš moći doći na pročelnička mjesta i sve ono ostalo, ali ono što bih htio ukazati da državni inspektorat je bio leglo korupcije i to se vidjelo i po tome što kada smo razdvajali inspekcije onda smo za te inspektore proveli sigurnosne provjere pa smo vidjeli da pojedini inspektori su kršili zakone RH, švercali cigarete, bili kažnjavani itd., a bili i dalje inspektori. U ovom vašem zakonu vi ste to izbjegli i makli ste i mislim da je to jedna od velikih grešaka da niste uveli sigurnosne provjere za državne inspektore omogućili ste da i dalje bude korupcija u inspektoratu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Izvolite gospodine ministre. Odgovor. Hvala poštovani saborski zastupniče, ja ću ponoviti rečenicu koju sam već danas izrekao, niti sam ja sigurnosno obavještajna agencija, niti sam ja DORH, niti sam ja bilo tko će donositi odluke i sankcionirati na onakav način na kakav ste vi priliku imali kada ste nesmotrenom političkom odlukom ukinuli i dokinuli državni inspektorat, pa preuzeli gotovo 250 predmeta temeljem kojih ste mogli sankcionirati barem jednog od tih inspektora kojeg biste danas htjeli sankcionirati. Ali poštovani saborski zastupniče tada kada ste priliku imali od 250 slučajeva vi niste izrekli niti jednu sankciju. Gospodin Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa vrlo je interesantno kad usvajamo nekakve akte u vrlo kratkom vremenskom da ne znamo šta u kojem aktu usvajamo. Tako između ostalog u proračunu jasno piše da je državni inspektorat dobio svoj razdjel i dapače naznačeno je da se sredstva s tog razdjela mogu koristit s 1.4. To su naprosto činjenice. Međutim, razlog za moju repliku je kad ste spomenuli problem oko inspektora itd. Dakle, Dakle, prije svega to moraju biti visoko obrazovani stručni ljudi s iskustvom, e sad se postavlja pitanje s obzirom na plaću sve kako ćemo osobito u nekim zanimanjima uopće dobiti ljude da rade taj posao, a druga stvar ako ih tehnički nećemo opremiti, ako im nećemo omogućiti bar 3, 4 godišnje velike edukacije oko provođenja posla nažalost oni neće moći raditi svoj posao kvalitetno. Jer oni koji su kontra s druge strane su i te kako educirani. Dobro, gospođa Grozdana Perić. apriori se ovdje želi reći da svi oni ljudi koji će raditi u državnom inspektoratu, da su korumpirani, da su nekvalitetni itd., a ne želi se zapravo reći da se sa ovim postiže objedinjavanje i efikasnost cijelog sustava jer ono što ste rekli poduzetnici moraju znati ko ih kontrolira, na koji način, da se zna što ko radi i da nemaju svaki dan nekog novog inspektora i da su umjesto fokusirani na svoj posao da moraju pripremati sve dokumente koji su vezane za provjeru. Dakle, mi smo za to da se provjerava, da to bude jednostavno, brzo i efikasno. Hvala lijepa. Dobro i zadnja replika gospodin Ivica Mišić. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala podpredsjedniče, poštovani ministre Horvat sa suradnicima, drago mi je čuti kada kažete da će biti ista pravila za sve. danas, do današnjeg dana mogu slobodno reći da nisu bila ista pravila. Obično su inspektorati, inspektori gledali da li je dobro radno vrijeme, da li je potpisano negdje u WC-u ili nije, da li je 10 kuna više ili manje, da li neke sitnice i gluposti, međutim provlačili su se milioni i stotine miliona neplaćenih obveza i poreza. I šta se dešavalo, to se otpisivalo, firme su išle u stečaj, otpisivalo se naravno nikom ništa. Ja mislim da je to već vrijeme i red da ti isti ljudi odgovaraju za ono što nisu platili državi poreze i obveze i to je pitanje pitanja. A to je Linić prekrižio i dozvolio da se to uništi i onda naravno pojedini privrednici i obrtnici koji su blokirani ili bilo kako pošteno radili i propali su naravno kivni, a ovi drugi paralelne firme otvorili i naravno uživaju u tim milionima …/Upadica:

Dakle, sav ovaj trud koji se, za razliku od nekih koji misle da na ovom zakonu radimo zadnje dva tjedna, zbiva i događa tokom cijele ove godine. Trud koji se provodi u jednoj vrlo sistematičnoj i regularnoj saborskoj proceduri u dva čitanja, bez nekakve sile, prijepora, gdje se slušaju komentari i javnosti i struke i saborskih zastupnika ali isto tako sluša sugestija poduzetnika. Dakle, da, neće se više zatvarat slastičarna zbog 5 kuna, neće se više plaćati kazna od 5.000 kuna zbog toga jer nema naljepnice za aparat za gašenje požara, ali isto tako svima onima koji su vama konkurenti a rade nepošteno i nefer dati ćemo do znanja da se moraju usuglasiti sa zakonodavnim okvirom RH kao i vi koji radite fer i korektno. To za nas znači ista pravila za sve. **Radin, sada ćemo pozdraviti učenice i učenike IX. Gimnazije zagrebačke koji su ovdje s nama danas jednim aplauzom. Hvala što ste s nama. I preći na sljedeći Klub. Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, gospodin Branko Hrg. Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama i suradnicima, kolegice i kolege. Evo već u prvom čitanju, Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, u čije ime govorim, je podržao Prijedlog Zakona, s time da je ovaj Prijedlog u drugom čitanju doživio određena poboljšanja na koje smo i tada i mi ukazivali, a radilo se o ovom dijelu da se objedine inspekcije u inspektoratu, kako bi one mogle funkcionirati zajedno, kako bi to moglo sve skupa biti puno bolje, efikasnije i kako se ne bi vršila ta inspektorska represija nad poduzetnicima i to onim poduzetnicima koji su registrirani, a evo ministar je u uvodnom dijelu u nekoliko navrata naglašavao i člankom, čini mi se 73., je to i definirano, da se ukida onaj model da inspektor uleti u neki frizerski salon, nekakvu trgovinicu, neki kafić i da malte ne zbog nekog sitnog prekršaja, zbog neke naljepnice ili nečega, ide pečatiti lokale i ukidati, uništavati tog poduzetnika, obrtnika, i zatvarati radna mjesta. To je veliko poboljšanje, ja se nadam da će se to tako i primjenjivati, i da će se uspjeti dobrim edukacijama i pripremama inspektora, kada se ustroji ponovno državni inspektorat, koji se, nadam se više neće, opet prije nego što saživi u praksi, ukidati, kako će se ti inspektori dobro educirati, kako će se sa njima proći sve potrebne obuke da jednostavne shvate da nisu poduzetnici, obrtnici njihovi neprijatelji, da oni ne trebaju na njih napadati kao predatori, nego da jednostavno moraju biti tu da ukažu na nepravilnosti koje ljudi rade, sigurno ih rade, i mi smo dobrim dijelom krivi za to što ih rade jer donošenjem stotina zakonskih akata, pravilnika, uredbi, ne znam čega, jednostavno onemogućujemo malom poduzetniku ili obrtniku da prati sve te Zakone i da uopće može sve te Zakone poštivati. Zato je dobro da se uvodi ovaj članak i da se na neki način inspekcijska služba u tom dijelu pojavljuje kao određeno savjetodavno tijelo koje ukazuje na nepravilnosti, ukazuje na nezakonitosti, omogućuje poduzetniku ili obrtniku da da to promijeni, da prilagodi, dakle, da popravi i da nakon toga posluje po Zakonu. Onaj drugi dio koji je vrlo bitan i važan je taj da svakako onoga tko je registriran, onaj tko obnaša djelatnost i radi neki posao sa registriranom djelatnošću, treba odmah gledati kao nekoga tko je porezni obveznik, nekoga tko puni proračune, tko plaća poreze, tko omogućuje da se mogu školovati djeca, da se ljudi mogu liječiti, da se čitav sustav može pokretati. A one koji rade na crno, koji nisu registrirani, oni trebaju biti ti koje se jače nadgleda, koje se jače kontrolira, i na koje mora biti usmjerena posebna pažnja, jer sada to ponavljam opet, govorio sam to u prvom čitanju, imamo situaciju da čovjek koji je registriran, u principu bude odmah meta inspekcijama, odmah bude napadnut od inspekcija i odmah mu bude uništena volja za opće nastavkom posla, nastavkom rada i zapošljavanja ljudi. Da je potrebno napraviti državni inspektorat, da je potrebno ujediniti inspekcijske službe, probat ću vam dokazati jednim primjerom, nedavnim primjerom na koji sam upozoren kao saborski zastupnik, druge izborne jedinice, a primjer se odnosi na šumarske poslove, na sječu šume, tamo negdje u okolici oko Garešnice. Kaže čovjek ovako, posječena su mi tri jutra šume i odvezena. Prijavio je sve to nadležnoj šumarskoj inspekciji na tom području. Šumarska inspekcija nije izašla na teren, nego je poslala dopis policiji. Policija je kontaktirala šumovlasnika oko te šume, on ih je odveo u šumu, pokazao im je trupce koji su bili tamo do šume, uz put, izvučeni. Policija je rekla da, od kud on zna da su to njegovi trupci? Nakon toga su mu rekli da mora napraviti procjenu posječene šume i da nakon toga podnese Zahtjev za krađu. Čovjek opće nije podnio Zahtjev za krađu, nego je podnio Zahtjev za devastaciju šume, na što je šumarska inspekcija po riječima čovjeka koji je išao istraživati sve ovo, trebala je izaći na teren, napraviti dakle tu procjenu odnosno napraviti zapisnik i tražiti procjenu štete da sve to dalje krene skupa. Ako sada dodamo, da se ovdje radi o devastaciji prirode, znači tu je zaštita okoliša umiješana, ako se radi o šumskom drvetu, znači šumarska inspekcija, ako se radi o očito i nelegalnoj sječi šume, znači nelegalnom prometu drvom, porezna inspekcija, trgovačka inspekcija, dakle, sve to skupa na ovom jednom malom primjeru pokazuje koliko smo nefunkcionalni i što nam se događa na terenu. I to je jedan od velikih razloga zašto se mora napraviti ovakvo grupiranje u državni inspektorat kako bi sve te inspekcije na svakom takvom slučaju, nad svakom takvom primjeru, mogle biti koordinirate i istovremeno reagirati i sankcionirati u ovakvim slučajevima. I sankcionirati u ovakvim slučajevima. Naravno da je ovdje vrlo bitna i povezanost i suradnja sa Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno policijom. Ovo je primjer o kojem sam planirao i ranije govoriti u Hrvatskom saboru, ukazao sam na njega, govorio sam o tome na Odboru za poljoprivredu, priprema se i tematska sjednica na tu temu, kako bi se zaustavila i spriječila preprodaja drveta, uništavanje šuma i izbjegavanje vjerojatno plaćanje poreza. Možda je na ovakvom primjeru prilika kada Državni inspektorat se ustroji i kada krene sa radom, da upravo na takvom jednom primjeru napravi jednu dobru vježbu, da napravi jednu dobru vježbu da se vidi da li se može nešto napraviti, koliko se to dobro može provesti. Ono što bih ovdje još želio naglasiti je postupanje inspektora, recimo uvijek mi je bilo fascinantno, kako postupaju pojedini inspektori zaštite na radu. Kada dođe inspektor zaštite na radu na gradilište, onda u principu on više ne štiti toliko radnika, on ukida, na neki način, radniku radno mjesto. Jer to što rade, kako se ponašaju, kako postupaju, s kakvim nastupom dolaze, kakav pristup imaju prema poslodavcu, to jednostavno nema nikakvog smisla. Inspektori nisu ti koji trebaju izigravati neke da tako kažem nasilnike na terenu, ne mislim fizičke nasilnike, nego nasilnike koji napadaju praktički poslodavca. Inspektor može sasvim mirno, uljuđeno po zakonu napraviti svoj posao. A ne se ponašati, ko da je došao neki samozvani da tako kažemo šerif koji nije pravi šerif i sada on tamo provodi zakon odmah te optužuju, osuđuje i maltene te i strelja istoga trenutka. To mi imamo danas u Hrvatskoj. Mene raduje ovo što kaže ministar, da se za naljepnice i neimanja naljepnica, neće više kažnjavati, jer te kazne koje smo opet mi ovdje propisali, a znao sam govoriti da propisujemo prevelike kazne, da to nije dobro i da će to koristiti inspekcijske službe na terenu, često puta uzrokuju maltene zatvaranje pojedinog nekog malog lokala, neke male trgovine, nekog frizerskog salona, neke male, da velim tako obrtničke radnje i jednostavno ljudi izgube volju i prestanu raditi. Bilo je dosta povika i dosta govora o tome da treba ublažiti tu priču, to ne znači da treba potencirati i poticati nepoštivanje zakona. To samo znači, da moramo prema gospodarstvenicima, prema poduzetnicima, posebno govorim, o obrtnicima i malim poduzetnicima, imati sasvim jedan drugačiji pogled, ponavljam, ti ljudi jednostavno nemaju vremena, proučavati sve one zakone i pravilnike koje donosimo mi, koje donose resorna ministarstva, nemaju. Inspekcije su tu da im na to ukažemo. I one sve institucije i službeno, na lokalnoj razini, koja se formiraju, razno razni poduzetnički centri, razvojne agencije, ne znam tko sve ne, i oni bi trebali biti na službu tim ljudima i pomagati ima da uopće mogu pratiti sve to skupa što donosimo. Oni veliki koji ima, velika tvrtka koja ima svoje pravnike, koja ima svoje ekonomiste svoje službe, oni dobro znaju što treba napraviti i oni će jednostavno uspjeti to pripremiti i riješiti. Onaj mali obrtnik, koji se bavi svojim poslom, pa nemojmo od njega očekivati da će stvarno proučavati sve te zakone, koji u principu i sami često puta ne razumijemo a donosimo. tu inspekcija mora imati savjetodavnu ulogu. Ja se nadam da će ove riječi koje je ministar rekao, suživjeti, da će inspekcijske službe početi djelovati na jedan sasvim drugačiji način, da će biti reda, da će biti pravednosti, da se neće gnječiti male, prepuštati velikima da prate neke kaznice, koje njima nisu uopće velike, makar malog unište i da se neće istim pogledom gledati. Ne smije se tako raditi. Moramo stvoriti u državi pozitivnije ozračje, pozitivniju klimu, poticati ljude da budu poduzetnici, da budu obrtnici a ne klimu da ih ubijemo karikiramo govorim, naravno, da im ubijemo volju za bilo kakvom poduzetničkom aktivnosti. S tim, porukama naglašavam još jedanput, mi ćemo zakon podržati, ali ćemo pratiti što se dešava na terenu i ukoliko se ne promijeni taj način način rada inspekcijske službe, ukoliko se ta klima ne počne mijenjati, ukazivati ćemo na to isto ovdje u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. u ime Kluba zastupnika HDZ-a preuzeti riječ najprije g. Šuker, onda g. Čelić i onda g. Križanić poslije. Hvala lijepo g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora. G. ministre, gospođe i gospodo državni tajnici. Meni je žao što je sabornica prazna, međutim, imate nešto što je našim kolegama s lijeve strane postala uobičajena praksa, kada dođu na vlast, 2 puta su ukinuli financijsku policiju, ukinuli su državni inspektorat i samo s jednim razlogom, da mogu uhljebiti svoje ljude i staviti svoje ljude na čelu tih institucija i da ih mogu kontrolirati. Dakle, to se dogodilo i sa pomoćnicima ministra, to se dogodilo sa ravnateljima uprave. Kada se državna uprava pokušala depolitizirati i profesionalizirati, to su činjenice. I onda kada dođete u situaciju, da vas netko pita, pa dobro, koji su rezultati toga što ste vi učinili, ja to mogu ovdje s punom odgovornošću reći zašto, zato što se može izvaditi moja rasprava iz 2013. i 2012. kad se ukidao Državni inspektorat, što sam govorio, koji su rezultati toga i danas je bjelodano da su oni totalno promašili, njihov jedini cilj je bio smijeniti čelne ljude Državnom inspektoratu, staviti svoje ljude, Državni inspektorat staviti pod kapu ministarstva jer tada su ministri moćniji jer kolegice i kolege, koji je osnovni zadatak inspektora? Pa da na terenu kontrolira provedbu zakona koji mi ovdje donesemo i da kontrolira kako se svi dionici u postupku provođenja nekakvog zakona ponašaju. To je njihov posao. I ništa drugo. I zar nije logično da onda imate na jednom mjestu objedinjeno sve inspekcije, da se na jednom mjestu planira i edukacija i sve ostalo i materijalan sredstva i sve ono što treba da bi bili uspješni ili je to bolje rascjepkati na njih 10, 20 itd. i onda svak radi na svoj način i onda šta vam se dogodi, dođe jedan pa kontrolira nešto pa ne može napraviti to pa će doći drugi i onda imamo situaciju koju imamo. I ono što je ključno, nemojmo danas postavljati sebi mi političari pitanje jel' ovo dobro ili nije nego pitajmo one koji rade i jesu li oni zadovoljni sa modelom i načinom funkcioniranja inspekcija. Oni su jedini mjerodavni, ja to tako doživljavam. Ako oni nisu zadovoljni, onda znači da smo mi promašili sa donošenjem zakona. A iz onoga što je svako od nas imao prilike čuti, o tome će više govoriti kolege Ćelić i Križanić jer će govoriti o ustrojstvu ministarstava, zapravo pojedinih inspekcija smo imali priliku primijetiti da građani, poduzetnici itekako oni su zadovoljni. No da mi krenemo, ja smatram da je ovaj zakon dobra međutim ono što želim ovdje u ime kluba HDZ-a reći, a to je već ministar nešto rekao, sa pripremom svih ovih akata od uredbi, ustrojstvu, pravilnike itd. se mora krenuti odmah jer 31.3. će doći začas, 1.4. mi ne smijemo biti u vakuumu, 1.4. mora biti jasna situacija kako tko funkcionira. Rekao sam, Vlada je u proračunu predložila, osigurala sredstva, jasno naznačila da to ide od 1.4., Zakonom o izvršenju državnog zapravo Zakonom o proračunu je definirano kako će se to raditi do tada. raditi do tada. Dakle upravljanje Državnim inspektoratom definirano je glavni državni inspektor, meni samo ovdje nije jasno zašto zamjenik glavnog državnog inspektora se bira na 4 g. a glavni državni inspektor na 5 g. jer ako u slijedećem stavku kažemo da zamjenik glavnog državnog inspektora mijenja glavnog državnog inspektora u odsutnosti, onda mi nije jasno zašto je tu vremenska razlika ali dobro, vjerojatno predlagatelj ima tu razliku. Ono što sam rekao i u replici želim u ime kluba to reći, smatram da ovaj upravni odjel zapravo odjel za drugostupanjski, mora dobiti na značaju i da čelni čovjek toga, to pravilnikom možete riješiti ili nečim drugim, mora biti u statusu pomoćnika ministra i druga stvar, to tijelo .../Govornik se ne razumije./... nego glavnog državnog inspektora i to cijelo tijelo mora imati jedan poseban neovisan status u Državnom inspektoratu. Zašto? Zato što oni odlučuju o žalbama onih koji se žale na rješenja, dakle na upravne akte ministara na terenu. Ono odlučuju o tome. i zato moraju imati neovisnost, moraju imati posebnost jer ako tu postoji bilokakav doticaj, nažalost može se dogoditi da oni kojih se to tiče budu oštećeni i na tom moramo, pustimo sada ovako, onako, imamo sličnu situaciju u Ministarstvu financija, imate poreznu upravu, imate raznorazne inspektorate i imate drugostupanjsko tijelo i pomoćnik ministra koji je na čelu tog drugostupanjskog tijela je uvijek imao poseban status i to tijelo kao isto i Ured za sprečavanje pranja novca ima jedan poseban status. Ja bih molio gospodine ministre ako se usuglasite a mislim da će se s tim čak i svi ministri složiti jer gledajte, njima je bitno da to drugostupanjsko tijelo donese ispravan pravorijek kako zakon koji su oni donijeli pojedini bi inspektor primijenio na terenu. To je vrlo bitno, samom ministru je to bitno jer nekada inspektor može postupiti po nekakvom svom nahođenju, to može krivo i cijeli zakon koji je dobar i cijelo ministarstvo se stavlja na stup srama, zato što je pojedinac napravio nešto krivo ali ako drugostupanjsko postupi onako kako je pravorijek, onda se ta cijela priča ispravlja. Dakle, ja molim da tu imamo posebno to na pameti. Također, još jedan članak a to je članak 60., zahtjev za pretragu stana. Mislim da tu prije svega će biti bar sam si ga ja tako protumačio, zadovoljni naši sugrađani koji se bave legalnim iznajmljivanjem na Jadranu jer ovdje se kaže da inspektori mogu uči u prostor bez obzora je li prijavljena ili prijavljena djelatnost, do sad je bila isprika da mogu ući jer nije prijavljena djelatnost. I vjerujte, i meni i svima vama ide na jetra da raznorazni likovi koji su izvan Hrvatske, koji su pokupovali stanove, ključevi se mijenjaju negdje drugdje, ne plaćaju najam toga, naši inspektori ne mogu ući u to sve skupa. I meni je drago ako je ova odredba članka 60. ide u tom smjeru da ako postoje naznake da u nekom prostoru boravi netko tko nije prijavljen ili da ako netko iznajmljuje a nije ovlašten za to da inspektori mogu doći, utvrditi činjenice i točno tu piše dalje, u postupanju inspektora kojim tijelima se dalje prosljeđuje predmet na postupanje. I to je možda jedna dobra kvaliteta ovoga zakona što nije ostao samo na postupanju inspektora nego i u pojedinim svojim odredbama govori o tome prema kojem tijelu se dalje postupa i surađuje i to je vrlo bitno, ta suradnja između MUP-a, DORH-a, Porezne uprave, financijskog inspektorata koji se bavi sa devizama i tim i ovih svih inspektora koji su ovdje, to je vrlo bitno i to ovaj zakon, ako ga pažljivo pročitate u pojedinim člancima, jasno definira i to je kvaliteta odredbi u ovom zakonu. I s obzirom, ne bi htio kolegama uzeti puno vremena, još bih nešto želio reći a to je s obzirom na specifičnost Hrvatske i s obzirom da kontinentalni dio Hrvatske se da tako kažem, gospodarski u ljetnim mjeseci a onaj onaj jadranski dio nabrekne gospodarski, dobro je da se u zakon stavila odredba da inspektori do 30 dana po nalogu svoga pretpostavljenog mogu otići bez nekakvog posebnog premještaja ili bilo čega uz što je opet dobro da je u zakonu naznačeno da će mu sve ono što mu pripada temeljem zakona, radno pravnih odnosa i kolektivnih ugovora biti isplaćeno. Dakle i to piše u zakonu i to je dobro. Jer ako to nećemo staviti u zakon onda netko može sutra pametovati ovako ili onako. Možda se nekome čine ove odredbe suvišne, međutim ja se samo pokušam prebaciti u ljetne mjesece pa izvještaje sa ovog ili onog grada sa obale, fali ovo, fali ono, mislim da je ovaj zakon jednostavno to preduhitrio i to naprosto treba u akte ugraditi. I sad više da, ja ću prepustiti kolegama Ćeliću i Križaniću dalje. Dakle smatramo u ime kluba HDZ-a da je zakon dobar sa molbom da se sa, od uredbe o ustrojstvu jer to će se morati promijeniti i uredbe o ustrojstvu pojedinih ministarstava i sa svim pravilnicima počne odmah i da praktički i izbor glavnog državnog inspektora se obavi čim prije da on praktički može iskordinirati neke stvari jer ovdje se kaže da državni inspektor donosi neke akte. I ako ćemo mi čekati imenovanja državnog inspektora s .../Govornik se ne razumije./... 4. i dok on donese te akte, ako se to sve skupa ne pripremi, bilo bi dobro dakle da i te akte koje će on donijeti da se to pripremi, a on kasnije neka iskordinira ako bude nešto htio mijenjati neka mijenja ali ako je akt gotov onda se on lako donese.

U okviru nacionalnog programa reformi 2018. radi funkcionalnijeg i učinkovitijeg obavljanja inspekcijskih poslova između ostaloga uređuju se inspekcijski poslovi koji se preuzimaju iz djelokruga Ministarstva zdravstva što je definirano člankom 6. Konačnog prijedloga Zakona o Državnom inspektoratu. Sanitarna, odnosno granična sanitarna inspekcija obavljaju inspekcijske poslove odnosno službene kontrole u području zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti hrane, GMO-a, vode za ljudsku potrošnju, predmeta opće uporabe, duhanskih i srodnih proizvoda, buke, kemikalija i biocidnih proizvoda te neionizirajućeg zračenja. Ovi poslovi podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora odnosno službenih kontrola u cilju i sa svrhom zaštite javno zdravstvenog interesa radi provedbe zakona i drugih propisa te propisa EU. Člankom 35. definiraju se sanitarni inspektori dakle i opis poslova višeg sanitarnog inspektora specijaliste za što je potrebno najmanje 6 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje 4 godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora, poslovi višeg sanitarnog inspektora i višegraničnog sanitarnog inspektora za što je potrebno najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje 2 godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora i poslove sanitarnog inspektora, odnosno graničnog sanitarnog inspektora za što je potrebna najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Nacionalnim programom reformi utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unapređenje poslovnog okruženja te s njima u vezi mjera objedinjavanje gospodarskih inspekcija kao temelj za učinkovitije obavljanje inspekcijskih po slova koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave u konkretnom slučaju inspekcijskih poslova koje obavlja sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva. Zaključkom o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba za javnim ovlastima Vlade RH od 2. kolovoza ove godine u svrhu provedbe nacionalnog programa reformi utvrđeno je da od 1. siječnja HZJZ preuzima poslove koje obavlja Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping te Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dok poslove koje obavlja Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost preuzima Ministarstvo unutarnjih poslova. Obzirom da poslove inspekcijskih nadzora, odnosno službenih kontrola iz nadležnosti sanitarne inspekcije Ministarstva zdravstva od 1. travnja preuzima Državni inspektorat potrebno je izmijeniti odredbe 23 zakona, to su zakoni o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, o kozmetičkim proizvodima, o izvozu i uvozu opasnih kemikalija, o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija, o vodi za ljudsku potrošnju, o genetski modificiranim organizmima, o kemikalijama, Zakon u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda, o živi, o zaštiti od buke, o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, o predmetima opće uporabe, o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, o deterđentima, o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, o kontaminantima, o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima, o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja, o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, o novoj hrani, o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti, o GMO i hrani za životinje, o sljedivosti i označavanju GMO i sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od GMO, dakle sveukupno 23 zakona. iz ovoga je sve evidentno dakle da se ne radi o nikakvome lex za određenu osobu, nikakvom lex fotelji. Evo ovo je samo jedan primjer kako će objedinjavanje i bolja koordinacija i učinkovitost u suradnji poljoprivredne, veterinarske i sanitarne inspekcije da se učinkovitije organizira, planira i provodi službena kontrola hrane što je za nas izuzetno bitno. Hvala. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Kolega Šuker je govorio o inspektoratu općenito, kolega Ćelić je govorio o svojem dijelu zakona, meni dopustite par rečenica o Zakonima vezanim uz ustroj inspektorata. Dakle, ovim setom zakona, poljoprivrednih zakona, provodi se odluka vlada iz 8. mj. '18. g. za funkcionalnim spajanjem agencija. Sve je to u direktnoj vezi sa osnivanjem Državnog inspektorata, te prelazak svih inspekcija osim ribarskih iz Ministarstva poljoprivrede u jedinstveno inspekcijsko tijelo Državni inspektorat. Naravno da se nadamo, da je ovo prvi korak i početak ozbiljnog smanjenja ukupnog br. službenika, a ne samo prelazak javnih službenika u državne službenike. Od svih već usvojenih zakona vezano uz spajanja agencije i zavoda u poljoprivredi, ipak je potrebno reći, da najbitnije promjene će se dogoditi u Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selu, koji će nastaviti poslovati kao Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, dok će Hrvatska agencija za hranu i Hrvatska poljoprivredna agencija prestati djelovati kao samostalne ustanove. Izmjene i dopune ovih zakona iz Ministarstva poljoprivrede, o kojima danas raspravljamo, direktna su posljedica, promjena koje donosi spajanja poljoprivrednih agencija i zavoda i njihovo involviranje i usklađivanje sa poslovima inspekcija državnog inspektorata. Dakle, radi se o prilagodbi i izmjenama i dopunama Zakona o državnoj uporabi pesticida, Zakona o biljnom zdravstvu, Zakona o provedbi uredbe o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani, Zakon o sjemenu i sadnom materijalu, Zakona o šumama, Zakona o hrani, Zakona o higijeni hrane, Zakon o veterinarstvu i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. U svim navedenim zakonima, dolazi do promjena u ustroj i djelokruga poslova, a posebice inspekcijskog nadzora koji prelazi u državni inspektorat. Nadam se da će objedinjavanjem inspekcija, da se više da se više neće događati da 5, 6 ili 7 inspekcija u jednom danu dolaze u istu firmu, kao što se je to događalo do sada i to ne samo različitih inspekcija, nego istih inspekcija, iz različitih ureda. dakle, koordinaciji na jednom mjestu inspektorata. Provedbene propise, posebice vezane uz kontrolu hrane animalnog podrijetla te službene kontrole sukladno Zakonu o hrani i higijeni hrane, te Zakon o veterinarstvu propisuje Ministarstvo poljoprivrede, koje preuzima i savjetodavna pitanja iz područja šumarstva od poljoprivredne savjetodavne službe koja se gasi. Nadalje, sukladno Zakonu o hrani, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu ovlašćuje se za obavljanje znanstvenih i stručnih poslova iz područja sigurnosti hrane i hrane za životinje, te definira provedbu poslova službenih kontrola državnom inspektora sukladno zakonu o državnom inspektoratu. Agencija za poljoprivredu i hranu, će obavljati poslove zaštite poljoprivrednog zemljišta, kao i praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, kao referentni laboratorij, te kao stručne institucija pratiti procjenu rizika potrošača vezano uz ostatke pesticida. Zaključno, set zakona o spajanju agencija u poljoprivredi i prelazak svih inspekcija osim ribarske u državni inspektorat ima za cilj subordinaciju, vertikalu, sustav u donošenju odluka, te veću funkcionalnosti i efikasnosti u Ministarstvu poljoprivrede s jedne strane, te u inspektoratu s druge strane, kao i svrsishodnu i funkcionalnu inspekciju, a nikako ne represivni aparat g. ministre, nemojte tu riječ više nikada upotrebljavati, jer vi dolazite iz gospodarstva kao i ja, jer gnječenje, ovo malo gospodarstva što je ostalo ne bi ni donijelo efekte nikome. Red inspekcije da, ali represija ne. Uz to ovakav ustroj trebao bi biti puno racionalniji i jeftiniji. Klub HDZ-a će ove zakone podržati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada je na redu da se spustim malo, g. Boris Milošević ispred Kluba SDSS-a. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre i predstavnici drugih resora. Pred nama je važan reformski zakon, koji sa sobom vuče jako puno drugih zakona, i zato imamo vrlo logično i objedinjenu Moje primjedbe će biti one koje sam bio govorio i u prvom čitanju, nešto ću reći i novo, ugl. će biti načelne prirode, a nešto i konkretnih stvari. Što se tiče načelne prirode, ovdje smo dakle, s ovim zakonom osnivamo i ustrojavamo jednu novu državnu upravnu organizaciju, dakle, jedno novo središnje tijelo državne uprave i to posebnim zakonom. Ako smo već kod osnivanja jednog novog tijela državne uprave, mislim da uz ove brojne zakone je trebao ići i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava središnjeg tijela državne, i drugih središnjih tijela državne uprave, jer tim zakonom zapravo ustrojavamo ministarstva, središnje državne urede i državne upravne organizacije, dakle, sve te državne organizacije, kako i ovu državna upravna organizacija, mislim da će definitivno vlada morati uputiti u proceduru dopunu i tog zakona, kojim će dakle, urediti u tom dijelu djelokrug državnog inspektorata iako za njega donosimo lex sepcijalis. Drugo ovaj zakon je reformski zakon, što god netko govorio i mislio o tome, on je reformski, ne zato što osnovno jedno novo državno tijelo, nego zato što sve inspekcije, odnosno, veliki br. inspekcija kupimo iz brojnih drugih resora i stavljamo pod 1 kapu. Ovo je bio zapravo po meni, jedini praktičan način, da iz šaka da tako kažem, resora, iz šaka drugih ministara, uzmemo inspekcije, ali ako ćemo pravo pitati, da li je ovo pravi potez, moje osobno razmišljanje je da smo sve inspekcijske poslove trebali prenijeti na urede na urede državne uprave, dakle, spustiti na urede državne uprave, ali mislim da sam ja jedan od rijetkih koji na takav način razmišlja. Prije nekih 10-tak g. mislim 2006.-te Vlada tadašnja odlučila da zapravo krene u tu proceduru da se inspekcijski poslovi, neka druga upravna postupanja spuste na Urede državne uprave, pa su krenuli sa radnom grupom i ozbiljnim radom. Zašto ta Zašto ta vrsta reforme nije urodila plodom, nije bilo konkretnih rezultata, ne znam, nemam to institucionalno pamćenje, nemam tih informacija, žao mi je što nema gospodina Šukera, on je tada bio ministar, on bi se možda mogao sjetiti. Bila su tada i brojna stručna istraživanja i brojni stručni projekti financirani iz Fondova EU tadašnjih koji su predlagali, dakle, da se ide u tome smjeru, a to kaže i sam naš glavni Zakon koji regulira rad državne uprave, to je Zakon o sustavu državne uprave da su to zapravo poslovi koji bi trebali biti na Uredima državne uprave. govori i naša strategija za razvoj javne uprave, dakle, upravo to da bi Inspekcije trebale biti pri Uredima državne uprave. Posljedica toga bi bilo upravo da Ministarstva oslobodimo balasta obavljanja poslova manje složenosti, da se Ministarstva isključivo bave izradom javnih politika, strategijama, da se bave izradom Zakona, a da sva upravna postupanja i sve inspekcijske poslove, dakle, prepustimo Uredima državne uprave i na taj način bi osigurali, dakle, i dvostupanjsko pravilno, dvostupanjsko rješavanje predmeta, time bi riješili da odnosno osigurali da Ministarstva nemaju područne jedinice ispostave, ali izgleda da je u praksi jedino moguće rješenje ovo koje je sada predloženo da se formira novo Središnje tijelo državne uprave i evo, ovdje u konkretnom slučaju, mi imamo 8 Ministarstava, iz djelokruga 8 Ministarstava imamo Inspekcije, dakle, čak 17 Inspekcija. Kažem, reforma javne uprave po meni majka brojnih reformi odnosno svih reformi i nju je kontinuirano i planski potrebno provoditi. Ovdje imamo jedan pragmatičan i praktičan potez meni razumljiv. Ja sam razgovarao sa brojim ministrima iz brojnih resora, iz više Vlada i zapravo, kažem, ovom potezu da se to spusti na Urede države uprave nitko nije bio sklon, dok su svi bili razmišljanja da bi mogli prepustiti jednom ovakvom tijelu inspekcijske poslove. Da li ćemo postići smanjenje fragmentiranosti javne uprave, to je ono što svi želimo, to je ono što nas Europska komisija u svakom izvještaju kritizira da nam je javna uprava fragmentirana. Mislim da nećemo u tome u potpunosti uspjeti, ali ono što ćemo sigurno postići je da će državna administracija lakše funkcionirati, da će građanima biti lakše prijaviti nekakvu nepravilnost odnosno da će se znati tko je nadležan, da će se znati gdje prijava ide, da neće između resora, kao što je do sada bilo u nekim inspekcijskim poslovima gdje je više resora zapravo na istom području kontrolirala skoro istu stvar, a bile su razlike u nijansama, onda je bilo pitanje i sukoba nadležnosti i onda su se zakoni mijenjali, dopunjavali, opet u praksi je to stvaralo velike probleme. Dakle, to će sigurno se izbjeći u ovom pogledu. Ono što ostaje vidjeti u praksi kod sukoba nadležnosti, treba još vidjeti zapravo i sa Carinskom upravom koja ima brojne po meni isto inspekcijska ovlaštenja, inspekcijska ovlaštenja, pogotovo što se tiče, mislim Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranih djelatnosti. Ovo tijelo će svakako biti konkurentno da tako kažem, Carinskoj upravi koja je po meni do sada bila najmoćniji dio državnog aparata, po meni čak i jači od MUP-a, oni su skoro pa hrvatski FBI po širokoj nadležnosti, pa čak mogućnosti nošenja oružja imaju mobilne jedinice i jako, jako puno ljudi. Ono što se sad s ovim treba se postići, s ovim treba se postići bolja koordinacija između Inspekcija koja će sada biti pod jednim tijelom i treba se osigurati logistika, da svaki inspektor ima alate za rad, da ima vozila za teren, da ima sredstva za poštu, da ima, dakle, mobitele, da ima zapravo svu, ono što kažem, da ima papir za printanje, onu svu logistiku koja često je znala izostati jer kažem jednim dijelom sam upoznat s tom situacijom na terenu. Problem koji treba prevladati ovdje, a da bi se osigurali i logistika i koordinacija je to da se postigne da šef te Inspekcije koja je na terenu, primjerice recimo u Zadru, da šef koji je u Zagrebu, koji je do sada bio u Zagrebu u nekom resoru, sada će biti u Inspektoratu, dakle, stvarno vodio tome da su mu ljudi na terenu opremljeni i da imaju plan rada, da se zna u svakom trenutku gdje je da nema praznog hoda jer kažem, to je bila boljka starog Državnog inspektorata, bila je boljka onih inspektora kada su prešli u resor, kad se stari Državni inspektorat ugasio. ugasio. Što bih još htio na kraju reći, neću dugo, primijetio sam da su neke moje primjedbe uvažene, kažem, ono što sam ja predlagao sve je bilo konstruktivno u smislu da unaprijedimo zakonski tekst. Ono što primjerice nije uvaženo, što vidim, u Zakonu, dakle, ne znam tržišnih inspektora i sanitarnih inspektora, poljoprivrednih inspektora, zapravo za sve inspektore i dalje u zakonskom tekstu stoje uvjeti koje moraju imati za obavljanje inspektorskog posla, dakle, piše, ne znam, stručna sprema, piše škola godine iskustva staža, mislim da to nije materija zakona. Ne krivim sadašnjeg predlagatelja resornog ministra koji je to stavio u zakon, mislim da je su to je vučeno iz zakona koje mijenjamo iz resornih zakona a to su vjerojatno resori inzistirali, dakle a zašto su resori inzistirali, moja jedina logika je ta da žele jasno osigurati da inspektor koji obavlja taj posao ispunjava te uvjete, da je kompetentan, a se ne dogodi da netko u nekom trenutku pravilnikom o unutarnjem redu mijenja te uvjete, pa da se dogodi da inspektor postane netko tko zapravo nema kvalifikacije, tko nije stručan, pa da se događaju pogreške pogreške u radu. To mi je jedina logika, kažem to je onda znak da nemamo u potpunosti povjerenja u sustav i nadam se da će u budućnosti kad se jednom zakon bude mijenjati te stvari se, te stvari se maknuti. U svakom slučaju podržavam donošenje zakona, ono što dakle treba osigurati, treba osigurati koordinaciju, logistiku da li će novi inspektor biti efikasan to ćemo morati dakle pričekati kad krene s radom. Hvala. Hvala i vama. Sada će govoriti gospodin Tomislav Žagar u ime Kluba Nezavisnih zastupnika, Hvala podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, uvaženi predstavnici vlade institucija, kolegice i kolege, nastojat ću u kratkoj raspravi ono što nas kao klub i zastupnike u opoziciji brine ili što nam smeta u ovome prijedlogu zakona. Ne načelno to da se vraća državni inspektorat kao institucija RH već već više pojedina pitanja koja će bili ili u njegovoj nadležnosti ili koja se mogu vidjeti iz ovakvog prijedloga zakona. Naime, u RH je jako bitno da mi naše institucije definiramo tako da one doista imaju ulogu koju trebaju imati i da ne budu da se tako izrazim devastirane, to je vrlo opasno. Mi smo jutros u ovim raspravama bilo je uglavnom riječi, da se čitav zakon pisan zbog jednog čovjeka. Meni se čini da je glavno težište ili glavna okosnica, ako bi tako mogli raspravljat članak 78. u kojem piše vrlo jasno da program rada državnog inspektorata donosi glavni državni inspektor, ako sam ja to dobro vidio. I meni sad jedino može u tom dijelu smetati kad on donese program rada s kim ga on donosi, kome ga on predočuje, osim naravno svojim podređenima, bilo bi dobro da se izrijekom spomene i Vlada i da Vlada odobri taj akt, ako je to tako onda je to u redu, al ako nisam, ako sam krivo shvatio onda to i nije problem. Dakle, ako Vlada odobri taj program rada onda to ima smisla i onda zapravo u tom smislu možda nije, osim naravno političke dimenzije, nije toliko presudno tko će biti glavni državni inspektor ako će onaj program koji će Vlada odobriti on provoditi. Međutim sad dolazimo na drugo područje, a to je područje rada državnog inspektorata po prijavama, dakle ne samo po programu, nego po onome što bude u toku rada što se prijavi, jer ako promatramo državni inspektorat, možemo reći da on ima 4 aspekta. možda i najvažnije zaštita prava građana, bilo bilo da su građani koriste usluge, pojedine radove ili kupuju određene robe i tu državni inspektorat mora biti u službi građana da zaštiti njih od, prije svega od lošije kvalitete proizvoda koji npr. kupuju, pa do sve ozbiljnih stvari koje mogu uzrokovati pojavu epidemija, bolesti i svega onoga negativnog što se može pojaviti u društvu. I tu je državni inspektora i inspektori državnog inspektorata imaju ili trebaju imati velike ovlasti. S druge strane tu su poduzetnici, dakle ono što mi imamo prigovor u RH i kad je bio državni inspektorat, pa kad je on ukinut, možda ćemo imati sutra, da inspektori svojim djelovanjem guše poduzetništvo. Zapravo da oni toliko opterećuju poduzetnike posebno obrtnike i male i srednje poduzetnike da je njima to neizdrživo. Dozvolite da vam pročitam nalaz jednog inspektora, ali prije da naglasim riječ je o 50 lipa koliko se naplaćuje naknada za fotokopiranje stranice jednoga dokumenta, riječ je o fotografu, inspektor je došao kod njega, dao mu je da kopira određeni dokument i ovaj mu nije izdao račun. Piše ovako, obrazlaže se visina kazne od 10.000 kuna prema fotografu, prilikom određivanja visina novčane kazne ovo tijelo je osobito uzelo u obzir kao otegotne okolnosti da se u konkretnom slučaju radi o počinjenju dijela prekršaja iznimne i očite društvene opasnosti kojim se izravno podrijeva stabilnost i temeljni smisao uređenja poreznog sustava s izravnim društvenim štetnim konzekvencama za stabilnost ukupnog poreznog sustava RH. S obzirom da su fiskalizacija o prometu gotovinom i pravila koja uređuju izdavanja računa instituti čije povrede nesporno i temeljem rada prometno, aha racija predmetno normativnog uređenja zaslužuju najteži oblik društvene osude, pri tome je također neosporno da je prekršajno djelo u području fiskalizacije kao kažnjivo djelo izravno usmjereno na poreznu evaziju širih razmjera protupravno postupanje s očitim društvenim štetnim značenjem i posljedicama čime se izravno i dubinski potkopava pravni poredak RH, porezni sustav u cjelini, financijska stabilnost cijele države te ugrožava financiranje javnih potreba, a time i funkcioniranje društva u cjelini. Kolegice i kolege, predstavnici Vlade ovo nije dobro, ovo je duboko pogrešno, riječ je o obrtniku ako on doista podriva pravni poredak RH fiskalnu stabilnost, nakon svega što se događa u ovom društvu evo samo ću spomenuti Borg grupu gdje su ljudi izvukli milijune, nakon svega što se događa, ovako se ide prema poduzetniku. I sad, evo žao mi je što nema kolege Šukera, ne da s njim polemiziram jer to nije predmet sad, ali samo da naglasim jednu drugu stvar, on spominje članak 70. gdje se ulazi, on to odobrava da se ulazi u prostore, da se vidi tko utaje porez. Međutim, nama institucije dugo godina ne rade svoj posao. Uzmite poljoprivrednog inspektora, vi imate zakupe poljoprivrednog zemljišta koji se daju onda u podzakup. Poljoprivredni inspektor tu ne može napravi ništa, zašto? Jer Porezna uprava ništa ne radi i ovo što je kolega Šuker rekao, pa ne treba ulaziti u dom, pa Porezna uprava samo neka vidi ulaz, izlaz na računu, sve ono što treba u tijeku novca i sve će im biti jasno. Ako netko iznajmljuje na crno, pa odakle mu novac onda? A što Porezna uprava, što rade te službe? I za to se vraćam ponovno, ministre, ja vas molim, članak 56. stavak 4., nemojte ulaziti u domove. Možda je definirano krivo, vi nemate u onom uvodnom djelu, ja nisam pravnik pa ne znam zašto to negdje ima u zakonima a negdje nema, niste definirali što je dom, što je gradilište, drugi zakon, Zakon o gradnji definira što je gradilište. Dakle Pero Perić će krečiti sobu, Jure Jurić stanuje do njega, ljut je na Peru Perića, zvat će inspekciju da ga prijavi, da ovaj nešto radi, da je njegov dom gradilište i onda će inspektor ući u njegov dom. To nisu dobre poruke. Članak 34. Ustava je jasan „Dom je nepovrediv“, neka netko proba u Americi ući u nečiji dom bez naloga sudskog. Ja vas molim, razmotrite to. Ja ću svakako evo, ja ću amandman, ako ne, na Ustavni sud pa neka donese odluku o ustavnosti toga, meni je to neprihvatljivo. Treća stvar koja je ovdje spomenuta, dakle govorim o građanima poduzetnicima su sami inspektori, puna podrška njima u njihovoj edukciji i njihovom osposobljavanju i materijalnim uvjetima koji im trebate ostvariti, bez toga neće moći ljudi raditi. imati buduću predstavničku instituciju, moraju imati određeni dignitet i naravno onda i sredstva s kojima rade, mi smo ovdje to već u niz navrata vidjeli iz izvješća pa i raznih drugih tijela kako, pa i ovi pojedini pripadnici, pazite Državnog odvjetništva, dakle ne inspektora, državni odvjetnici idu na očevide automobilima starijima od i onda dolaze kod ljudi koji imaju značajna financijska sredstva, njih istraživati, to je nedopustivo. Država mora imati svoj ugled među građanima, evo tako ću se izraziti. I na kraju onda ono što možda se sad najviše tiče ovog zakona kako vidimo iz ove perspektive je pitanje struke. Mi izvlačeći inspektore iz ministarstava, u nekim područjima to ne diramo ali recimo, to sam primijetio da Uprava za veterinarstvo koje u Ministarstvu poljoprivrede se izrazito bunila protiv ovoga načina jer oni smatraju da se time zadire u struku, da se struka s tim devastira, da se izvlače veterinarski inspektori iz samog ministarstva koje je nadležno za veterinarstvo, a svim onim ovlaštenicima veterinarskim, tako sam ja to shvatio, kako oni prigovaraju će možda biti oduzeta njihova dosadašnja ovlaštenja ili će biti poništena. Dakle pitanje struke je jako bitno i ne bi se smjelo dogoditi da inspektori u Državnom inspektoratu budu odvojeni od struke, oni moraju biti povezani, ministarstva, drago mi je da je evo, kolega Batinić mi iz klupe doviknuo da će Vlada odobravati program, znači ministarstva i dalje, to ne znači sada ako inspektori odu iz ministarstva da ministarstvo prestaje sa svojim nadležnostima. Neka budu povezani, neka i dalje omogućuju i vi naravno kao Državni inspektorat omogućuje stalno usavršavanje i da ljudi budu u skladu sa naprecima struke jer vidimo da ovdje se pojedini inspektori bave vrlo ozbiljnim problematikama, to su znanja koja nisu baš tako jednostavna i na kraju krajeva, mogu imati određene financijske implikacije. Ja sam zadnji put pitao i opet ću vas ponovit, evo, mi smo imali Agenciju za posude pod tlakom, ta agencija je pretvorena u d.o.o., uglavnom, zaboravio sam naziv tvrtke koja je osnovaca d.o.o., možda se baš zove Oprema pod tlakom, mislim jel', i to je za vrijeme ministrice Dalić liberalizirano pa su se pojavili i drugi ljudi koji na tom tržištu druge pravne osobe koje mogu djelovati na tom tržištu i to je čak bilo, ispočetka je bilo otpora, poslije se pokazalo da je to dobro jer su se smanjili troškovi za poduzetnike koji moraju te certifikate nabaviti ali trebamo vidjeti onda, vidite dolazi do sukoba između struke, treba pitati struku što zapravo onda napraviti, kako da i sad ovi inspektori Posuda pod tlakom kako će djelovati, kako će zapravo nastaviti dalje samo poduzeće Oprema pod talkom djelovati u suradnji sa inspektoratom. I na kraju da zaključim ovu raspravu, ja vas molim da razmotrite ovaj članak 56. stavak 4. ili da se možda, pitanje sad, evo još nema puno do kraja rasprave, može li se makar onda ubaciti, ako se ne može izbaciti taj stavak 4., da se definira što je onda gradilište u smislu ovog zakona jer ako je gradilište kažem, ono u najširem smislu svaki zahvat koji možete u domaćinstvu napraviti jer piše u Zakonu o gradnji da je to održavanje zgrade, održavanje može biti i pranje prozora, pa eto, da ne bi bilo tu zabune jer u onom najcrnjem scenariju kako ljudi kažu, neko će se nekom zamjeriti ili iz političkih ili nekih drugih razloga pa ćemo pozvati inspektora. To nije dobra poruka i zbog toga taj stavak je neprihvatljiv a u konačnici sam zakon .../Govornik se ne razumije./... prihvatljiva. Najljepša vam hvala. Hvala lijepa. Tražio je riječ ministar Darko Horvat, ima pravo na 5 minuta, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice, zastupnici. Poštovani g. Žagar, u dvije minute tri kratka osvrta, iskoristi ću priliku i govornicu reći i uvaženom saborskom zastupniku g. Miloševiću iako ga nema, da paralelno sa izmjenama i dopunama odnosno sa novim Zakonom o Državnom inspektoratu i sa izmjenama i dopunama inih drugih zakona kojima se ingerencija ovog Zakona ili preuzimaju ili transformiraju. U saborsku proceduru poslan je i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstava i drugih Središnjih tijela državne uprave kojim će se, ustvari, i ustrojiti Državni inspektorat i samo je od predsjedništva Sabora ingerencija kada će taj Zakon biti uvršten u dnevni red, u plenarnu raspravu, tako da paralelno sa usvajanjem Zakona o državnom inspektoratu, ja se nadam da će do tada rasprave proći, će biti usvojeni i ini drugi Zakoni koji koreliraju sa Zakonom o državnom inspektoratu, a i Zakon o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstava Središnjih tijela državne uprave kako bi formalno i pravno sve ovo bilo usklađeno. Dvije kratke crtice i dvije vaše sugestije oko kojih sporimo i ja sam siguran da smo ih riješili konceptom Zakona. Da li će se inspektori odvojiti ili razdvojiti od struke? Vjerujte mi neće jer kada ponovim isto ono što sam pročitao kada je i uvažena saborska zastupnica Mrak Taritaš postavila to pitanje odnosno na jedan drugačiji način postavila ili polemizirala, dakle, reći ću samo jednu stvar, dakle, uz, opet odgovor i gospodinu Miloševiću da li je to trebalo pisati u Zakonu ili ne odnosno umjesto mene, vi ste mu odgovorili na to pitanje, dakle, smatrate da se inspektor ne smije odvojiti od struke i zato mi isto kao i vi smatramo da je bilo nužno potrebito navesti da recimo poslove višeg građevinskog inspektora ili specijaliste može obavljati osoba koja je osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijem u državnu službu ima završen preddiplomski, diplomski, Sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski, diplomski, Sveučilišni studij građevinarstva, arhitekture, urbanizma, geotehnike itd. Dakle, tu se događa sinergija inspektora i struke jer po onom elementu formalne naobrazbe i praktičnog dijela već do sada izvedenog ili izvršenog posla ti inspektori neće moći biti birani nasumice ili slučajno, već će možda i prestroge uvjete koje smo unijeli morati zadovoljiti u trenutku kada će biti raspoređivani na takva radna mjesta. Pročitati ću još jednu rečenicu koju ste vi dobro akceptirali, ali ona ima zarez, ima nastavak. Dakle, u čl. 60. kada govorimo o Zahtjevu za pretragu stana, uz onih nekoliko rečenica koje ste uspjeli pročitati i koje ste ovdje interpretirali, iza toga zareza o kojem ja danas govorim, lijepo piše, inspektor će ako postoji opasnost od odgode, zatražiti od nadležnog Prekršajnog postupka da po žurnom postupku izda pisani pisani nalog. Dakle, neće se baš u stan moći ulaziti kako je tko prohtio, ali ako identifikator da se siva ekonomija ili neregistrirana djelatnost događa, uređujemo i propisujemo i to je kolega Šuker dobro iznio, korelaciju i suradnju državnih institucija koji će se morati dogovoriti žurno i koji će onda producirati legitimnim ulaskom u taj dom ili stan kada za to bude potrebito. Mi smo u čl. 59. čega do sada nije bilo, unijeli jednu odrednicu koja isto tako sugerira inspektoru što mu je za činiti, dakle, o početku obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može obavijestiti odgovornu osobu i to bismo voljeli da bude ustaljena metoda u onom trenutku kada to obavješćivanje neće remetiti ili utjecati na rezultate toga inspekcijskog nadzora, a složiti ćete se sa mnom da najavljivati inspekcijski nadzor na veliko otvoreno gradilište nema nikakvog smisla jer kada takvu intervenciju prejudicirate nekoliko dana prije, svo to gradilište može biti uređeno na jedan potpuno drugačiji način, nego je uređeno u onom dnevnom režimu gradnje. Hvala lijepo.

Građevinski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora osobne i druge podatke može prikupljati i u domu osobe bez prethodnog pristanka ukoliko je dom gradilište. To je sporno meni. Još jedna stvar koju sam zaboravio u raspravi, kada smo bili na zadnjem susretu sa Hrvatima izvan domovine, ja sam član Odbora, predstavnik Hrvata iz Srbije je pitao imate li vi u RH kakvo tijelo koje pomaže poduzetnicima savjetom što je to što oni moraju ispuniti, koji su to minimalni uvjeti da ne bi imali problema sa Ja mu nisam znao odgovoriti. Pitao je je li to možda revizija, ja sam rekao da ne znam, jer reviziju si ljudi ne mogu priuštiti, govorimo o komercionalnoj reviziji da plate. Kao što imamo preventivni tehnički pregled vozila da mogu pozvati toga inspektora da kažu koji su to uvjeti, što mora ispuniti da ne bi došli u poziciju da budu kažnjeni. To je recimo nešto o čemu se treba možda razmišljati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, a ovo sa ulaskom u stanu možda bi i zavrijedilo jedno pojašnjenje gospodine ministre, ovo sa ulaskom u stanu bez sudskog naloga. Dakle, iako nije nužno, ali ja ću vam pročitati čl. 34. Ustava RH. U Ustavu RH se pod pojmom, pretraga doma, stana, kuće i drugih prostora koji mogu predstavljati dom odnosi na traženje ljudi, stvari i dokaza u kaznenopravnom smislu. Dakle, ničime i uz sugestiju pravnih stručnjaka mi implementacijom točke u Zakonu o državnom inspektoratu nismo kontradiktorni čl. 34. Ustava, dakle, ta rasprava je dva puta provedena, kontaktirana struka, pravni stručnjaci, Odbor za zakonodavstvo ovog Visokog doma nije imao nikakvu polemiku, bilo kakve druge sugestije i smatramo da ničime ne kršimo Ustav RH. **Radin, Furio (Nezavisni)** Idemo dalje. Gospodin Milorad Batinić, klub zastupnika HNS-a. Hvala potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, mi u klubu HNS-a podržali smo u prvom čitanju Zakon Imali smo određenih primjedbi, iznijeli smo neka svoja promišljanja. Većinom su primjedbe bile uvažene isto kao i one primjedbe koje su uložili neki, predložili neki drugi klubovi. Naime, vrlo je znakovito i interesantno da jedan zakon koji je po nama u HNS-u više tehnički zakon u smislu ustrojstva nove organizacije, vrlo precizno i detaljno je propisano što tko radi i koji su uvjeti, može izazvati i takvu političku budu kao što je bilo na samom početku. No, da budem iskren meni ni danas nije jasno niti nemam tu informaciju tko će biti državni inspektor međutim tko god će biti ima zakon i imenuje ga Vlada i nadam se da će temeljem toga zakona, jer prvenstveno ima i, i dužnosnik je, da će obavljati taj posao na zadovoljstvo svih građana. počeo bih sa jednom čisto iz prakse što je uloga inspektora, državnih inspektora, znači svih od vrha pa do ureda, općenito. Praćenje provođenja i primjena zakona koje donosi Hrvatski sabor. To je nužno i po tom je, čista mi je logika jer bilo je i nekih prijepora zašto je Vlada ta koja imenuje itd., pa Vlada je izvršno tijelo. No, u prvom čitanju smo naglasili i ja ću sada ponoviti jer smatram to izuzetno bitnom pretpostavkom da bi se ne samo taj zakon nego da bi i Državni inspektorat u cjelini i bio funkcionalan i operativan i upravo posvećen praćenju provođenja i primjene pozitivnih propisa RH, to su plaće. Ponoviti ću ono što sam bio govorio u prvom čitanju. Evo, samo dozvolite, iz jednog članka, vjerujem da je istinit, nitko ga nije demantirao niti u prvom čitanju nisam čuo od vaše strane, znači inspektor, područje radnih odnosa zaštite na radu, znači inspektor zaštite, ako je samac i živi u Zagrebu radi za plaću neto od 5500 kuna. Prosječna plaća u RH mislim da je 6200 kuna. Naravno to se ne može regulirati zakonom, postoje drugi zakoni, na to još ide možda i neke dnevnice što sve pripada državne službenike i samog državnog inspektora, međutim mislim da uspješnost rada državnih inspektora treba zakon, trebaju podzakonski akti, znači ustrojstvo ali jednako tako i sama stimulacija. Pored svega onoga što je bilo rečeno, dodatna edukacija, jer nemojmo zaboraviti i smetnuti s uma, govorim iz iskustva kao lokalni čelnik koliko zakona se mijenja, promijenilo od 2013. godine primjenom odnosno implementacijom propisa, uredbi EU i sve to inspektori, naravno svaki u svojem području, svaki u svojoj domeni mora pratiti, negdje više, negdje manje. Znači od organiziranja edukacija, od stvaranja pretpostavki, prvenstveno i tehničke naravi, govorim iz prakse, znači mobilnosti, njihova mobilnost dan danas je upitna. Konkretno imali smo temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu uredovanje komunalnih redara koje je ograničeno i naravno obavijestili smo inspektora i inspektor nije mogao doći, naprosto nije imao vozilo na raspolaganju, znači tehničke pretpostavke nisu bile stvorene da on može doći, odreagirati. Znači to ovim zakonom je vrlo teško. Međutim, ukoliko idemo na takav zakon da se ustrojava koji u svakom slučaju isčitavamo ga pozitivnim od organizacije, postavljanja jedne piramide od slikovito slikovito rečeno Zagreba do područnih ureda ali moramo prije svega, odgovornost će biti državnog inspektora ali prvenstveno odgovornost Vlade, zato to govorim je da stvori tehničke pretpostavke da sustav bude funkcionalan. Ono što bih želio također kazati, propustio sam, da budem iskren u prvom čitanju. To možda i nije tema ovoga zakona, možda bi se to moglo urediti, iako određeni zakoni, odnos znači lokalne samouprave, suradnje sa inspektoratima. Pokrivanje određenih nadležnosti. Znači djelokrug lokalne samouprave od komunalnog redarstva koje postupa, mislim da negdje po 7 ili 8 zakona, tu naprosto nemamo nikakvu vezu, formalnu vezu sa inspektorima. Postupanje komunalnog redarstva seže do određene razine i naprosto tu prestaje, tu sad počinje uloga inspektora, da li se radi o zaštiti okoliša, zaštiti prirode, građevinskom inspektoru, veterinarskom inspektoru. Vjerujem da se to može urediti Pravilnikom o unutarnjem redu upravo ta suradnja. Moram priznati da u ovom trenutku ne mogu kazati, izrazati zadovoljstvo u praksi da smo zadovoljni sa suradnjom sada kakva je, ali to je nešto što se može popraviti prvenstveno iz razloga, komunalni redar mora prijaviti nezakonitu gradnju, postupanje do određene razine šaljemo inspektoru, nakon toga muk. Povratno on nije u obvezi izvijestiti, nije u obvezi izvijestiti niti pročelnika upravnog odjela, niti načelnika, niti gradonačelnika, nigdje u zakonu mu ne piše, po meni je to pogrešno, potpuno pogrešno. I nakon toga šaljete požurnice, prođu 3 mjeseca, prođe 6 mjeseci, nema reagiranja, šaljemo požurnice i onda sa druge strane jedan, jedan negativan fit bek, pa kao a što se vi brinete pa niste vi ti koji kontrolirate mene, slažem se, nismo, ali međutim kao tijelo javne vlasti općina, grad, županija potpuno nebitno smatramo ako smo službeno temeljem zakona postupali, neovisno da li se radi o građevinskoj inspekciji, zaštiti prirode, okoliša, vodopravnoj da nas se je dužno obavijestiti. Jer se radi na području određene administrativne jedinice lokalne samouprave, gdje smo odgovorni apsolutno za sve što se radi. Odgovorni smo prvenstveno svojim građanima, a jednako tako očekujem da će se i pravilnikom o unutarnjem redu propisati da su inspekcijske službe u onom dijelu koje se smatra da jednako tako moraju odgovarati i građanima za svoje postupanje. Naime, zašto to govorim? Imamo i određene prijave građana, konkretno međa susjed je nezakonito napravio upozorava komunalnog redara, komunalni redar izađe, ali i jedan ali i mi dajemo prijavu, ali i taj susjed koji se smatra oštećenim isto daje prijavu. Povratne informacije nema. Zašto to govorim? Prvenstveno vertikala je postavljena na način Vlada, sabor donosi zakon, Vlada imenuje državnog inspektora koji program rada naravno usklađuje sa Vladom ne piše da ponosi, međutim to se naprosto ne treba ni pisat, to se podrazumijeva odgovoran je za provođenje zakona. Znači, ukoliko tu neće biti suradnje, ukoliko neće biti povratnih informacija, a što smatram da je nužno naravno postoje vjerojatno i objektivna ograničenja, što se tiče i zaštite osobnih podataka i da sada ne nabrajam, međutim ukoliko generalno neće biti jedne povratne informacije, smatram da je to loše. I smatram da nema zakonski da bi neki zakoni sprječavali to. Činjenica je i u određenim zakonima od znači gdje je postupanje tijela lokalne samouprave drugi stup ne drugostupanjsko nego ne može cjelovito predmet zatvorit pa nastupa inspekcija, nigdje ni u tom zakonu ne piše da je inspekcija dužna odgovorit, ali bi volio da to postane praksa, ali bi volio da to postane praksa, jer građani pitaju nas. Pitaju komunalnog redara, pitaju pročelnike upravnih odjela, pitaju u konačnici čelnika i ja mogu kazat onda ta evo žali se državnom inspektoru u Zagreb, njega imenuje Vlada, predsjednik Vlade ti je kriv, sabor je jednako tako kriv što je donio takav zakon. Naime, pokušavam vam približit vrlo jednostavnu logiku i način promišljanja koji je, mislim da bi se tim nekim korekcijama, naravno vrlo teško je sve obuhvatiti sa samim tekstom zakona, ali dobilo bi se prvenstveno na kvaliteti. Druga stvar, vrlo je bitno za obavljanje bilo koje vrste inspekcijskih poslova da li se radi o preventivnim nadzorima, da li se radi o nadzoru sa ciljanim nekim elementima, povjerenje. Povjerenje je ključ. Znači građanin mora imati povjerenje da ga taj inspektor i štiti u konačnosti, trgovina recimo, da ga štiti taj inspektor od bespravne sječe njegove privatne šume iako je on u obvezi čuvati, međutim što tu tu priča prestaje. Znači da bi imao povjerenje da bi mogao prijaviti slobodno da neće biti prijavitelj otkriven onome tko je prijavljen, znači mora se graditi povjerenje od niže razine pa prema višoj. Vjerujem ministre da ove pravilnike i o unutarnjem redu, da ćete uspjeti napraviti do određenog roka, upravo kako se ne bi osjetila ta organizacijska promjena organizacije funkcionira državnog inspektorata. Nadalje, ponovo ću ponoviti ono što smatramo da je dobro, istaknuli smo u raspravi, načela oportuniteta jer mislim da se više dobiva na vjerodostojnosti, na kvaliteti rada i na povjerenju ukoliko se ide i preventivno u neke zahvate. Tu su mnogi kolege bili govorili prvenstveno radi se, velim smetnuli smo s uma da preuzimanjem određenih direktiva, ali naprosto i promjene paradigme promišljanja preuzimamo neka načela, nekakvu praksu koja nam do sada nije bila dostupna, naprosto nam je strana. Pogotovo, krenut ću od najmanjih iako najstabilnijih obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, pa sve do velikih poduzeća, ali jednako tako i najranjivijih tako da evo drago mi je da je, da je to u vašoj domeni Ministarstva gospodarstva koji i iz vlastitog iskustva, a i vodite resor koji vrlo dobro poznaje gospodarske prilike koje jesu. Neću duljiti, Klub HNS-a će podržati prijedlog zakona. Hvala. Hvala i vama gospodine Batiniću, prije sam propustio reć da govorite u ime HNS-a, ali to je jasno da govorite u ime HNS. Propustio sam reć na početku, ispričavam se. Gospodin Davor Vlaović, ispred Kluba zastupnika HSS-a. Hvala lijepo podpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, uvaženi ministri sa suradnicima u ime Kluba Hrvatske seljačke strane evo nekoliko naših stajališta vezano uz Zakon o Državnom inspektoratu. Naime ovim prijedlogom Zakona, Vlada Republike Hrvatske predlaže da se usvajanjem ovog Zakona stvore takvo okruženje koje će omogućiti jačanje konkurentnosti i gospodarstva, unapređenje poslovnog okruženja, objedinjavanjem gospodarskih inspekcija, riješiti postojeći problem navedenog, vezanim uz poduzetnike u djelatnostima trgovine, ugostiteljstva, turizma i drugih uslužnih djelatnosti, a cilj je dodatno rasteretiti poduzetnike od troškovima prekomjerne birokracije, stvoriti aktivni pristup inspekciji u kontroli poslovanja gospodarskih subjekata i niz drugih poboljšanja. I naravno da je po meni i po nama iz HSS-a, to dobar pristup. Jer ono što imamo danas, jednostavno nije dobro. Imamo ovdje i dopis predstavnika Hrvatske obrtničke komore, a dobili smo i niz predstavki naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji kažu da ovakav sustav gdje imamo 17 različitih inspekcija u 8 različitih Ministarstava, stvorio takav pritisak na terenu da je to jednostavno neodrživo. Pojedini obrtnici kažu da su u jednom mjesecu imali oko 20-ak različitih inspekcijskih nadzora, kažu jednostavno ne mogu se baviti svojim poslom, nego bi morao zaposliti jednog čovjeka koji bi samo pripremao dokumentaciju za različite vrste inspekcija i odgovarati na isto. To je jednostavno onemogućavalo njihovu djelatnost, stvaralo je jednu napetost i to je mnogima bio i okidač zašto su mnogi obrti i zatvoreni. I zato je sigurno dobar pristup da se napravi jedan kvalitetniji obuhvat inspekcijskog nadzora i da, tu treba voditi računa da ti obrtnici, poduzetnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, su na određeni način i šansa hrvatskog gospodarstva i da im treba dati šansu da dišu. Ovakvim pristupom kakav je bio ovim modelom inspekcija, jednostavno je to neodrživo. A kulminiralo je to zadnjih mjesec, dva dana, o čemu sam već ovdje govorio, gdje na poljoprivredne sajmove, različite manifestacije koje organiziraju Udruge, i Općine, i Gradovi, dođe grupa inspektora iz različitih Ministarstava, Carina, policija, jednostavno naprave lom na takvom jednom sajmu pršuta u Tinjanu ili maslinovog ulja u Vodnjanu, ili na sajmu poduzetnika i obrtnika u Slavonskom Brodu, a evo dogodilo se jučer i u Zagrebu, na Adventu u Zagrebu. Pa nemojte trenirati strogoću na tim malim ljudima, na tim obrtnicima koji jedva preživljavaju mjesec za mjesec, i zato mnogi zatvaraju obrte. I treba još jednom gospodine ministre razmisliti o širenju modela paušala, na one obrte gdje bi se to moglo, koji rade povremeno određene poslove ili rade određenim sezonama, i tako dalje, mislim da bi se ta grupa grupa paušalista još mogla proširiti i da bi to doprinjelo da se i neki obrti koji su zatvoreni, ponovno otvore i da se ljudi samozaposle. I sigurno da tu treba pronaći modele kako im pomoći u tom pogledu. Naravno da treba voditi brigu da inspekcija kad izađe na teren, djeluje i edukativno, i da omogući obrtniku i poduzetniku da u određenom vremenskom periodu otkloni nepravilnosti, i to je sigurno dobar pristup, jer nepojmljivo je jednom obrtniku da mu inspekcija dođe i kaže evo morao sam doći ponovo. Pa zašto baš kod mene? Pa kao, kod tebe je to dosta uredno, ti to radiš, a ja moram izaći na teren, moram imati određeni broj izlazaka, a već kad sam tu, ajd da ti i napišem neku kaznu, nemoj se ljutit, da opravdam svoje postojanje.> Pa mislim ako će takvim modelom raditi državni inspektorat, da to nije dobro i da se ta praksa mora promijeniti. Znači, to vrednovanje učinka inspektora i njihova učinkovitost na terenu, ne može bit samo kroz količinu naplaćenog novca. To nije svrha inspekcije, inspektorata, a danas se to događa na terenu. I još nešto, rekli ste da će to biti jedan pravi, selektivni pristup. Danas je jedno veliko nepovjerenje u inspekcije, jer jedan dojam da je neselektivan pristup, da se kod jednih stalno dolazi, a drugima se nikad ne ide. Ili ako se ide, to se zagladi i nema kazni. I onda nema ni ravnopravnosti na tržištu, jer neki su konkurentniji zato što rade nezakonito i ne plaćaju kazne. A najbolji primjer je poslovanje koje je bilo u okviru Agrokora, gdje je pitanje dal je ikad nekakva inspekcija bila, i ako je i bila, što su utvrdili i što su naplatili, jer vidimo kako je to bilo, bilo, da se reagiralo tek kad su međunarodne institucije reagirale, da su financijska izvješća lažirana, da su izdavane mjenice bez pokrića. A da jedan obrtnik u Novoj Gradiški ili u Županji izda samo jedan financijski dokument bez pokrića, sutra bi bio zatvoren, pa kako je moguće da je to trajalo godinama, a ovdje za jedan dan, ili za jednu kunu u blagajni se pojedini obrt zatvara i to u sred turističke sezone kad turisti dolaze na najavljeni ručak. Takove greške ne smijemo raditi i to mora biti promijenita praksa i vjerujem da će kroz plan rada državnog inspektorata, takva praksa biti izostavljena i da će to biti kvalitetniji pristup i vodit će se briga i o takvom načinu rada koji neće narušavati mogućnost djelovanja i rada obrta, stvaranje gospodarske klime, i tako dalje, jer ionako smo pred normirana država, prečesto mijenjamo Zakone i nemoguće je da to naši mali obrtnici prate, i zato je dobro da se uvede i ova edukativna mjera, i da se ima ima siguran jedan pristup prema tom poduzetniku i da mu se da šansa da on otkloni nepravilnost, i da ima, da se vrati povjerenje u inspekciju. A isto tako kad govorimo o inspekcijama, već je ovdje rečeno, potrebno je do 01.04. stvoriti sve tehničke pretpostavke i uvjete, a jedna od bitnih je, to i je predviđeno državnim proračunom, i njihove plaće, i njihove tehničke, materijalno-tehnički uvjeti za rad. Već je ovdje rečeno i ponovit ću, te plaće njihove su premale u odnosu na njihovu odgovornost koju oni imaju na gospodarskom tržištu, i sigurno da on ne može kvalitetno obavljati svoj posao ako je potplaćen i ako je nezadovoljan svojom plaćom i tu treba tražiti rješenja kako i stimulirati da kvalitetno obavljaju svoj posao. Ovdje bih ponovno ponovio, repliku koju smo imali jutros, a to je da u okviru preuzimanja inspekcija iz Ministarstva poljoprivrede, je izostavljena ribarska inspekcija, po nama i i po ljudima koji su u toj branši, a evo, dobili smo dopise s njih s terena, bi bilo dobro, da i ribarska inspekcija uđe u državni inspektorat iako europske uredbe i europska praksa nam ne nalaže, ostavljeno je to članicama da same odluče, ali zbog upravo ovog koordiniranog rada i zbog kvalitetnog pristupa, mislimo da je dobro da i ribarska inspekcija pređe u državni inspektorat. To je sugestija s ljudi iz te branše i sigurno bi to doprinijelo daljnjoj transparentnosti rada državnog inspektorata ili da ne bude ono kako je kolega rekao, jutros lova u mutnom, jer i tu se radi prekrcaj ribe na crno i tu se događa da pojedini ugostitelji nemaju račune za kupljenu ribu, a oni koji redovno postaju putem računa, ne mogu plasirati svoju ribu. I sigurno da bi onda jednim zajedničkim pristupom, više inspekcija i inspektora se doprinijelo transparentnijim radu i uspješnosti naših ribara, kako slatkovodnih, tako i morskih, a ne da tuna tuna dođe iz Japana, a u biti je iz Hrvatske. Kada već govorimo o tome, želim ovdje ponovno istaknuti problem, prekovremenog uvoza hrani i prehrambenih proizvoda u RH. I naše odgovore koje smo dobili na upite, da obzirom da je to proizvod iz EU, kao takvog ga moraju prihvatiti njihove certifikate i sve ostalo i onda nam se događa da na policama u trgovačkim lancima imate 90% uvoznih roba, a hrvatskih proizvoda nema, a i ti proizvodi iz EU, nisu one kvalitete koji su deklarirani i to je dokazala naša euro parlamentarka, da neki proizvodi koji su za hrvatsko tržište, ne odgovaraju onoj kvaliteti koji taj isti proizvod ima u Njemačkoj ili Austriji i stoga tražim da državni inspektorat i to stavi u plan rada i aktivnosti i da se više kontrolira na policama trgovačkih kuća i u trgovinama i uvozni proizvodi i da se na taj način pomogne i zaštiti domaća proizvodnja i mislim da to u tom pravcu se može napraviti jedan iskorak, u nekim proizvod smo dobili ovdje odgovor da je godišnje bila jedna ili pet nadzora na te iste uvozne proizvode. To je puno premalo i ne možemo se s tim složiti, dokle god je ovakva situacija na policama trgovačkim kućama. Još bih ovdje spomenuo problematiku bih ovdje spomenuo problematiku naših OPG upravo zbog silnih izmjena zakona, jer oni to jednostavno ne mogu pratiti. I tu im je velika poluga u shvaćanju što oni sve moraju zadovoljiti da bi ostvarili i izravna plaćanja i onaj dio gdje se mogu javljati na natječaje vezano za ruralni razvoj, ukidanjem odnosno, spajanjem savjetodavno šumarske poljoprivredne službe sa Ministarstvom poljoprivrede, a isto tako i Hrvatske poljoprivredne agencije, mislim da smo napravili korak unazad, da je to jedna vožnja u rikverc

zadovoljili što i zakon nalaže a i sami to nisu mogli znati a nije im imao tko reći. I mislim da to nije dobar put i da je tu trebalo poslušati naše prijedloge da poljoprivrednoj savjetodavnoj šumarskoj službi i Hrvatsku poljoprivrednu agenciju ojačamo, a imali smo i raspravu prije manje od godinu dana, ovdje u sabornici, gdje smo hvalili tu službu i tražili adekvatniji pristup ovim agencijama i da ojačamo ih kako je to u Bavarskoj ili u Austriji, a mi smo napravili korak unazad. Također kada je riječ o izmjenama zakona, vezano za poljoprivredno zemljište, je nešto više od godinu dana točnije 21.9.2017. donesen zakon o poljoprivrednom zemljištu. Tada sam rekao da bi bio sretan kada bi do Sv. Matije 21.9.2018. ta procedura usvajanje novih zakona i programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljišta bila gotovo i da ostvare …/Govornik se ne razumije./… da se raspišu prvi natječaji i da naši OPG mogu doći do državnog poljoprivrednog zemljišta. Nažalost, koliko ja imam informaciju, vrlo malo ili skoro ni jedan novi natječaj nije raspisan, nije raspisan, naša OPG pogotovo stočari koji nemaju dovoljno zemlje, ne mogu doći do tog zemljišta jer natječaji nisu raspisani. I to će se sigurno biti jedna od prvih i većih poslova inspekcije da utvrdi koje su to jedinice lokalne samouprave, napravile programe raspolaganja, da li su raspisali natječaje i da li su ih proveli sukladno zakonu i strah me je ovo da je početak rada inspektorata tek 1.4. na godinu, pa dok se sve još uredbe i pravilnici usvoje i donesu da ćemo izgubiti i 2019. a to naši poljoprivredni proizvođači sigurno ne mogu čekati i ne smiju čekati. već je ovdje bilo govora vezano uz građevinsku inspekciju. Mi smo evo u kontaktu sa ljudima koji su djelatnici građevinske inspekcije, nešto su nam i napisali i kažu ako je svrha zakona objediniti inspekcijske poslove, vezano za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i druge uslužne djelatnosti, onda jednostavno građevinski inspektori se tu ne vide i smatraju da oni nisu trebali biti tu, jer oni ne rade taj vid gospodarskog nadzora. I sigurno se s tim neće smanjiti kao što je cilj bio smanjiti birokratski pritisak, na se ne razumije./… subjekte ako tu je i građevinska inspekcija, a ako već je zašto onda nisu svi inspektori vezano uz građevinu već je ovdje rečeno iz Ministarstva kulture i vezano za ovaj dio primorske, odnosno, gospodarskog ribolovnog pojasa. Tako da su to nelogičnosti i volio bi od ministra da objasni, zašto ako je već stavio ovdje građevinsku inspekciju, a njih je ono najviše, zašto su oni tu jer oni ne rade ovaj vid gospodarskog nadzora nad turizmom ugostiteljstvom i drugim uslužnim djelatnostima. I ako već je, zašto nisu i svi ovi ostali da budu svi na jednom mjestu. Općenito trebala nam jedan novi pristup u inspekcijskom nadzoru i treba nam sigurno smanjiti taj porezni inspekcijski pritisak na obrtnike i poduzetnike pogotovo na ove male koje sam spominjao da se ne trenira strogoća na njima i volio bih vidjeti u izvještajima u provedbi plana rada Državnog inspektorata kod koga s to tokom godine bilo u nadzoru, što su utvrdili i gdje se najviše griješilo a također volio bih da inspektori koji budu uposleni u Državnom inspektoratu, imaju kvalitetnije uvjete za rad i veće plaće i da budu ravnomjerno raspoređeni duž RH, da se opet ne upošljava samo u Zagrebu i široj okolici nego da bude i radnih mjesta u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Hvala. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačne rasprave, na redu je g. Mirando Mrsić, Anka Mrak-Taritaš, izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora, ministre, suradnici, državni tajnici iz drugih ministarstava, kolegice i kolege. Dakle, rasprava je u drugom čitanju, Zakon o Državnom inspektoratu. Važno je naglasiti nekoliko stvari, prva stvar koja je meni ostala još kao jedno od bitnih stvari a naravno građevinske inspekcije ću se jednako tako dotaći, zašto je u prijedlogu zakona odluka da državni inspektor odgovara direktno premijeru, drugim riječima, mi ćemo imati situaciju da glavni državni inspektor će imati status potpredsjednika Vlade. Zašto je ta odluka takva? Zašto se je odlučilo na to? To odgovor kroz i replike i kroz raspravu nismo dobili, tim više što naravno da ministar za gospodarstvo je taj koji je u čijem resoru je pripreman, iz čijeg resora je zakon išao u raspravu i koji brani i meni se čini i mi ćemo u tom smislu dati i amandman, da glavni državni inspektor dakle, oni koji će biti na čelu Državnog inspektorata odgovara potpredsjedniku Vlade koji je zadužen za gospodarstvo jer nam se čini da je to neusporedivo bolje, operativnije i sve ostalo. Što je smisao, dakle uvijek nekako trebate tražiti smisao zašto se je odlučilo ići na Državni inspektorat. Ja sam od onih koja zaista sam mišljenja da niti jedan zakon nije uklesan u kamen, da svaki zakon treba gledati na način da mu treba dati život, da mu treba dati mogućnost da ima, da se vide određeni rezultati. Jednako tako zaista mogu i to otvoreno reći da nije bilo baš najbolja odluka kad se odlučio rasformirati Državni inspektorat jer smo jedan nered odlučili riješiti jednim drugim neredom. Ono što je kod nas karakteristika a to je da se jako zalažemo za formu i za opciju ali i da su nam ljudi najmanje važni. Ljudi su izuzetno važni, važni su naši sugrađani koji zaista trebaju dobiti na odgovarajući gestu da mogu dati svoju primjedbu, da mogu dati svoju pritužbu i da mogu dobiti odgovor. Ali ono što se svi zajedno trebamo zalagati, da ulogu koju znače inspekcije u našem društvu promijenimo. Ono što cijelo vrijeme kad se govori o bilokojem inspektoru, svaki inspektor se doživljava, postojala je tamo, ja jaku dugo pamtim, postojala je čak neka humoristična serija davnih dana koja je, bio je jedan inspektor pa se onda pokazivalo sve loše strane. Uloga inspektora je izuzetno bitna, izuzetno važna. Dakle važno je s jedne strane da se ne smije inspektora uvijek doživljavati kao represivno tijelo. Kad on dolazi bilo gdje da ne bude u principu stav došao me je kazniti i to je nešto što moramo mijenjati. To nije jednostavno. To je teško. Teško vam je u situaciji ako vam gospodarstvo ide naprijed, onda vrlo teško dobivate kvalitetne ljude, dakle ljude koji su iz struke, koji imaju iskustvo uz inspekciju jer vi nikad ne možete nuditi ni približno istu plaću koliko oni mogu dobivati u realnom sektoru. Ja to uvijek govorim primjerima s kojima najbolje baratam i koje najbolje znam. Dakle, kada gospodarstvo raste, to raste i u građevini, dakle više ljudi grade, kad više grade naravno da tu ima i više nekakvih stvari koje ne bi trebalo biti no međutim onda vam se desi da vam teren, da van poduzetnici nude plaću koju vi nikad ne možete ponuditi. Trebat dobiti nekog koji je stručan, nekog koji zna svoj posao, morate ga adekvatno platiti, ne možete ga adekvatno platiti i oni odlaze. vam mogu reći iz prve ruke da se je dešavalo da je raspisivan natječaj, inspektori koji se bave oblastom građevine su imali uvijek veću plaću, dakle za isto radno mjesto je bilo uvijek 1% veće plaće na inspektorski dodatak i sve ostalo. Nama se znalo desiti u ministarstvu da vam da vam se na natječaj ne javi nitko. Jednostavno vi ponavljate natječaje i ne javlja se nitko, onda vam kreće doba recesije, onda zapravo vam se ljudi jave, vi ga tamo obučite da može to raditi, izađete iz recesije van i on vam ode. Dakle to je pitanje koje nije jako jednostavno, koje je teško, koje je komplicirano, o čemu moramo voditi računa i moramo vidjeti računa da i taj posao na određeni način adekvatno mora biti plaćen. ne mogu propustiti priliku, ja neću reći svaki put kad bilo tko govori o svom resoru, onda govori o tome ali tu je specifično drugačije, kad je riječ i građevinskoj inspekciji, neću reći da je ona drugačija od svih drugih, dakle sve inspekcije imaju u jednom djelu isti zadatak i istu priču, kod građevinske inspekcije imate još jedan dio koji je poseban a to vam je odio, dakle koji se bavi izvršavanjem. To znači kad odlučite negdje rušiti, ne ruši to dakle vi imate ugovornog izvođači koji za vas to radi, pretpostavljam da je sad otprilike 5 tvrtki koji to radi ali to su situacije koje nisu jednostavne, situacije koje su teške. I kad je riječ o tome treba se dovesti u situaciju ne da se, da vi rušite, odnosno da je kuća pod krovom. Ono što je uloga inspekcije i u gradnji je da inspekcija djeluje kad netko počne besplatno graditi u temeljima, u startu, na početku jer je onda najmanja šteta. Te slike da vi gotove, useljene kuće iseljavate van, namještaj i ljude i rušite to to su slike koje iz Hrvatske nikad više ne bi trebale ići u svijet jer pokazuju našu lošu sliku. Jednom prilikom sam ja bila na nekakvom savjetovanju i javio se jedan čovjek i rekao je za moju bespravnu gradnju ste krivi vi, pokazao je nas, sad mi kažemo, zato što niste radili posao i to zaista je uloga i to moramo jasno reći da je dio ove velike količine bespravne gradnje kriva država jer nije radila svoj posao. Inspektori moraju raditi svoj posao u trenutku kada je najmanja šteta. Naravno da kod kuće to vidimo, to se najbolje može kod zgrade pokazati, to znači kada netko počne raditi. Moj savjet je uvijek bio i mislim da bi to bilo dobro, nekad davnih davnih dana kada sam ja počela raditi još u neko drugo vrijeme, tad ste imali izvidnike. To su bili kolege koji su imali srednju stručnu spremu koji su se zvali izvidnici, njihov zadatak je bilo ujutro proći teren, bio je podijeljen teren, doći drugo jutro, reći gdje su vidjeli da se nešto radi, odmah se provjerilo koji imaju dozvole i oni koji nemaju dozvole odmah se išlo van. To je jedan od načina na koji se može raditi. Ali ono što moramo voditi računa je u drugom koraku a mislim da je sad došao drugi korak a to je kvaliteta. Kao što vodimo računa o kvaliteti prehrambenih proizvoda, kao što vodimo računa o kvaliteti nekih drugih stvari, mi moramo voditi računa o kvaliteti gradnje. Slika koja je prošla u svijet a ta je slika koja je prošla iz Italije kada se srušio onaj jedan vijadukt govori o nekvalitetnoj gradnji, mi to u Hrvatskoj na u Hrvatskoj na svu sreću do sad nismo imali. Ali ono što mi doživljavamo inspektore samo vezano kad govorimo o gradnji o bespravnoj gradnji je samo jedan mali segment, uloga i značaj je kontrolirati kvalitetu gradnje. Što vam hoću reći? Dakle, inspektor mora biti na terenu, inspektor mora znati što se na terenu dešava, inspektor mora biti stalno vani, mora djelovati u trenutku kada je najmanja šteta za sve ali ono što nam inspekcije sve moraju, oni nam moraju voditi računa o kvaliteti, o kvaliteti hrane, o kvaliteti usluge, o kvaliteti gradnje, to je ono što je korak dalje. oni moraju biti duplo educirani, s jedne strane moraju biti dobro educirani, vezani uz postupak, donošenje rješenja, imati mogućnost brzog donošenja rješenja, imaju i mogućnost biti operativni a s druge strane oni moraju biti stručni. za dijelove za koje oni nisu dovoljno stručni jer naravno nema više renesansnih stručnjaka koji su stručni za sve oni moraju znati za kog će, kog će angažirati. Pitanje je trenutka kada će klimatske promjene aktivirati još klizišta na području Hrvatske jer je to jednostavno neminovnost. S tim klizištima će nam se zaista desiti i različite neprilike vezane uz infrastrukturu i tu će biti uloga i značaj inspektora. Zamislite inspektora koji mora izaći van i ustanoviti zato što je netko pustio da ide voda iz vodovodne cijevi i aktivirao klizište i nekom napravio štetu. Dakle uloga i značaj inspektora je izuzetno bitna i važna. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Nekoliko replika. Prva replika je gospodina Žagara. Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice Mark Taritaš, s obzirom da ste bili ministrica, ja se s vama slažem kada govorimo o redu koji se mora uvesti i dobro vi kažete na početku gledajte, s druge strane, malo trebamo stvari relaksirati, vidite svaka pristojna obitelj u Slavoniji mora imati sjekiru, mora imati, sad kotao za rakiju više-manje, sad zbog ovih poreza već sve manje ali i mješalicu za beton. Inspektor mora razlikovati bitno od nebitnoga. Ako budemo išli samo s takvom presijom da inspektori samo vrebaju kad netko izvuče mješalicu pa ide nešto raditi, neće to dobro završiti. Malo i duh ovog naroda i tradicija se treba poštovati i treba razlikovati doista one stvari gdje se oštećuje državni proračun, gdje se ruši konkurencija u poduzetništvu, u graditeljsku ali ne na leđa onih najsiromašnijih koji eto moraju nekad i sami nešto napraviti oko svoje kuće. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Tu postoji jedan suštinski problem a to je da kad donosite nekakve nove propise i kad donosite nekakve podzakonske akte onda bi trebali to sve zajedno i medijski popratiti. Ja sam sigurna da vrlo malo ljudi zna da postoji pravilnik o jednostavnim radovima za koje nije potrebna, za nešto nije potrebna ni lokacijska ni građevinska a za nešto je potreban sam projekt. Da vrlo malo naših sugrađana, mene kad pitaju onda ja to kažem, recimo za pomoć, na objekt do 50 kvadrata, vi morate imati projekt i prijavu početka radova. Više nije potrebna niti lokacijska niti građevinska dozvola. To je smisao, smisao je, vi možete iza toga podvući crtu ali morate relaksirati propise. I nije sve za dozvolu i ne trebate sve slati na dozvolu jer onda naravno da svatko kad dođe i ovaj mu izlista 22 papira ovaj kaže ne. Ali zato vi morate i zato je taj institut prijave početka radova dobar, recimo za sve pomoćne objekte do 50 kvadrata nam nije potrebna dozvola. **Radin, Furio Hvala potpredsjedniče. Uvažena saborska zastupnice Mrak Taritaš, pitanje je koje sam rekao i u svojoj raspravi a evo želim čuti i vaše mišljenje da li je nužno da baš građevinska inspekcija ide u Državni inspektorat. ovim zakonom se predviđa da se objedini inspekcijski nadzor nad one gospodarske subjekte koji se bave trgovinom, ugostiteljskom djelatnošću, turizmom i uslužnim djelatnostima. Mišljenje je evo kolega koje rade u Građevinskoj inspekciji da nije nužno da oni idu u taj Državni inspektorat, da oni nemaju tu gospodarski aspekt u svom djelovanju i da nije jasno obrazloženo a evo očekujem da će i ministar u završnom obraćanju odgovoriti na to zašto i građevinska inspekcija ulazi u Državni inspektorat jer činjenica je da su to posebne vrste poslova da one i rade nadzor kad se građevina krene raditi i nekoliko puta u okviru dok se provodi izgradnja itd., a ne rade nadzor gospodarske djelatnosti,

ne bi trebala ići u Državni inspektorat. U raspravi kad je bilo u prvom čitanju, budući da je bio takav prijedlog i ja sam pretpostavljala da iza toga svi stoje i moja rasprava je bila ako već mora ići onda tako, tako. I ja sam se uzdala u autoritet gospodina kolege kolege Branka Bačića koji je tu diskutirao na način da nije dobro da ide i očekivala sam ajde možda zaista i iskustvo koje je imao kolega kao ministar će ga poslušati pa građevinska inspekcija neće ići u taj veliki inspektorat. To nije dobro. To jednostavno nije dobro rješenje, to rješenje svi koji o tome znamo, znamo da nije dobro. I ja i u raspravi kad sam govorila sam rekla da za neke procese, za nešto mi je jasno da je na jednom mjestu ali na ovo je opet ostalo neriješeno do kraja i to nam na nikakav način ne garantira, na na bilo koji način da ćemo imati veći red u prostoru koji želimo postići. a vi ste svi ovdje se mijenjate 20 godina, 30 godina i iste mantre zašto niste stvorili efikasan sustav nadzora. I ja se ne slažem sa gospodinom ministrom, bez obučenog ljudstva, bez sredstava, bez sinergije ministarstava i države iz tih inspektora neće se ništa dogoditi. To je zašto Split izgleda kao .../Govornik se ne razumije./... tamo najljepši grad na Jadranu, bespravna gradnja ali bez toga ništa neće ići. Ovo su sve ove dimne zavjese. Ako nemate strukturu organizacijsku, dobro plaćene ljude, obučene ljude i političku volju a iza njih bi trebao biti pokretni sud sud i sudac istražitelj koji sudi na licu mjesta i željezna metla od Međimurja dole do Boke Kotarske, ovo ćemo samo pričati priče koje su za Božić. **Radin, Furio **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Dakle, kada je riječ o bespravnoj gradnji, ja neću ulaziti u bespravnu gradnju izvan Europe, dakle, Skandinavske zemlje i sjever poznaju bespravnu gradnju na razini da je netko svoju verandu zatvorio. zemlje Mediterana, bespravna gradnja, apsolutno nije eksluzivitet ovog našeg prostora već čak štoviše. I protiv bespravne gradnje su se borili na različite načine. U Italiji su bile akcije, koje je bilo svakih nekih 15-20 g. kada je vojska izašla van i rušila bespravne kuće. Dakle, tu imate različite metodologije i različite načine, Hrvatska tu nije izuzeta, no ono što je važno i bitno, da u jednom trenutku podvučete crtu i da je u budućnosti nema. Taj jedan trenutak je bio Zakon o legalizacije, i iza toga se je trebalo doseljenoj reći, da je to zadnja linija obrane, o tome, da li je tome tako ćemo vidjeti u budućnosti. I meni je žao, kada vidim bilogdje da se bilo što bespravno gradi. **Radin, Furio (Nezavisni)** na redu. **Culej, Stevo (HDZ)** Oprostite zapričali smo se. Uvažena kolegice, bivša ministrice graditeljstva, jedno pitanje, vječno pitanje Gunja, zbog čega 70 kvadrata u Gunji se je naplaćivalo 893 tisuće kn? Ja vas prozivam i svaki put ću govoriti o toj Gunji, jer ja znam koliko košta kuća, ja sam 2 napravio svojim rukama i sa svojim novcima. Ali mi nije jasno 893 tisuće kn 70 kvadrata u Gunji, gdje mi živimo? Pa tu nema da inspektorat jedan ima posla, pa tu treba …/Govornik se ne razumije./… doći, a ne običan inspektorat. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Uvaženi zastupniče, vi točno kažete ono što želite na način na koji želite i ne želite pogledati cijelu sliku. Ono što je napravljeno u cvelferiji a cvelferija nije samo Gunja, nego 6 naselja je u godini dana, obnovljeno 2000 kuća, obnovljeni svi javni objekti, obnovljeni na način da nitko s te područja nije otišao zato što nije imao gdje biti ili mu dijete nije moglo ići u školu i to je takav projekt koji je bio u takvom trenutku jedinstven, na području koje je bilo poharano poplavom i koštalo je, vi ste uzeli jedan slučaj, imate skroz sve slučajeve koji su koštali, za sve je bio javni natječaj, 27 firmi, koji su se javili svih 27 firmi su radili pod istim uvjetima. Ja ne bih voljela da se to ikada ikom više u Hrvatskoj ponovi i da tako mora raditi. Hvala lijepo.

Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege,

izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovane državne tajnice, državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo, danas kada raspravljamo o konačnom prijedlogu Zakona o Državnom inspektoratu, zanimljivo je slušati kolege, koji kažu da upravo ovaj zakon, će učiniti da inspektor više ne bude samostalan, ne bude neovisan. Smješno je slušati i prisjetiti se što je to bilo 2014. g. kada je došlo do razbijanja, naime, upravo to je bila jedna neodgovorna politička odluka. To je bila odluka, koja je donijela veliko bacanje novaca, bez neke posebne prethodne analize. Jer sigurno da je učinjena analiza, da do takve odluke ne bi došlo. Zamislite kako je bilo skinuti ploču Državnom inspektorata, jednu ploču, pa trebate staviti 17 novih ploča. Kako je bilo kada 17 inspektora različiti su u biti trebali imati 17 vozila za otići na teren. Sada upravo ovim zakonom, objedinjavanjem svih ovih inspekcija, biti će moguće, da evo, npr. to jedno vozilo, koristi 17 inspektora, naravno, u kojem će na koje će područje odlaziti, ali sigurno daleko je bolja će biti i efikasnost i dobiti će se na kvaliteti i učinkovitosti obavljenog posla. Upravo ova vlada i ovim zakonom, kao i onim, da smanjujemo i broj agencija, zavoda i fondova, pokazuje da želi racionalizirati troškove i dobiti na kvaliteti rada. Ono što će sigurno najviše veseliti naše poduzetnike, gospodarstvenike, posebno male obrtnike, koji moraju ujedno biti i financijski stručnjaci i kadrovnici, pravni stručnjaci, jako je teško pratiti te naše promjene propisa, to je čl. 73. koji kaže da postoje iznimke u pokretanju prekršajnog postupka. Do sada, čim bi posebno mali obrtnik ugledao, inspektora na svojim vratima, već je brojio koliku bi mogao kaznu platiti ako se utvrdi određena nepravilnost, a znamo, kao što sam rekla, da se propisi svakodnevno mijenjaju i da je malom obrtniku to gotovo nemoguće pratiti. Upravo ovim zakonom, nadzirana pravna ili fizička osoba, tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno, do donošenja rješenja, može otkloniti nepravilnosti, što znači, neće protiv njega biti pokrenut, prekršajni nalog i prekršajni postupak. Isto tako može čak i po ispuštenom rješenju preuzeti obvezu i dobiti rok za otklanjanje kao i na sam zapisnik, također može taj određeni nedostatak kroz određeni rok otkloniti. Znači, dobiti će pismenu naredbu i rok za otklanjanje i naravno, ako onda ne otkloni u određenom roku, onda će tek biti prekršajno gonjen. Od svega toga se izuzima onaj postupak koji ugrožava život, zdravlje ljudi, imovine, okoliša i sl. što je također razumljivo. I ja bi ovom prilikom pohvalila što je između 1. i 2. čitanja došlo do promjene kada se radi o djelokrugu građevinske naime, ona zaista i mora biti objedinjena, i u potpunosti te inspekcijske poslove građevinske inspekcije preuzet će državni inspektorat. Međutim kad govorimo o djelokrugu građevinske inspekcije, ja bi tu apelirala na dio koji smo već mogli čuti, posebno izlaganje kolegice Mrak-Taritaš, koji se odnosi na gradnji na pomorskom dobru. Tu stoji da je djelokrug građevinske inspekcije građenje građevina, kao i uporaba građevina i održavanje građevina, međutim u stavku 3. izuzimaju se građevine čije građenje prema posebnom propisu nadzire druga inspekcija, upravna tijela i jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, te nadzorne službe javnih ustanova. Mislim da građevinski inspektor, znamo koju stručnu spremu treba imati, kol'ko radno iskustvo i upravo gradnja na pomorskom dobru, bilježi, imamo najviše bespravne gradnje na tom dijelu. Pomorsko dobro je dobro u koje se, ja bi rekla svi kunemo i smatramo to našim najvećim bogatstvom, a svakodnevno smo svjedoci da kućice koje od 12 kvadrata dobivaju koncesijsko odobrenje, tijekom godina postaju čvrsti objekti, od 12 to postane i tri, četiri puta po 12 kvadrata i pa bi evo apelirala da se još jedanput razmotri kako i ovim Zakonom to pomorsko dobro ne bi bilo zaobiđeno i prepušteno isključivo komunalnom redarstvu, a brojne Općine u priobalju su premale, čak zajedno imaju njih više, jednog komunalnog redara, što također Zakon predviđa i jako je teško to pratiti. Kad se govori o promjenama između prvog i drugog čitanja, i ovom prilikom bi istakla primjedbu koja nije uvrštena, pod obrazloženjem da će ona biti pod zakonskim aktima regulirana, a kaže definiranje broja i sjedišta područnih ureda i ispostava područnih područnih ureda, a govori o tim ispostavama. Naime, svaka Županija ima svoju specifičnost i bilo bi dobro da na primjer, naša Šibensko-kninska županija dobije posebnu ispostavu i da ima svoju samostalnost u odnosu na druge priobalne, što ne opovrgavamo da bi trebali i drugi imati. Još jedan članak je jako zanimljiv i rekla bi jako bitan, a odnosi se na zahtjev za pretragu stana. Znači ako se radi, ako postoji sumnja da se u stanu ili u drugom prostoru obavlja djelatnost ili pružaju usluge koje nisu obuhvaćene Rješenjem odnosno odobrenjem nadležnog tijela, nadzirana osoba ne dopusti inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora u tom prostoru, inspektor će ako postoji opasnost od odgode, zatražiti od nadležnog prekršajnog suda da po žurnom postupku izda pisani nalog. Ovo je jako čest slučaj kod nas u priobalju, jer upravo imamo male iznajmljivače odnosno iznajmljivači ne spadaju u ovu kategoriju, nego oni naši građani koji rade protivno Rješenju, znači njemu neće moći turistički inspektor nadzirati njegov rad, nego će trebati tek obavijestiti nadležni prekršajni sud. Mislim, dok dođe taj inspektor koji je takvu nekakvu nepravilnost odnosno tako rekuć rad na crno utvrdio, dođe u svoj ured, napiše dopis odnosno e-mail prekršajnom sudu, ne znam na koji način uopće oni imaju mogućnost izaći na teren, taj gost će već otići, a da ne kažem da može i proći turistička sezona, pa bi molila da se još jedan put razmotri na koji način dobiti na efikasnosti i bržem utvrđivanju odnosno kontroliranju, nadziranju i kažnjavanju onih iznajmljivača koji rade na crno. Sve ovo će sigurno doprinijeti kvalitetnom i učinkovitom obavljanju posla, ali moramo isto tako znati da naši inspektori odnosno naše službe, neovisno o tome o kojoj se radi, bilo inspekciji rada i slično, da im nedostaje inspektora, i po meni ti inspektori nisu kvalitetno i adekvatno plaćeni. Pa evo o svemu zajedno, vjerujem da će glavni državni inspektor i državni inspektorat razmisliti kako bi dobili na efikasnosti rada, kako bi mogli šta bolje zaštititi kvalitetu rada onih obrtnika, poduzetnika, iznajmljivača koji rade u skladu sa Zakonom u odnosu na one koji namjeravaju izbjeći, i svoje obveze, kako financijske, tako i druge zakonske. Hvala. Hvala. Imamo dvije replike, a prije nego što prelazimo na replike, budući da, procijenjeno je da će rasprava o ovom Zakonu biti gotovo negdje do 14:30 sati, onda je, budući da je danas bio predviđen rad za cijeli dan, nastavit će se sa točkama, sljedećim točkama, malo kasnije, tako da dajemo vremena onima kojih, kojih nema sada, kojih po dnevnom redu će se nastaviti do kud stignemo do navečer. Izvolite gospodine Grmoja. Poštovani predsjedavajući. Rasprava će danas završiti ranije jer se oporba povukla iz rasprave, znači to je pravo opozicije. Za sutra su dogovorene točke, ljudi imaju pripremljena izlaganja, bitni su Zakoni i ne možete na taj način sad stavljati, ako smo obaviješteni da sutra imamo bitne Zakone koji se tiču poljoprivrede, znači ljudi se pripremaju sutra za to. A danas je završila rasprava ranije jer je oporba odlučila, ne zato što se nama ne da biti ovdje, ja sjedim, iako smo se povukli iz rasprave, nego zato što je to određena poruka, koju mi kao opozicija želimo poslati. Izvolite gospodine Bačiću. nekoliko Klubova oporbenih je raspravljalo o ovom Zakonu, Klub HSS-a i Klub GLAS-a je raspravljao, i nezavisni zastupnici su također o tome raspravljali. To je jedna stvar. Druga stvar, ne može oporba zbog toga što ne sudjeluje u raspravama, dirigirati i utvrđivati dinamiku rada Sabora. Naime, potpredsjednik Sabora nije preskočio zakon koji je trebao doći na red za 15 dana nego onaj koji je trebao doći na red ujutro, dakle idemo po redu i redoslijedu predviđenih točaka dnevnog reda, nikakvog problema tu nema, dva sata se prije najavilo nego što će započeti rasprava o Zakonu o poljoprivredi i nema nikakvog problema da zastupnici koji su planirali sudjelovati sutra ujutro u raspravi, sada s tom raspravom, sada razumije./... kad će započeti u 15 sati i 15 minuta otprilike bi započeo rad Sabora sa ovim točkama dnevnog reda. Nema tu nikakvog spora niti je to suprotno Poslovniku, dapače ja mislim da je red i zbog zaštite digniteta Sabora da poslijepodnevnim satima, u 15 sati nastavi s radom kad je iscrpio dnevni red. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite, g. Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Bačiću, vi ste oni koji diktiraju dnevni red Sabora i vi ste sve zastupnike obavijestili koji su zakoni sutra na raspravi. To što će danas rasprava završiti nešto ranije je znači samo pokazatelj da ste vi išli progurati jednu osobu kako biste riješili svoje nekakve unutarstranačke stvari, tj. g. Andriju Mikulića znači na mjesto glavnog državnog inspektora i mi kao pozicija imamo pravo tu poruku poslati našim građanima a ne možete sat vremena prije rasprave najaviti da ćemo sad raspravljati o bitnim zakonima ili vi ne želite da se o poljoprivredi koju ste uništili, raspravlja u nekakvo normalno vrijeme, jel to ne želite kolega Bačić? Znači uništili ste poljoprivredu, uništili ste Slavoniju, raselili ste Slavoniju i sad ne želite da se o tome raspravlja znači u neko normalno vrijeme, ne dopuštati opoziciji da raspravlja o tome. Želi li još netko nešto reći?

poštovana kolegice, u prvom redu ovo nije racionalizacija nego poskupljenje države jer ćete zaposliti glavnog državnog inspektora, desetak njegovih zamjenika, pomoćnika, administrativnog osoblja a kada se on rasformiravao, onda to se nije zapošljavalo nego se taj dio rješavao u ministarstvima sa postojećim ljudima jer nije zaposlen niti jedan novi administrativni djelatnik, vi ćete ovdje zaposliti barem jedno 100 ili 200 novih ljudi u tu centralu koju vjerojatno eno, pored inspektorata se gradi jedna nova zgrada, vjerojatno tu je ministar Horvat mislio smjestiti taj inspektorat ali ono što sam još htio vama naglasiti da to što stoji u zakonu da se neće obrtnik ili poduzetnik kazniti, objesite mačku o repu jer inspektor mora postupati po zakonu. Ako u zakonu piše da za tu njegovu grešku slijedi kazna, on će biti kažnjen, inspektor onda postupa protuzakonito i onda će biti inspektor kažnjen i ne može inspektor imati svoje mišljenje drugačije od zakona. Prema tome, ono što je važno reći da ovo u zakonu je, ovo možete objesiti mačku o rep jer neće biti tako odnosno postupat će prema nekim svojim koji su HDZ-u bliski. Branka (HDZ)** Kolega Mrsiću, upravo 2014. razbijanje je značilo bacanje novaca, kao što sam rekla, od jedne ploče trebalo je 17, trebalo je 17 vozila, da li možda znate kako su funkcionirali na terenu inspektori? Molim vas, pitajte njih kako kako su išli npr. iz Šibenika do Vodica. Sa 17 vozila, 17 različitih inspekcija. Ma to je bilo strašno na koji se način radilo. Šta se tiče zaposlenika, ovako ću vam reć. U proračunu za 2019. g. mogli ste vidjeti da rashode za zaposlene ćemo imati 24 milijarde kuna u odnosu što smo za izvršenje 2017. imali 26 i 700. Reći ćete da nije istina, istina je, ukupni rashodi jesu viši ali sva ova zapošljavanja odnose se samo na osobe koje će raditi na europskim fondovima i plaćaju se iz europskih fondova.

spomenuli ste ovdje problem dakle inspekcija i ulaska u privatno vlasništvo, u prvom redu mislim da ovdje ste mislili na turističke inspektore što je do sada se pokazao kao jedan veliki problem. Mi smo imali na terenu situaciju da su turistički inspektori mogli samo nadgledati one koji su bili prijavljeni i legalizirani za obavljanje djelatnosti a ako su naišli na nepravilnosti odnosno ako je netko da tako kažem, iznajmljivao na crno, morali su obavijestiti carinu, dok je carina došla iz nekog drugog mjesta, prošlo je 3,4 sana, onaj tko je bio na crno već je u Frankfurtu izgubio boju ako je otišao iz tog apartmana. Mislim da je ovo dobro rješenje kojeg sad predviđa zakon i to treba striktno definirati da svi inspektori kod takvih pojavnosti mogu ulaziti u privatne kuće koje nisu registrirani za takav dio obavljanja djelatnosti. Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Kliman, da, upravo sada i prema izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i ovom zakonu, turistički inspektor moći će ući i nadzirati rad i taj tzv. na crno. Međutim tu postoji odredba koja kaže, ako taj građanin ne dopusti ulaz u svoj objekt, onda će kaže, to zatražiti od nadležnog prekršajnog suda. E mislim da tu već ćemo imati jako puno problema jer kao što sam rekla, proći će izvjesno vrijeme dok inspektor dođe u svoj ured, pa onda zatraži pismeno pa onda taj prekršajni sud odredi koji će njihov djelatnik i na koji način utvrditi tu nepravilnost da će gost otputovati a da ne kažem i turistička sezona završiti. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama, gospodin Branko Bačić. poštovane kolegice i kolege, već je tijekom jutra klub zastupnika HDZ-a govorio o podržavanju ovoga Zakona, ja sam samo htio se osvrnuti na dvije stvari koje sam govorio i tijekom prvog čitanja. Prije toga ću reći kako podržavam osnivanje Državnog inspektorata u kojemu bi se objedinio rad 17 postojećih inspekcija, čime bi se doprinijelo koordiniranom učinkovitijem radu Državne inspekcije. U prvom redu držim da će to poboljšati rad Državnih inspekcija s jedne strane, a s druge strane će biti i efikasnije i manje će se troškova trošiti na rad uopće Inspekcija u RH, kada one budu objedinjene na jednom mjestu, u ovom slučaju u Državnom inspektoratu. Već sam u svojoj replici jutros rekao da ne prihvaćam politikantske optužbe kako će glavni državni inspektor vršiti utjecaj na pojedine inspektore jer kada bih pristao na tu ocjenu i na tu optužbu, onda bismo na određeni način priznali da i postojeći inspektori ne razmišljaju svojom glavom, nego čekaju svoje nadređene koji su sada raspoređeni u brojnim u brojnim Ministarstvima. Prema tome, taj argument da bi se na ovaj način pokušalo intervenirati kako bi inspektori radili u svom poslu neselektivno odnosno selektivno od jednog do drugog pravne ili fizičke osobe u stvari govori najbolje o onima koji su bili u prilici voditi određena Ministarstva ili sudjelovati u radu Vlada ili podržavati te iste Vlade, tražili su da ustroj Inspekcije bude raspoređen prema Ministarstvima. Prema tome, ja vjerovao sam i vjerujem državnim službenicima, u ovom smislu inspektorima i onda kada su radili u Ministarstvima i bili odgovorni za svoj rad u prvom redu svom nadležnom ministru, kao što i vjerujem da će savjesno i zakonito raditi sada u ovom trenutku kada budu u prvom redu odgovorni za svoj rad nadležnom glavnom državnom inspektoru. Ono što bih posebno izdvojio, dakle, to sam već rekao jutros, a to podržavam, da se ne dijeli, ne cijepa građevinska inspekcija, pa da određeni poslovi građevinske inspekcije budu u Ministarstvu, a određeni dio poslova građevinske inspekcije u Državnom inspektoratu. To nije bilo dobro rješenje, mislim da inspekcija mora postupati jednoznačno, da su poslovi i u građevinskoj inspekciji i oni koji se odnose u praćenju i nadzoru objekata za koje se akti za građenje izdavaju na razini velikih gradova ili županija i praćenje i nadzor poslova i objekata čije akte za građenje izdaje resorno Ministarstvo je otprilike unificiran, identičan, ista je struka, isto je postupanje i dobro je da je to sada na jednom mjestu. Doduše, ja sam u svom izlaganju u prvom čitanju, rekao da držim da je bilo kvalitetnije po meni rješenje u resornom Ministarstvu, ali između činjenice da ono bude odvojeno i da bude na jednom mjestu, podržavam i skloniji sam, i podržavam, dakle, ovaj pristup i rekao sam da ću poštivati i razumjeti činjenicu da se onda cijeli taj Inspektorat nalazi na jednom mjestu, što sam već ranije rekao. Druga stvar koju želim također posebno istaknuti to je organizacija rada Državnog inspektorata. Govorio sam u prvom čitanju i to ću sada ponoviti, kao što sam pristaša da se ispostave Ministarstava ispostavljaju drugih središnjih tijela organiziraju kako je u RH organizirana regionalna odnosno područna samouprava, pristaša sam, zagovaram takav ustroj Državnog inspektorata koji će poštivati tu regionalnu podjelu u RH, kao što je to primjerice napravila i policija, kao što je napravila i Porezna uprava. Držim da su poslovi inspektorata često puta povezani ili su na određeni način slični u postupanju, kao što to rade Porezni inspektori, kao što to rade inspektori Ministarstva unutarnjih poslova itd., tako da držim da bi taj ustroj koji je koji je već sada definiran za MUP odnosno za policiju i za Poreznu upravu po meni bio najbolji ako bi se preslikao i na razinu ustroja Državnog inspektorata. Kako ćemo to rješavati Uredbom Vlade o ustroju Državnog inspektorata, mi kao zastupnici kroz prvo i drugo čitanje iznosimo svoja stajališta. Dobro bi bilo da se čim prije u HS raspravi i Zakon o ustrojstvu Ministarstava i drugih središnjih tijela, kako bismo onda mogli na određeni način isčitati sve ono što smo ovim Zakonom predvidjeli, ali koji će sada jasno omogućiti osnivanje još jednog Središnjeg državnog tijela. Prema tome, podržavam ovaj Zakon, podržavam rješenja koja se odnose na građevinsku inspekciju, sugeriram onaj dio koji se odnosi na ustroj samoga Državnog inspektorata i na taj način mi se čini da ćemo pridonijeti kvalitetnijem, koordiniranom radu svih inspekcija u RH. Hvala. Hvala i vama. da budemo do kraja transparentni, dobio sam i od strane HSS-a određene pritužbe na to, osim gospodina Grmoje i Mosta od prije, na to da danas ide Zakon o poljoprivredi i od Živoga Zida, pa ako imaju nešto reći još o tome, ja bih molio da kažu. Ako, oprostite, ja želim biti transparentan do kraja i preuzeti odgovornost, ja moram

onda je najavljeno za sutra. S obzirom da je HDZ-e sa novim Poslovnikom ubrzao rasprave, jednostavno ukida moć rasprava, pokušava da mi što manje govorimo. Sada krše i raspored koji sami donose i žele rasprave koje su najavljene za dan kasnije, stavljati dan prije. Ja ne znam kako vi mislite da se mi pripremamo. Sve ide toliko brzo, toliko opširno. Pa što, da ne spavamo po noći da pripremamo cijelo vrijeme te zakone? Smatram da nije korektno prema zastupnicima bilo koje stranke da se točka najavljena za sutra stavlja na dnevni red danas u zadnji tren. Ukoliko niste sposobni dobro napraviti raspored, onda se bolje organizirajte. Poslali ste nas tjedan dana kući bez našeg znanja. Mogli smo odraditi dio dnevnog reda i daleko lakše bi ove rasprave išle. Ne bi bilo toliko napetosti. Ja smatram, evo i moje kolege iz HSS-a a znam da i druge stranke, gospodin Bunjac iz Živog zida isto tako smatra da nije u redu stavljati raspravu danas koja je najavljena za sutra. I mi ćemo protestirati, jednostavno ćemo napustiti ovu sabornicu. Ako je vama u interesu da oporba uopće ne priča o problemima koji su u Hrvatskoj toliko golemi da ih ne možete savladati onda to javno recite.

ovo što ste rekli odnosi na Zakon o poljoprivredi, možda bi kompromis bio da se ide dalje sa točkama, da se ne gubi dan jer oni koji nas gledaju znate misle da mi moramo raditi cijeli dan, da ne gubimo dan da se kompromis koji ja predlažem ali na kraju mislim ja ostavljam vama. Ja ću morati donijeti odluku na kraju, ali neka svatko kaže svoje mišljenje. Neka se i de sa drugim točkama dnevnoga reda tako da se dan ne gubi, a da se Zakon o poljoprivredi pušta. Ali sada ostavljam vama. Prije gospodin Bunjac, onda gospodin Bačić. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Znači uvođenjem novoga Poslovnika bitno ste suzili prostor da oporba raspravlja na način kao što je raspravljala prije. Ali ipak ste uveli novost, pozitivno novost, da se plan rasprava dostavlja prije nego što započne sjednica. I mi taj plan rasprava dobivamo već više mjeseci. Uvijek na početku tjedna tako da se znamo pripremati za pojedine točke dnevnoga reda. Ne samo da se pripremamo mi, nego se priprema i zainteresirana javnost koja dolazi ovdje gore na galeriju i sluša te rasprave, a ponekad nas dočekuje i ispred ulaza u Sabor na Markovom trgu kako bi nam izrazila svoje slaganje ili neslaganje sa predloženim tekstom zakona. Ako ćemo mi sada na ovakav način kršiti dakle pravilo, pozitivno pravilo koje smo usvojili, onda je očito da takvi dogovori više ne vrijede i onda više ne vidim smisao u tome da gospodin Bukarica ili bilo tko nama dostavlja neke takve planove, jer onda mi de facto možemo očekivati da će u bilo kojem trenutku bilo koja točka dnevnoga reda biti na raspravi. … /Upadica Radin: Hvala./… Danas se dogodila jedna izvanredna situacija, a ta je da je gospodin Reiner podijelio isključenja, znači podijelio je na samom početku sjednice isključenja čime je izazvao određene klubove zastupnika da napuste raspravu i u znak protesta i sada nakon 6 sati evo mi bismo trebali završiti sa čak 32 točke dnevnoga reda. To je ono što smo mi u početku govorili.

I vi gospodine potpredsjedniče i ja, ima nas ovdje još značajan broj kolega zastupnika kojima nije ovo prvi saziv Hrvatskoga sabora. Ja sam sjedio u ovom Saboru kada nisam znao ujutro u 8 što ću tijekom dana raspravljati, kada su se točke mijenjale iz sata u sat. Sada smo uveli praksu da zastupnici u petak poslije podne znaju o čemu će raspravljati cijeli tjedan. Toga prije nije bilo nikada. Dakle, sada se 3 do 5 dana prije nego što se počinje o točci raspravljati zna unaprijed. O tome da će Sabor raspravljati Zakon o poljoprivredi zna se već 6 dana i kada će biti. Planiran je za sutra ujutro kao prva točka dnevnoga reda. Sabor je danas igrom slučaja zbog toga što oporba krši Poslovnik na koji se sada poziva i jutros ga nije htjela poštivati kada je u Poslovniku lijepo pisalo da se određene točke mogu objediniti, pogotovo kada su one sukladne i kada su pri tome još tehničke i kada je taj prijedlog predložio Odbor za zakonodavstvo i kada o tome hoće li se po prijedlogu Odbora odlučuje se većinom nazočnih zastupnika, oporbi se to nije dopalo i bojkotirala je uopće mogućnost da se otvori rasprava i jasno da je zbog toga bila sankcionirana. I sada je njima kriv predsjedavajući što nisu poštivali onaj isti Poslovnik na kojeg se sada pozivaju. Zbog toga što dio oporbe nije sudjelovao u toj raspravi mi ćemo u 2 sata poslije podne ili pola 3 završiti rad Sabora. I onda djeluje mi groteskno kada netko iz oporbe zaziva rad i onaj tjedan kada ga nema kada Sabor ne radi, a sada kada Sabor radi ne želi raditi. To je gotovo neshvatljivo. Dakle, gospodin Lenart prebacuje nama u vladajućoj većini što nismo jedan tjedan radili, a sada kada počnemo raditi, sada mu smeta raditi za 2. …/Govornik se ne razumije./… možda je vama dovoljno raditi do 10 ujutro, 11 ujutro, 12, recite do kada ćemo raditi. Ili radni dan u Saboru možete raditi do 22 sata navečer. Jel vam to problem tu sjediti. Ako vam je problem biti ovdje u Sabornici i raspravljati u 3 poslijepodne, onda je to vaš problem, a ne problem ovog Sabora. I molim vas, da nemojte, ja sam vas lijepo pustio i slušao sam vas i molim vas da vi dozvolite da ja dovršim do kraja. napravili smo ovo, kako ne bi poslali poruku hrvatskoj javnosti, da saborski zastupnici mogu raditi i u 3 poslijepodne, i u pola 4, a ne otići kući i ne raditi u Saboru. Ako je vama problem, to što je točka dnevnog reda umjesto u četvrtak u pola 10, počela njena rasprava u par sati prije, onda je to problem vašega kluba. Svatko tko je zainteresiran za tu temu, može se pojaviti svaki saborski zastupnik, što vaši saborski zastupnici sada rade, gdje su oni zašto nisu u Saboru? Saboru? Gdje je SDP? Niti jednog zastupnika SDP-a ne vidim u 2 sata poslijepodne i sada bi mi trebali brinuti o tome, gdje su oni i čekati da dođu oporbeni zastupnici ovdje u Sabor kako bi obavljali svoj posao, zbog čega su izabrani i zbog toga bismo mi svi trebali trpjeti političku štetu od naših sugrađana, zbog toga što Sabor ne radim, ja mislim da je to apsolutno neprimjereno, tim više, što znam u kakvom sam radu Sabora sudjelovao, kada sam u 11 ujutro, nisam znao o čemu ću u 1 poslijepodne raspravljati, a kamo li što će biti sutradan ili cijeli idući tjedan. Ja vas molim g. potpredsjedniče, vi ste dugo vremena u ovom Saboru i vi znate kako se radilo i sada kada smo uveli određenu transparentnost, kada se zna tko i kada može raspravljati, sada nam smeta što je možda točka došla pola sata prije na dnevni red. Mislim ja i razumijem da oporba hoće naći svoje mjesto pod politikom suncem, ali što je puno, doista je puno ljudi moji ako hoćemo raditi i provoditi, odnosno, izvršavati obveze zbog kojih smo izabrani u Hrvatski sabor. Dobro, ja dosita znam da do posljednjeg, do ovog saziva, zapravo, da je red, oću, oću vama dati riječ, g. Ninčević, svima ću dati riječ, da je bio raspašoj što se tiče točke dnevnog reda. I tako da je to jedna činjenica. Druga je činjenica, g. Bačić je tada, sada smo pokušali uvesti neki red

na jedan dobar način, lijep način o tome i na kraju nađemo ili rješenje ili neki kompromis. Izvolite g. Đujić,

a plan rada je za danas ispravljen, moja kuća je u Kutini i ja sam cijeli dan danas u Zagrebu do navečer. G. Đakić, nemojte spavati nego slušajte, rekao sam članak, rekao sam članak g. Đakić, Đakić, g. Reiner, možete li dati opomenu g. Đakiću koji me je ometao u raspravi? Ja znam da ću ja dobiti opomenu, ali nadam se da će i on dobiti opomenu.

(HSS)** Tako je rekao sam članak 238. pa kolega Đakić spava pa ne čuje, pa me vrijeđa i prekida u raspravi. Ja predlažem evo kolegi Bačiću da sada u 3,15 imamo glasovanje o ovom zakonu,

danas vjerojatno i sutra. Ja sam došao ovdje reagirati jer kolega Baćić proziva da nema ni jednog zastupnika SDP-a. Mi smo svi ovdje, ali kolega Bačić mi bojkotiramo vašu raspravu. Jer nas kolega Reiner kažnjava sa oduzimanjem riječi protu poslovnički kada upozoravamo na povrede poslovnika i vi to znate. I mi smo jutros rekli, zašto nismo ovdje u dvorani, ali smo u zgradi. I ja sam sad došao ovdje protestirati, još jednom i protiv ovog nastavka dnevnog reda, jer dan je izgubljen, ko što je rekao potpredsjednik, onog trenutka kada ste vi pokušali na nedemokratski način utišati zastupnike oporbe, prvo jučer popodne, na mirovinskoj reformi i nastavili ste to danas. I to nije u redu što radite i mi nećemo sudjelovati u ovome i oštro se protivimo nastavku sutrašnjeg dnevnog reda do danas i kolega Bačić, ne može vam argument biti, prije ovo nije valjalo pa sada mi možemo raditi šta hoćete. Ne možete radit što hoćete, ja znam da vaš premjer govori ja mogu šta hoću, ali gledajte, ne može. A vi ste nastavite ovako nedomokratski ponašati, a mi u tome, sudjelovati nećemo ni dalje, ali zbog hrvatske javnosti, mi smo svi ovdje u zgradi, a di je vaših 30 zastupnika iz HDZ-a? (HDZ)** Hvala lijepo. Onda ćemo nastaviti sa raspravom, pojedinačnom, za pojedinačnu raspravu, javio se poštovani zastupnik Josip Đakić, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državna tajnice i tajnici, evo pred nama je zakon o državnom inspektoratu o kojem se digla velike prašina, a ona je zapravo nužnost i potreba kako bi plan reformi za 2018. godinu koju je Vlada Republike Hrvatske ustanovila bio i završen. Naime, taj inspektorat nikada nije trebalo ni gasiti. Samo iz osobnih hirova kako bi bili oni moćnici kao recimo ministar bivši poljoprivredi tj. onaj još bivši Jakovina ili neki ministri koji želeći staviti inspektore u svoje uzde i tako opravljati inspekcijskim službama zbog toga je ugašen inspektorat. On bi trebao kao nezavisno državno tijelo funkcionirati i ravnomjerno racionalno, funkcionalno djelovati na cijelom prostoru Republike Hrvatske, a ne biti podložni onima koji trebaju u ministarstvima držati red, odgovornost i sve ono što im je naložio zakon. ovaj predloženi zakon je stvarno nužan preduvjet za provođenje reformi, ali jednako tako i za pravedno postupanje prema svim građanima u Republici Hrvatskoj kao i svim pravnim subjektima koji se otklone od zakonskih normi. Nadamo se da će inspekcijske službe objedinjene i funkcionalno djelovati kako bi bile prema svima racionalne, nerepresivne u onom u onom smislu koji se očekuje kao što je to bilo u prijašnjem momentu. Prije svega ja želim naglasiti da inspektori koji znadu svoj posao, koji su educirani, školovani i obrazovani kako bi prenosili prije svega znanje i upozorenja na one eventualne otklone od zakona u samim počecima naših obrtnika, poduzetnika, OPG-ovaca i svih onih koji su podložni inspekciji. Želja mi je da ne bude samo represija stvar koja će puniti državnu blagajnu, nego edukacija kroz njihov obilazak, ali represija tamo gdje se stvarno drukčije ne može postupati kao u bespravnoj gradnji koja započinje već u samim počecima na temeljima za koje nema građevinske dozvole. To je ono što sigurno mora biti stati onda kada je početak, a ne kada je kuća ili neki objekt pod krovom. Vjerujem da svi koji razumno možemo shvatiti da će objedinjavanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata pridonijeti učinkovitijem obavljanju inspekcijskih poslova i koherentnijem djelovanju u nadzoru u nadzoru primjene propisa te racionalnijem korištenju financijskih i drugih sredstava rada. Racionalnije korištenje je kada tri inspektora ili kada jedan inspektor u svojim ovlastima ima niz drugih, dođe na teren, obavi svoju inspekciju, napravi zapisnik i ostavi poduzetnika da dalje radi, a ne da iza njega dođe još jedan, pa još jedan, pa još jedan pa to traje tjedan dana i gubi čovjek svoje radno vrijeme, gubi recimo ako su ugostiteljski objekti u pitanju naravno da i gosti se maknu što će u tom inspekcijskom nadzoru sudjelovati. Svi gube, zapravo a može biti puno brže, efikasnije, korektnije ostvarenje ciljeva koji su im podređeni i zakonskih ovlasti koje imaju. Vjerujemo da nikomu ne smeta da inspekcije rade svoj posao i da budu na terenu kako bi se suzbilo crno tržište i rada, i trgovine raznim robama i uslugama i vjerujem da će tada državna blagajna biti punija da ćemo ostvariti ljepši i bolji život na cijelom prostoru. Državni inspektorat je dao u ovom zakonskom prijedlogu koja radna mjesta rukovodećih državnih službenika, pa tako postoji zamjenik glavnog državnog inspektora, postoje poslovi pomoćnika, poslovi načelnika sektora, pročelnika u područnim uredima, poslovi voditelja službi, poslovi voditelja odjela za nadzor. Vjerujem da će disperziranim ovim odjelima ili voditeljima odjela biti također puno lakše raditi sada kada su pod Državnim inspektoratom, nego onda kada su resorno bili nadležni ministru, pa onda i državnom tajniku, i pomoćniku i svi su ih usmjeravali, a ovako možda bi trebalo prije tamo otići nego ovamo i koristili su na granici možda svoje ovlasti i sami ministri. Tako da ovo tijelo koje se formira nikada nije ni trebalo prestati sa radom. Trebalo ga je samo osnažiti da bolje, korektnije, kvalitetnije rade u interesu svih građana, da budu stvarno funkcionalna cjelina i učinkoviti u obavljanju svojih poslova. Evo, to sam samo htio reći. Neću gubiti dalje vrijeme. Podržavamo donošenje ovoga Zakona koji sigurno je dobar i koji je rekao sve to što će u budućnosti biti, kako će funkcionirati Državni inspektorat, kako će biti njihove ovlasti inspektora, kako će biti objedinjene funkcije određenih stvari i kako će se racionalizirati sam rad inspekcijskih službi. Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika. Prvi je poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. **Grmoja, Nikola mi nismo mislili raspravljati o ovome što ste naumili provesti gdje za jednog čovjeka stvarate fotelju kako biste riješili svoje unutarstranačke sukobe u HDZ-u. Znači očito je da se ovo gura kako bi Andrija Mikulić zasjeo u fotelju glavnog državnog inspektora i te vaše priče o efikasnosti sustava, o tome kako naše ljude poduzetnike ili bilo koje druge ne treba kažnjavati odmah, nego ih treba upozoriti su samo priče. Vas zanima koncentracija moći u rukama jednog čovjeka jer neće Andrija Mikulić tako lako iz fotelje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba. Treba mu dati neku bolju igračku. Znači, treba mu dati mjesto znači glavnog državnog inspektora i to je vaš cilj i to je ono što ste naumili. To je sve što vas zanima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Josipa Đakića. Hvala lijepo. Pa kolega Grmoja, vi znate da ja ono što sam rekao, to stoji i u tekstu prijedloga zakona, cilj je kao i 100% i Glavni državni odvjetnik, tako postoji i Glavni državni inspektor. Da li je to Andrija, Franjo, Marko, Josip ili netko drugi, vidjeti ćemo tko će biti taj, vi ste kao vi ste kao onaj vidoviti Milan, pa predviđate tko će biti. Predviđali ste vi i puno drugačije ugovorne forme sa grizlijem, pa vam nisu vjerojatno uspjeli, ne znam jel još imate tu firmu, kojom ste željeli djelovati i na inspekcijske službe i na Ministarstva i na tijela progona i na Državno odvjetništvo, sve ste obuhvatili, a pročitati ću vam jedan dan što tamo piše, s kakvim ste vi đavlom pakt sklopili.

čudi me da onda govorite. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Tomislava Panenića, izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, upravo ste u jednom dijelu i naveli ono što ne bi se trebalo dogoditi. Znači neće osnivanje Državnog inspektorata doći do promjene o kojoj ste vi pričali, da li je poduzetniku jedna inspekcija, više njih, njih samo zanima kako će se to provesti. Ako ste vi stajališta da taj inspektor treba doći do poduzetnika, tamo sjediti i provoditi inspekcijski nadzor, onda se vraćamo opet u ono vrijeme kao što je i bilo, nema od toga pomaka, samo ćemo imati novu organizaciju, nove čelne ljude, čelne ljude koji, koliko je iz ovoga prijedloga vidljivo ne moraju imati kvalifikaciju, znači biti će politička osoba, koja će biti tamo postavljena da provodi političke planove. Zašto niste pitali da to bude netko iz poduzetništva? Znate kako bi izgledala inspekcija? Bila bi 3 puta manja, 10 puta efikasnija i sigurno ne bi bio ni jedan poduzetnik koji bi došao i žalio se, a vidimo da imamo već od 2016. pokušaje da se ipak to umanji. Hvala lijepo. Ja sam pregledao javno savjetovanje koje je obavljeno i prijedlog je struke koja je rekla svoje, mogli bi i vi. I vjerojatno u toj struci ne piše nigdje da zidovi na kući moraju biti od stiropora. Hvala lijepo.

Povrijeđen je čl. 238. zastupnik je iznio netočan podatak, s time jer je naveo da ja nisam pročitao pojašnjenje koja su bila u javnom raspravi. Ja ne znam jel on postao vidovit, ali izgleda da mu je oko mozga došlo do određenog stiropora koji se je nakupio, pa sada, ono jednosatno ne može shvatiti da i drugi gledaju i čitaju ono što je navedeno, a molio bi ovo gnijezdo koje kokodače da prestanu. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Panenić, ja vam naravno izdajem opomenu. Ja vas molim, ja vas lijepo molim, ajmo držati, dajte držite razinu rasprave svi skupa, svi skupa držimo razinu rasprave onakvu kakva treba biti u Hrvatskom saboru. Ja vas to lijepo molim,

Ja vas lijepo molim da svi se ponašate onako kako doliči ovome Domu. I u svojim govorima i u svojim reakcijama, ja vas lijepo to molim sve skupa. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, digla je povreda poslovnika, u čemu je povrijeđen poslovnik, opominjem unaprijed da ću dati opomene ako se zlorabi ta institucija, dosta mi je već zlorabljenja institucije povrede poslovnika. Ljudi mogu govoriti ovdje i laži i objede i često govore, jedni drugim. I to nije razlog za povredu Poslovnika da se odmah razumijemo, jer kada bi radi toga se davala povreda poslovnika, onda bi, bojim se velika većina stalno bila u povredi poslovnika. Prema tome, ja nisam taj niti nitko nije taj, koji može procjenjivati da li netko govori istinu ili govori laž.

svjesna povrede članka 238. bivši ministar kolega Panenić, uvrijedio je zastupnike ili zastupnice, stoga vas molim da pogledate članak 238. da date opomenu onima koji to zaslužuju i mislim da je krajnje vrijeme da se na civiliziran način počnu ponašati u sabornici. Ovo je doista nisko, bezobrazno, drsko i stvar kućnog odgoja, kolega Panenić može vas biti sram. Dobro, ja procjenjujem da nije povrijeđen poslovnik i ponovno vas molim, ponovno vas molim, da prestanemo sa time da na taj način funkcioniramo kao da smo u dječjem vrtiću. Oprostite ponašate se kao da ste u dječjem vrtiću, doslovno, molim vas. Ajmo biti ozbiljni, radimo ozbiljan posao, trebali bi raditi, ljudi nas gledaju i procjenjuju. Odgovor na repliku poštovanog zastupnika Đakića,

ustroj ove inspekcije nadam se da će biti dobar, da neće biti kao što je bio gdje su ljudi inspektori išli po 50 km u neke inspekcije, pa su imali probleme. Baš sam doživio jedan slučaj gdje mi je čovjek to rekao – vidite gdje idem, pa ne znam kada ću doći. Ali dobro. Ja se nadam da ove inspekcije nisu samo inspekcije za one male obrtnike i male trgovine, male kafiće i male ljude. Inspekcija mora biti, raditi nešto sasvim nešto drugo i istraživati ove velike firme, pa i državne firme gdje se milijarde obrću, gdje se stotine milijuna plaća, gdje nepravilnosti ima puno. I nadam se da će ovaj inspektorski nadzor biti sasvim drugačiji, nego što je bio do sada jer se, a da ne kažem o porezima, a i neplaćenim porezima i svašta što se dešava u državi, carine i ostalo mislim da to treba biti glavni fokus inspekcija gdje pa i ovo što se dešavalo u Uljaniku gdje su inspekcije već davno trebale ući unutra i vidjeti gdje su se potrošili ti novci, gdje su te milijarde i kako su se potrošile i netko treba za to odgovarati. To u stvari inspekcije trebaju raditi, a ove male radno vrijeme i ostalo naravno i to treba dotjerivati, ali ne u toj namjeri jer inspekcije su ispale samo za male ljude. Za velike to ne postoji. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Đakića. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Da kolega, očekivanja su velika. Da je inspektorat nastavio sa svojim radom, on bi vjerojatno doživio svoj puni uspjeh već u ovim godinama. Ne bi trebali danas raspravljati o ovom zakonu i trošiti vrijeme da nije hir pojedinaca koji su obnašali dužnost u vlasti bio da stave pod sebe te inspekcije i tu postoji ta sumnja da su iz čistoga razloga kako bi rukovodili njima stavili kako bi usmjeravali tamo gdje njima politički odgovara. Ono što su trebali, suzbijanje uvoza, nelegalna trgovina, tri puta zamrzavano meso, neispravna ili izašla roba to nisu radili jer su u zajedništvu vjerojatno ministri sa određenim dobavljačima tih roba i usluga bili, rekli nemoj tamo, tamo ne treba ići. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Zapravo, potaknut silnom ovom raspravom od samog početka i ono što je zapravo napravio Klub SDP-a i referirajući se na vašu raspravu gospodine Đakiću zapravo jer ste počeli svoju raspravu time da ovaj Državni inspektorat nije ni trebalo ukidati tada, teško se sjetiti svih onih šteta koju je Kukuriku koalicija napravila za svoga mandata za narod i državu. Ali ja ću vas podsjetiti 2012. godine … oni su promijenili zakon, promijenili su oko 3 tisuće ljudi ne samo tu, nego u ministarstvima, agencijama ukidavši Državni inspektorat i onda ako se sjećate mi smo na svim županijskim zgradama, čak su i neki župani rekli da ne treba raditi fasade koliko smo onih tabela i ploča imali za svako ministarstvo. Da ne govorim da to nije bilo ujednačeno. Ono što nije dobro a trebalo je danas biti, a to je da bude jedna kvalitetna i dobra rasprava upravo za one kojima zakon taj služi da se suzbiju određene stvari i da to krene na bolje. Dakle ekspeditivno i mobilno, ono što ste zapravo i vi rekli. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Đakić. Pa naravno da inspektorat, ja tvrdim, nije trebalo ukidati on bi živio i funkcionirao sve bolje, sve kvalitetnije sa dobrim kadrom. Ovako su puno puta mi se požalili inspektori kakve pritiske se na njih vrše određeni državni službenici, pa i ministri. Događalo se rastrošnost, bahatost, usmjerenost i parcijalnost u obnašanju tih službi. To mora prekinuti i baš donošenjem Zakona o inspektoratu i ustrojavanjem Državnog inspektorata nužnost je da se to prekine i tako da se i funkcionalno i racionalno postupa sa državnim dobrima, financijama kao i sredstvima koja su dana inspektoratu na raspolaganje. Sljedeća replika je poštovani zastupnik Anton Kliman. **Kliman, Anton (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Đakić, htio bih komentirati jednu situaciju koja jako plastično oslikava ovu situaciju sa inspektorima. Dakle, najturističkija hrvatska regija Istra je imala svega 4 turistička inspektora. Možete zamisliti, 4 turistička inspektora na svom području? Dakle, nemoguće je obaviti onaj posao koji mu je zakon predvidio. Sada će uvođenjem inspektorata narasti broj na puno veći broj inspektora i samim tim će biti efikasnija inspekcija. No, još bih htio naglasiti koliko mi vrijeme dopušta, da u razgovoru sa gospodarstvenicima u Hrvatskoj svi pozdravljaju uvođenje inspektorata. Dakle, mi ovdje ne uvodimo jednu represiju bez veze, nego to pozdravljaju i naši gospodarstvenici gdje im je dosta inspekcija da ih obilazi u jednom danu tri inspekcije, 5 inspekcija i onemogućavaju im i remete rad onako kako su ga oni zamislili. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Đakića. **Đakić, Josip (HDZ)** Pa evo vidite kolega, na tom tragu puno puta su slani inspektori iz kontinenta na našu obalu. Kada dođu tamo, kada se snađu, kada uđu u prostor, kada vide koji subjekti trebaju se kontrolirati sa kakvim naznakama, sve je to daleko od onoga što na terenu kada čovjek poznaje materiju i kada zna s kim posla ima i kako može reagirati. najviše se protive ovom inspektoratu oni koji su vjerojatno najviše utjecaja imali na pojedine inspektore. Oni su to iz svojih iskustava, danas se energično bore kako to se ne bi dogodilo jer više neće moći imati. A i ti sami inspektori kao i građani, a i gospodarstvenici koji su sudjelovali u ovom savjetovanju jasno su rekli da je to nužda i potreba. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Saše Đujića. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Pa će pojedinačno raspravljati sljedeći, poštovani zastupnik Stevo Culej. Izvolite. **Culej, ja ću ovdje govoriti o slučaju jednoga poreznog obveznika. Naime radi se o gospodarstveniku koji preko 40 godina radi i djeluje u Hrvatskoj u Vinkovcima, pored toga je i hrvatski branitelj koji uredno isplaćuje svoje obaveze prema državi i prema radnicima. Međutim, nad njim je izvršen jedan nadzor i utvrđeno je da u tijeku poreznoga nadzora predmetni obveznik Šimun d.o.o. Vinkovci dostavio je poreznom tijelu bankovne izvode iz kojih je razvidno da je istoimeni gotovinu koju je primio za izdane i naplaćene račune iznad 75 tisuća kuna uplatio na žiro-račun istog ili najkasnije sljedećeg radnoga dana. Međutim, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma „Narodne novine“, novine“, br. 108/17. u članku 55. propisano je: „Pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75 tisuća kuna i veće.“ Radi se o jednome gospodarstveniku koji dakle 40 godina radi i djeluje i pored toga što je bio i hrvatski branitelj više puta odlikovan, inspektorat je u tom slučaju odradio jedan veliki posao, pa je zbog ovaj prekršaj njemu naplaćeno 3 tisuće kuna njemu osobno za teško kvalificirano prekršajno djelo, a trgovačko društvo kaznom od 70 tisuća kuna. Ako se tu govori o sufinanciranju terorizma u istom slučaju, mene jako zbunjuje ova cifra od 3 tisuće kuna njemu kao gospodarstveniku i njegovoj firmi od 70 tisuća kuna. To je jedna blasfemija neviđena. A istovremeno ću sada govoriti o jednom drugom slučaju, o jednom slučaju o kojem sam više puta govorio, ali izgleda da nije interesantan kao ovaj gospodarstvenik koji 40 godina kao i mnogi drugi uplaćuju svoje obaveze ovoj državi. A radi se, naslov: „Tulumarka Super, super tvornica Katran“. Onda ide naslov na Indexu: „Napadi na Srbe, gayeve, crnce i hajdukovce, a Kolinda – mislili su na predsjednicu – drobi o porastu tolerancije“. Onda ide drugi naslov: „Exkluzivno – Klub super, super bez dozvole za rad i uvjeta za zaštitu od požara“. Znači, potpuno nelegalan klub radi u centru Zagreba u 3 i 30 u noći kada je unutra 400 i više ljudi totalno nelegalno neprijavljeno, nemaju ni požarne stepenice, ne znamo ni na koji način su uopće punili taj klub i kako su dolazili. Ali oni prozivaju, čak i do predsjednice koja ne štiti njihove interese u njihovome slučaju jer oni se eto bave razno-raznim događanjima. I o čemu govore? Nadalje, prozivaju hrvatsko društvo, hrvatske institucije da ih ne štite u njihovom nelegalnome radu, da ih ne podupiru u istom jer on eto, određene događaje tamo gdje oni u biti štite gay populaciju kroz svoje javno djelovanje. U klubu Super, super gdje se alkohol toči maksimalno, gdje nije ni jedan radnik prijavljen, gdje nema, gdje se naplaćuju karte za ulazak u isti klub, gdje se unaprijed morate najaviti koliko će vas doći i koju rezervaciju stola ćete imati, gdje sanitarni uvjeti pitanje da li uopće postoje jer oni su ipak u nekoj močvari katran, u nekoj tvorničkoj hali napuštenoj, zapuštenoj u centru Zagreba. Zamislite, u centru Zagreba. Ja se pitam, da li postoje inspektorati koji su dužni provjeriti isto? Da li su ih uopće provjerili do današnjega dana? Jer klub Super, super ja ne znam da li radi ili da li ćemo otići tamo pa utvrditi činjenično stanje da li još uvijek oni krše zakon ili one provode jedan društveno korisni rad u edukaciji gospode gay i ostalih? Ja se pitam, kako je moguće u Hrvatskoj državi koja je opljačkana od svih i od svakoga, nema što nas nije prošlo, ništa nas nije zaobišlo a vjerojatno i neće, kako je moguće da na jednom ovakvom slučaju gospodarstvenika koji 40 godina radi i djeluje inspektorat traži i utvrđuje da tu ima elemenata terorizma samo iz razloga što je dan kasnije uplatio sredstva na račun? I koja je to kazna? 3 tisuće kuna za terorizam. Zamislite vi branitelja, gospodarstvenika, 40 godina koji u Vinkovcima je čovjek od ugleda da on dobije takvu optužnicu. Ja se pitam. Pa oduzmite mu i odlikovanja, zatvorite ga ako je optužen i osumnjičen za terorizam. Nemojte mu davati 3 tisuće kuna kazne. Koja je to poruka teroristima koji će nam vjerojatno i doći i činiti terorizam u Hrvatskoj ako je kazna 3 tisuća

moram se javiti na tu vašu raspravu kada su u pitanju Vinkovci, a i sam sam poduzetnik iz Vinkovaca i znam otprilike o kome se i radi. Međutim, danas i kod nas do sada je bilo ako niste nigdje onda ste ciljana skupina i ako niste u politici a poduzetnik ste, onda morate biti kažnjeni bilo na koji način i bilo kako. Međutim, nadam se da je to vrijeme prošlo i da toga ne bi trebalo naravno biti više. Da li institucije rade svoj posao? Da su radile svoj posao do sada, mislim da ne bi imali problem u držati i mislim da bi ova država bila bar jedno 10% više i bolja i sretnija nego što jeste. tako je bilo kako je bilo, poslijeratno razdoblje. Svi su što je rekao jedan prijatelj, kaže: „Mi se snalazimo u mutnom.“ Ja se s time ne slažem. Mi moramo napraviti red i pravnu državu za svakoga, za svakog na ovom svijetu, pa i ministre i Ministarstva, i u državne uprave i sve sve. Ako to nismo u stanju napraviti, mi onda nećemo imati ni države, ni red, ni pravnu državu. Možemo pričati koliko hoćemo, gdje nema reda, nema ni države. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Culeja. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani kolega Mišiću, pa ja sam svojevremeno protiv 57 likova podnio kaznenu prijavu za ratne zločine i odgovor moje kuće, MUP-a, je bio Ne bis in idem>, ne dva puta o istom, a ja sam shvatio pitanje, da sam pitao kako je Pero, a oni su rekli Pero je dobro, a za Marka ne pitaj. Zašto kažem Marko? Zato što je Marko u Adelaide-u u Australiji, i ne pitaj za Marka, tako da ne moramo se uopće čuditi kako naše institucije šaraju i fulaju. Sad ćemo imati završne riječi u ime Kluba zastupnika. Prvo u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, predstavnici Ministarstva. Znači kao što smo rekli u samom početku rasprave, mi smo ovdje danas raspravljali o Lex fotelji. O Zakonu koji treba poslužiti jednom čovjeku da stekne neograničenu moć zajedno sa onim ljudima koje zastupa, a to je ovaj ovdje čovjek, kojeg inače nikada ne vidimo u Saboru, a sad smo ga danas vidjeli zato što nešto treba dobiti, pa se onda pojavi. A to je naime gospodin Andrija Mikulić, za kojega evo ovdje u novinskom članku piše da vodi sumnjivu rudarsku ekipu. Znači nisam to ja rekao, nego to ovdje piše, evo sumnjiva rudarska ekipa. Ta navodno sumnjiva rudarska ekipa se sastoji od sljedećih faktora. Jedan je gospodin Dragan Krasić, koji je dodjeljuje koncesije za rudarstvo. To su koncesije za šljunak, za fini kamen, za rudnike i tako dalje. Da bi se dobila koncesija, projektnu dokumentaciju i elaborat mora napisati njegova supruga, Ozana Krasić. Znači, supruga piše mužu projektni elaborat, inače se koncesija ne može dobiti. A tko ih nadzire? Nadzire ih njihov kum, gospodin Andrija Mikulić. Koji je povezan sa svojim drugim kumom, a to je gospodin Milijan Brkić. Baš čudno, ono, svi su oženjeni, sve kum na kumu, rodbina i tako dalje. Mislite da to što govorim nije istina? Pa evo vam gospodo nalaz Državnog ureda za reviziju, na kojem piše Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenjem mineralnim sirovinama u Republici Hrvatskoj, prosinac 2016. godine, u kojemu citiram: “Stranica 54., podvučeno jasno piše, da je određeni broj elaborata procjene rezervi izradila jedna te ista pravna osoba, također je u elaboratima naveden podatak o pravnim osobama koji su izrađivali elaborate iz prethodnih razdoblja, koje također u većem broju izradila ista pravna osoba. Iz navedenog proizlazi da rudarski gospodarski subjekti ne maju dovoljno informacija za odabir subjekata koji mogu izrađivati elaborate, stoga je Državni ured za reviziju mišljenja da bi ih o tomu trebalo informirati.“ Znači, čini se da ovaj novinski članak prema Nalazu, Ureda za državnu reviziju, istina. Uvijek samo jedna firma može dobiti koncesije za rudarstvo. I sad gospodin Mikulić koji je, dakle, povezan rodbinski sa ovim ljudima i koji očita mulja, nisam rekao ja, kažu novinaru, kaže i državni Ured za reviziju, želi postati glavni državni inspektor, uzeti 17 inspekcija pod svoje ruke, 1800 ili 2500 ljudi, ne znam kol'ko, a zašto?, samo zato da bi rodbina, kumovi, stranka i dalje mogli, ovoga, vršiti monopol, uzimati provizije, ne znam šta su već uzimali, a poštene ljude uništavati. Sve one koji nisu na liniji HDZ-a. Ne daj ti bože da Branimir Bunjac otvori neku firmu u Hrvatskoj, Miro Bulj, ili svejedno tko, Željko Lenart. Odmah će ga inspekcija će ga zadaviti ko zmiju, nema šanse. I to je smisao vašega Zakona, i to je razlog zašto je oporba željela otići i zašto je otišla sa ove rasprave. Jer ta rasprava nije ništa drugo nego oživljavanje hobotnice. I sada još na kraju, kad ste raskrinkani u svojoj prijevari, još želite gurnuti preko svih pravila i sve procedure Zakona o poljoprivredi, i opet i njega izglasati, a dok oporbe nema. Pod krinkom kao mi hoćemo raditi, mi smo radoholičari, ja bih uvijek radio, ovoga, kaže gospodin Bačić i to je sad izgovor da se po drugi puta prevare građani. Ako ste takvi radoholičari, niste trebali od 01. do 15.11. imati pauzu, ne treba pauza za Uskrs, što se mene tiče ne treba ni za Novu Godinu. To vam samo služi kao prozirni izbor. Građani ovo vide. Neka je vas tu sad većina, ali većina je pred ekranima koja vidi, koja zna i koja bilježi. I nemojte to raditi. Nemojte to raditi. Poljoprivreda je presudno strateško pitanje za Republiku Hrvatsku i zaslužuje da se o njoj raspravi po propisanoj proceduri i na način da svi zastupnici mogu u tome ravnopravno sudjelovati, a .../Govornik se ne razumije./... zainteresirana javnost koja će možda doći sutra na galeriju, a sada im je to pravo uskraćeno. Sada je 15 do tri, danas smo raspravljali 6 sati i 15 minuta, ovoga, silovali ste proceduru, sami ste tražili da bude objedinjena rasprava, pa sad snosite posljedice svojih odluka. Hvala lijepa. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Željko Lenart. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo, sada kada je gospodin Bačić vidio da će Bunjac ili Lenart raspravljati, pobjegao je van, iz te svoje velike hrabrosti koje se borio ovdje. Inspekcije i inspektori će raditi i u ovom ili onom obliku, radili su i bivšem obliku, radit će i u novom obliku, rade i u današnjem, trpe cijelo vrijeme reorganizacije i nije im teško poslovati, jer su i pod kapacitirani sa tehnikom, svaki čas se reorganiziraju i jednostavno im je teško pratiti sve, pa i ovo spajanje uz taj mega inspekcijski konglomerat će biti vrlo teško i nosit će puno gubitaka i vremena i svega i novca. No, s obzirom da smo mi danas završili raspravu o ovoj točci, pa evo kolega Bačić koji je predložio da mi i dalje raspravljamo o poljoprivredi ja mu predlažem da mi danas glasujemo o ovom zakonu, ovom setu zakona, ali ne, zašto ne, zato što on ne može skupiti bilo koji dan većinu, jer upravo njegovih zastupnika nema ovdje u Hrvatskom saboru pa da mogu pristupiti glasovanju. To je problem. Kolega Bačić može skupiti zastupnike samo jedan dan kad im tjedan dana prije najavi kada će se glasovati. Draga gospodo mi smo za danas ispunili plan, što se nas iz HSS-a tiče ma možemo mi i dalje raspravljati o poljoprivredi, možemo o tome raspravljati u pola noći ako treba, no međutim postoje ljudi s one drugi strane ekrana koji žele čut ovakve rasprave o poljoprivredni o krovnom Zakonu o poljoprivredi. Ja predlažem da ukoliko raspravljamo o poljoprivredi neka dođe i ministar poljoprivrede ovdje jer ovo se radi, ovo je krovni zakon u poljoprivredi. Pa voljeli bismo da ministar bude tu i da čuje naše konačne primjedbe na ovakav jedan zakon, pa da nam i kaže gdje je strategija poljoprivrede je fazi, jer mi raspravljamo o krovnom zakonu, a nismo napravili razvojnu poljoprivrednu strategiju. Draga gospodo, onaj koji imalo poznaje poljoprivredu zna da i u štali postoji red, da se zna kada se čisti, kada se hrani, kada se muze, kada se napaja, kada se pušta stoka iz staje van, a mi ovdje kršimo red. Sami ste vi u HDZ-u htjeli ovakav Poslovnik. Ništa se neće dogoditi ako mi sutra raspravljamo o poljoprivredi. Danas smo ispunili plan. Zašto ranije, zbog toga što su neki ljudi ostali iz oporbe bez mogućnosti da raspravljaju. Opet im se krenulo sa time da se što manje čuje glas oporbe, pa nemojte se bojat kritike, imate većinu petkom kada se glasuje, možete donijet što god hoćete. Svaka kritika je posebna, je poticajna, dobra. Pametan čovjek će saslušati i onoga najglupljega možda ih njega izvuče iz toga nekakav pametan zaključak. Pa tako i vi možete saslušati oporbu i nemojte se bojat naših kritika. Naše kritike su dobronamjerne za hrvatski narod. Mi ne radimo za banke za krupni kapital, za udružene organizacije, za mafiju, mi radimo za narod. I ja želim da mene zovu narodni zastupnik, a ne da me zovu neko ko se prodana duša. Pre čemu je problem, ajmo raspravljat sutra lijepo kada ljudi očekuju ovaj Zakon o poljoprivredni, Zakon o stoci, pa da raspravljamo o svemu tome onako kako je najavljeno, ništa se neće dogoditi. Ono što je za sutra zakazano to će se sutra i raspravi. Jedino što možemo evo ponavljam, danas uštediti vrijeme pa ajmo ovaj set zakona odglasati ako HDZ može skupiti svoje zastupnike tj. kvorum u Hrvatskom saboru, tu ćemo uštediti pa onda smo možda čak ne moramo u petak ni glasovati nego neki drugi dan opet kada se stvori ovakva jedna rupa kada završimo ranije raspravu zbog toga što ljudi ne mogu govorit. Sve ove opomene gospodo iz HDZ ja tu stojim možete mi reći naglas što hoćete, ne morate se čudit, ko picek glisti. Ja ovo govorim jer je ovo istina, jer je ovo jednostavno vrijeđanje hrvatskog naroda i zastupnika koji su odavde, ovdje izabrani. Nismo mi došli ovdje sa 200 glasova, 400 neki su dobili puno, puno više i puno više ljudi je željelo da oni budu njihovi zastupnici u Hrvatskom saboru, mi dolazimo iz malih sredina, gdje nas ljudi pitaju, mi se ne sakrivamo pred nikim, ne voze nas u blindiranim autima, nemamo nekoliko čuvara, mi smo ljudi iz naroda i s narodom sjedimo, družimo se, pijemo kavu, radimo i hodamo u zamazanim kombinezonima jer nas nije sram biti radnici, seljaci i sve ono što čovjek danas je. Hvala. Hvala lijepa, izvolite, poštovani zastupnik Grmoja je dignuo povredu poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? dok je raspravljao kolega Lenart, kolega Šuker je naredio ljudima iz ministarstva gospodinu Plazoniću da povuče svoju završnu riječ gdje se treba obratiti u vezi svih naših primjedbi ja mislim da je ovo apsolutno nedopustivo. Da jedan saborski zastupnik, predstavnicima Vlade RH naređuje da povuku svoju raspravu što su oni i učinili. Ja vas molim da upozorite kolegu Šukera, ja znam da je njima u interesu da što prije proguraju ovaj Zakon o državnom inspektoratu i da pređemo na Zakon o poljoprivredi koji je krovni zakon, ali obećajem vam ovdje neće biti rasprave, rasprave neće biti dok ministar Tolušić ne dođe ovdje. Možemo mi raspravljati sada, ali bez ministra Tolušića nema rasprave, neće se tako odnositi ni prema hrvatskoj poljoprivredi ni prema hrvatskom selu. Raspravljamo o najbitnijem zakonu, ministra nema, to vam proći neće. Kolega Grmoja, prvo naravno da nisam niti vidio, a niti je to točno da može neko nekome nešto narediti, a koliko ja znam kolega Šuker, dobit ćete opomenu, molim vas, kolega Šuker, kolega Šuker ja vam izričem opomenu, izričem vam opomenu kolega Šuker. Ovaj to što ste rekli ne stoji jer predstavnici Vlade će svi govoriti koliko ja znam, bar su mi tako najavili. Prema tome, to što ste rekli apsolutno apsolutno ne stoji i to nije povreda Poslovnika prema tome. Kolega Šuker, molim vas. Izvolite vi ste digli kolega Bulj povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik? **Bulj, Miro je povrijedio Poslovnik 238., kolega trebali ste ga i opomenuti, on kaže da bi trebali bit saborski zastupnici većine narodni zastupnici, vi njih vrijeđate, nemojte ih vrijeđat, oni su vam zastupnici vežu konja gdi im gazda kaže, prema tome, to je prva uvreda i trebao je…/Govornik se ne razumije/…odmah opomenuti. Druga vaša vrlo bitna opaska je rekli da se triba govoriti o Zakonu o poljoprivredi, da ne tribamo danas, naravno da ne tribamo,

vi, upravo sada, pa vam izričem radi toga opomenu/… Izvolite kolega Grmoja, molim vas, vrlo oprezno. ću samo činjenice kao što sam iznio i prvi put koliko god to kolegi Šukeru smetalo, znači, njega istina boli, on je to napravio, svjestan je što je napravio da je rekao Plazoniću da povuče raspravu, da ne raspravlja, a sada da stvar bude gora, nakon što je upozoren i dalje nastavlja sa vrijeđanjem i dalje nastavlja sa vrijeđanjem. Ja nikoga predsjedavajući nisam uvrijedio, ja sam iznio ono što se dogodilo i čega su svjesni i gospodin Plazonić i svi ovdje koji su gledali što se događa, ne želim vrijeđati zastupnike, mogao bih svašta reći o kolegi Šukeru i njegovoj odgovornosti za stanje u kojem se nalazi nalazi naša zemlja, ali to neću napraviti, biti ću pristojan i upozoriti ću na ono što je istina. **Reiner, Željko (HDZ)** Isteklo vam je vrijeme, a to naravno nije nikakva povreda Poslovnika. I ja vas lijepo molim, molim, niste se ni pozvali ni na kakvi članak, ni ništa. Ja vas lijepo molim, molim vas prestanite sa tim igrama o povredi Poslovnika kad znate da nije povrijeđen Poslovnik, ja vas lijepo molim, nemojmo se ponašati, vi sami govorite kako nas narod gleda, pa kako vas svi skupa sram tako se ponašati onda. Slijedeći će u ime kluba, izvolite kolega Lenart, u čemu je povrijeđen Poslovnik. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem potpredsjedniče, oprostite malo na gužvi, ali evo, kolega Bulj me uvrijedio jer je rekao da sam ja rekao za HDZ-ovce da nisu narodni zastupnici, ali …/Govornik se ne razumije/…određuje i ispod toga je ispalo da su oni zastupnici veže konja tamo gdje gazda kaže, evo, ja te stvari nisam, našao sam se tu uvrijeđenim da sam ja rekao insinuirao da su HDZ-ovi zastupnici, zastupnici gdje gazda kaže da se veže konja. Oprostite. Niste se niti pozvali ni na članak, ja vam neću sada dati nikakvu opomenu jer moram priznati da je ovo što vi danas radite je toliko ispod bilo kakve razine, da to uopće ne zaslužuje niti opomene. Slijedeći, kolega Grmoja, molim vas, izvolite u čemu je povrijeđen Poslovnik. **Grmoja, Nikola (MOST)** Vi ste povrijedili članak Poslovnika 33 koji se odnosi na ovlasti predsjednika Sabora odnosno predsjedavajućeg. Naime, vi konstantno s tog mjesta komentirate ono što opozicija govori, to nije vaš zadatak, niti imate te ovlasti. Jesu li naše poruke građanima prihvatljive, neprihvatljive, vi niste tu, vi ste tu da nas upozorite, ako sam prekršio Poslovnik, dajte mi opomenu, niste komentator, niste Drago Ćosić, niste Božo Sušec, molio bih vas da se tako ponašate. Vi pročitajte bolje Poslovnik, pa ćete vidjeti da sam ja zadužen i za red ovdje, a vi radite nered ovdje i dobivate sada drugu opomenu sa zabranom govora. A sada će završnu riječ u ime kluba Mosta Nezavisnih lista imati poštovani zastupnik Tomislav Panenić. Hvala lijepo, poštovani predstavnici Vlade, cijenjene kolegice i kolege, zapravo smo i kroz ovu raspravu vidjeli da ideja oko stvaranja Državnoga inspektorata, njegovoga ponovnoga uspostavljanja može biti sigurno kvalitetna i u korist prvenstveno onih koji su predmet nadzora. Međutim, kada poslušamo ovdje isto tako argumentaciju koja je iznošena onda trebate evo isto tako prihvatiti ono da postoje brojne bojazni koji već na neki način se pojavljuju, ne samo kod kod nas kao zastupnika jel mi informacije dobivamo i od poduzetnika i od drugih koji to uočavaju, upozoravaju da u raspravi treba upravo iznositi probleme koji bi se mogli pojaviti nakon što se krene sa provedbom. Naravno da očekivanje je da ovaj Zakon pojednostavi puno stvari. Vidimo samo da je, koliko, 33 Zakona koja idu u izmjenu govori o tome da u svakom je samo promijenjeno postupanje Inspekcijske službe da će postupati sada u okviru Državnog inspektorata. Ali ono što nije dotaknuto, a to je kako će postupati? Neki ministri bili su napredniji, pa su vrlo, neki ranije, neki malo kasnije, utvrdili da neće se postupati u kažnjavanju poduzetnika na prvu, znači, kada im se nešto utvrdi, biti će savjetovani, odrediti će im se primjereni rok, dok s druge strane, drugi brojni Zakoni nisu promijenjeni. Kako će Državni inspektorat funkcionirati? Da li će se pridržavati jedne prakse ili druge prakse? Da li će se baviti Zakonom u kome je ukinuto kažnjavanje po uočavanju prvog prekršaja ili će postupati po onim Zakonima u okviru kojih po prvom prekršaju se isto tako postupa kao i dalje? Tko daje naputak, da li uopće postoji naputak, jel i u Vladi kada sam bio ministar, bilo je, neki ministri su izjavili ne žele mijenjati Zakon vezano za postupanje, nego će oni dati naputak. Znači, što je naputak, tko će ga dati, dal će dati glavni državni inspektor? Prema tome, idemo u jednom smjeru koji bi trebao svima skupa olakšati, ali vodimo računa da postoje isto tako i područja na kojima će se vrlo pažljivo promatrati da li su ove izmjene bile samo kozmetičke ili ćemo stvarno za možda godinu dana ako dobijemo izvješće državnog inspektora, što, evo, stalno nam se…/Govornik se ne razumije/… izvještaji upravo takvih organizacija, stavljaju se na razinu Odbora, gdje i kada se traži rasprava da se prenese u okviru parlamentarnog dijaloga ovdje kojega imamo, to se sprječava. Smatra se da je ono što se raspravlja u zatvorenom prostoru pojedinog Odbora dostatno, ja vam govorim da nije. Upravo govorim radi toga što kolege zastupnici kada iznose, iznose konkretne primjere, svatko sa svoga područja govori o onome što je problematika i smatram da i oni koji to trebaju provoditi, glavni državni inspektor koji će imati vrlo visoku funkciju, vrlo veliku odgovornost, treba slušati i te rasprave, treba saslušati i vidjeti zapravo kako će se unaprijediti stanje. Ovdje ovi navodi oko određenosti određenih kandidata da bi oni trebali putem povezanosti s drugim osobama, što je, evo i kolega iz Živog Zida napomenuo, biti ne nekim čelnim funkcijama, plašene, plašene ono jer jednostavno ne osjećam se sigurno ako će to tako funkcionirati i onda se zapravo postavljaju pitanja da li u ovoj politici svi su povezani, dal smo mi svi rođaci, kumovi ili neki drugi i što je onda uloga inspektora, da bude samostalan ili da bude toliko povezan, uvezan odgovornošću prema određenim i političkim krugovima, isto tako i onim stručnim krugovima da neće imati niti snagu, niti samostalnost da nešto provede. Kako ćemo ohrabriti te ljude u njihovom postupanju, ako upravo kroz ovakve rasprave i oni koji danas pažljivo slušaju jel su zainteresirani, raditi će u takvim novim uvjetima, smatraju da, evo, politika, neće dati stvarnu podršku. Politika zapravo treba se skroz izmaknuti, izmaknuti da bi inspektori mogli voditi i da bi im na čelu bio inspektor, netko tko jako dobro poznaje kako funkcionira sustav, a ne da im se, ne daj Bože, pojavi neki neki zastupnik koji se nikada nije bavio s ovom temom, a koji će prenositi političke poruke, a ne razumijevati poduzetnike i građane koje će se, ne daj Bože, sankcionirati. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A sada će u ime predlagatelja vrijeme podijeliti poštovani državni tajnici, najprije, koliko sam shvatio, poštovana državna tajnica Vučković, Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede. u ime predlagatelja izražavam spremnost na prihvaćanje Amandmana koji je uložio Odbor za zakonodavstvo HS-a, a na a na prijedlog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja i kojim se dorađuje i dopunjuje imamo tehnički izričaj čl. 10 i čl. 14. Prijedloga Zakona s Konačnim prijedloga Zakona. Hvala. Hvala. Slijedeći je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, Željko Plazonić. Poštovani gospodine potpredsjedniče HS-a, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, nakon bavljenja ove iscrpne diskusije, moram reći da smo mi u Ministarstvu zdravstva ukupno s obzirom na novonastalu situaciju, morali ukupno 24 Zakona prilagoditi toj toj novoj organizacijskoj shemi, ne samo što se tiče Državnog inspektorata, nego i pripajanja određenih hrvatskih zavoda i agenciji i matičnim Ministarstvima, na što smo dobili određeni broj Amandmana koji su najvećim, gotovo isključivo imamo tehničke naravi i prirode od Vlade RH i Odbora za zakonodavstvo koje smo mi u cijelosti prihvatili, eto. Hvala vam lijepo i sve najbolje. Hvala, imamo ovaj, prvo da završe se, jel. Sada će poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, poštovani Mario Antonić. Poštovani predsjedavajući, poštovane saborske zastupnice i zastupnici, u završnoj riječi ispred predlagatelja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta prije svega želim se zahvaliti svim resorima, svim Ministarstvima i ostalim dionicima koji su sudjelovali u kreiranju ovog Zakona. Jako je važno naglasiti da je puno teže graditi, nego rušiti i građenjem ovog novog sustava, sustava, vjerujem da ćemo biti puno uspješniji, učinkovitiji. Da bi tome bilo tako, sigurno je potrebno dobro ustrojstvo i koordinacija, a prije svega kvalitetni ljudi koji će se baviti ovim poslom. Moramo napomenuti i biti nam jasno da je Zakon o državnom inspektoratu dio provođenja Nacionalnog plana reformi, ne spominjati ću sada druge dijelove te reforme, jako je važno znati da pozitivni pomaci u gospodarstvu su vidljivi i vjerujemo da će i donošenje ovog Zakona implementacijom učinkovitom u sustav ti pomaci biti još konkretniji, još značajniji i biti usmjereni prema gospodarstvenicima i prema građanima. Svi mi želimo da bi neke stvari se pokretale brže i učinkovitije, ali sve to ovisi od nas, ključ smo ljudi na svim razinama, zato pozivam sve da sa voljom i željom i najvišim moralom i etikom pristupe implementaciji ovog Zakona u realan život i vjerujem da će i građanstvo i gospodarstvo znati valorizirati to u budućnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo na izlaganje nekoliko replika, prvo na izlaganje poštovanog državnog tajnika Plazonića, poštovani zastupnik Panenić, izvolite. Poštovani državni tajniče, sami ste rekli da samo kozmetičke prirode su određeni Amandmani. Upravo sam zato i htio napomenuti da se tu ulazilo u pitanje ujednačavanja raspravu o tome kako treba sankcionirati bilo bi puno prilike za raspravu o tome kako treba sankcionirat, na ovaj način nije inspektor ministarstva, nego je inspektor državnog inspektorata, to je aj da kažem onak kolokvijalno, izmjene koje su se provele kroz ove zakon, ali ono postupanje koje trebalo biti zapravo metodologija po kojoj će državni inspektorat kasnije funkcionirati ono nije usustavljeno. Prema tome, dokle nećemo imati obuhvatnu raspravu da prođemo kroz te zakone da vidimo na koji način će se netko tko je vezan uz zakone iz vašega resornog ministarstva ili iz resornog Ministarstva gospodarstva u istom bit sankcioniran tek tada bismo zapravo otvorili i prava pitanja i rasprave i vjerujte mi da biste onda imali konkretne prijedloge, ovako imamo kozmetiku koja nam ne garantira nastavak. Odgovor poštovanog državnog tajnika Plazonića. **Plazonić, Željko (HDZ)** Ovo u principu više nije bila replika nego jedan vaš komentar na ukupnost ovih današnjih događanja i ove objedinjene ovaj rasprave ja nisam upotrijebio riječ kozmetički amandmani, jer to obično nikada ne radim, ne smatram niti jedan amandman da je kozmetički, on može biti nomotehnički ukolko se radi o nekakvom pojašnjavanju u smislu gramatike ili pravopisa hrvatskoga jezika, ali nikada nisam upotrijebio riječ kozmetički amandman. Tako da ovaj komentar je trebao doć možda u neko drugo vrijeme i sa nekom drugom diskusijom a ne ovo o čemu sam ja danas ovdje govorio i zaključio taj svoj dio po pitanju ovih 24 izmjena i dopuna zakona da bi se mogli prilagoditi, odnosno da bi se mogli sa početkom rada državnog inspektorata automatski primijeniti bez čekanja i mislim da je bitno i to da smo mi u Ministarstvu zdravstva među prvima došli do tog, izvršili taj posao i praktično 24 zakona prilagodili budućoj situaciji koja će započeti od 1.4. Hvala lijepo. Hvala na izlaganje državnog tajnika Antonića imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Mire Bulja, izvolite. **Bulj, Miro da će ovim zakonom tj. državnm inspektorom Andrijom Mikuliće ono što je rekao kolega Bunjac, to je ništa to je samo jedan dio, da ćete pomoći gospodarstvu. Kojemu gospodarstvu, jeste vi svjesni da 2/3 Hrvatske prazno, jeste vi svjesni kolko je ljudi iselilo, koji pomaci ovih zakonodavstva što ste imenovali faraona koji će pogodovati tko zna kojim interesima, čiji pomaci, ja vas ne krivim. Vi još to niste svjesni da je 2/3 Hrvatske prazno, al neko vam triba to reć. Da je gospodarstvo uništeni poljoprivreda uništena, da je sve uništeno, da su te inspekcije služile samo da bi bile brale harać od ljudi poduzetnika, gospodarstvenika, poljoprivrednika. Koji je to, šta to ovaj zakon donosi novo za spas naših gospodarstvenika, poljoprivrednika, poduzetnika i maloga čovjeka? Donosi im Andriju Mikulića sad pod božičnu jelku jel, to im je pomoć, to im je pozdrav da odu ća odavde. Slijedeća, odgovor poštovanog državnog tajnika, ne, hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Pernara, izvolite. Kolega Pernar, nemojte se igrat igricama, javili ste se za riječ, izvolite. Uvaženi zastupnici kolege, vidim da danas radimo jedan presedan, a to je presedan da raspravljamo o čak 32 zakonske izmjene u jednoj raspravi. Pa evo ja predlažem predsjedavajućima odnosno vladajućima da sav dnevni red koji imamo do kraja sabora odnosno sve točke dnevnog reda jednostavno uvrstimo zajedno, ako ima možda 300, 400, 500 točaka i onako se zna da će vladajući prihvatit svoje, da će odbit sve od oporbe i možemo onda u jednom danu riješit raspravu i ne moramo uopće ići na sjednice sabora i zapravo gubit vrijeme ovdje. Hvala. Molim predsjedavajućeg da ne razgovara na telefon, jer ja vidim ovdje gospodina Reinera da priča na telefon. Može se to objasnit gospodine Reiner?/… Sljedeća replika poštovanog …/Upadica: Pa jer to kulturno tako da se vodi

Dozvolite kolegi Madjeru da govori. Molim vas, molim vas, molim vas dozvolite kolegi Madjeru da govori.

to je presedan Zašto razgovarate na telefon, predsjedavajući, pa što je ovo, pa što je ovo? Gospodine Reiner spustite telefon./… …/Upadica: Spustite telefon i odite Možete li dozvoliti kolegi Madjeru da govori.

Poštovani predsjedavajući, konačno da dođe na red, ali rekao sam, bili ste zbunjeni, kada je državna tajnica Ministarstva poljoprivrede, napustila brže i bolje i izašla van, ne bi tko postavio pitanja. Nije ni ministar gospodarstva odgovorio na pitanje, zašto inspekcija ribarstva nije ušla i izašla iz Ministarstva poljoprivrede i napomenuo sam da li je tu opet smjer da se lovi nešto u mutnom, da li se bude lovilo mutno u morskim ili riječnim vodama, ali negdje će se sigurno loviti u mutnom. Izvolite čime je povrijeđen poslovnik, koja točka i koji stavak. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo čl. poslovnika 33. vi ste predsjedniče povrijedili poslovnik čl. 33. jer ste cijelo vrijeme razgovarali na mobitel a niste vodili sjednicu, što ste dali loš primjer vođenja sjednice, napravili ste kaos u ovoj sabornici, vi ste na mobitel razgovarali kada ste trebali voditi sjednicu. Vas uopće nije briga prema saborskim zastupnicima, a pogotovo gore učenicima, da im pokažete kakav je to primjer. Ja uvažujem vas, kao akademsku titulu, vas kao viteza od Jeruzalemskog groba, ali vaše je vođenje sjednice bilo katastrofalno, pa bi bilo dobro da date sami sebi opomenu zbog toga.

nemaju u funkciji svog posla, nadzora nad gospodarskih aktivnostima, ljudi koji se bave ugostiteljstvom, turizmom i uslužnim djelatnostima. Pa je bilo pitanje i u raspravi a evo i sada ponavljam, zašto baš građevinska inspekcija mora ići u državni inspektorat, jer nema ona veze sa ovim dijelom gospodarskih aktivnosti, koja se zakonom navode da je cilj i svrha zakona. A također nije jasno zašto onda …/Govornik se ne razumije./… ne idu svi građevinski inspektori i oni iz Ministarstva kulture, pa molim odgovor. Hvala.

rekli ste da je i ovaj zakon pomoć našem gospodarstvu i zaista on bi trebao sankcionirati i spriječiti rad na crno, sivu ekonomiju i slično, zato bi vas molila da još jedanput razmotrite članak, koji se odnosi na zahtjev za pretragu stana. Naime, oni građani koji rade na crno i koji ne omoguće ulazak u svoj objekt turističkom inspektoru, ne moraju za to zatražiti pomoć prekršajnog suda jer bojim se da su nam i sudovi i pretrpani i kadrovski nedovoljno nedovoljno ekipirani, već da zatraže odmah pomoć policije kako bi ušli u taj objekt i utvrdili da se radi o radu na crno. Nemamo nikakvog odgovora. Dobro time onda zaključujem raspravu o ova 33 zakona, a o njima ćemo glasovati kada se steknu uvjeti.